Poštovane kolegice i kolege, evo kao što je najavljeno nastavljamo sa radom i točka o kojoj ćemo raspravljati bit će - Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin, prvo čitanje, P.Z.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 I već prije nego što ste progovorili imate petnaestak replika. Izvolite, izvolite./… Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin stupio je na snagu 5. srpnja 2018. godine i s tim zakonom se pored realizacije projekta izgradnje infrastrukture terminala za ukapljeni prirodni plin koja je od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku uređuje i podprojekt gradnje mjesta za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom. Nacionalnim okvirom politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu iz 2017. godine predviđene su lokacije i rokovi za izgradnju infrastrukture za prekrcaj i opskrbu ukapljenog prirodnog plina u morskim lukama. Nakon donošenja istog zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin doneseni su Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom 2050. godine, integrirani Nacionalni energetski plan i Klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. Oba dokumenta definiraju razvoj tržišta ukapljenog prirodnog plina kao jedan od osnovnih strateških ciljeva Republike Hrvatske. Shodno očekivanom povećanju korištenja ukapljenog prirodnog plina u teškom teretnom prometu, pomorskom prometu i željezničkom prometu kao temeljna odrednica promjena navodi se razvoj infrastrukture za korištenje ukapljenim prirodnim plinom u prometu. Kako bi se zadovoljilo tržište u kratkoročnom razdoblju do 2030. godine u Republici Hrvatskoj treba postojati minimalno 11 ukapljeno prirodno plinskih punionica koje će omogućiti punjenje cestovnih vozila dok će neke od njih jasno trebati omogućavati i punjenje plovnih objekata. S obzirom na to da je od izbora lokacije i mjesta za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom prošlo gotovo 4 godine napravljena je revalorizacija optimalnih mjesta za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom. Cilj valorizacije je optimiziranje tehničkih, prostornih i financijskih parametara u cilju omogućavanja realizacije projekata razvoja stanica do 2024. godine ostvarenje punog potencijala realizacije ukapljenog prirodnog plina, ukapljenog prirodno-plinskog terminala kao opskrbne točke UPP-a za upotrebu u prometu. Donošenjem ovog zakona pitanje mjesta za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom se neće vezivati isključivo uz određenu lokaciju u konkretnom slučaju u postojećem zakonu je to područje Mlake u rijeci Rijeka, u luci Rijeka već će se odabrati optimalna lokacija mjesta za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom uzimanjem u obzir svih tehničkih, prostornih i financijskih parametara, a rukovodeći se pritom nacionalnim okvirom politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu, Strategiju energetskog razvoja Republike Hrvatske i integrirani nacionalni energetski i klimatskim planom. Također se ovim zakonom mijenjaju i iznosi navedeni u kunama u odgovarajućim iznosima u eurima jasno sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute. Znači ovdje je važno napomenuti da ova postojeća lokacija koja je bila u zakonu jasno i glasno napisana ona nije sada u situaciji da je u opasnosti da ne bi ta lokacija bila. Istina bog bilo je dosta prijepora od strane konzervatorskog odjela u Rijeci sa Lučkom upravom, te je bilo neko vrijeme prilično neizvjesno da li će ta lokacija biti u situaciji da bude lokacija za to. ono što bi narod rekao pošto čuo od toliko i sada vama su ovdje saopćavan u Saboru direktor Lučke uprave, državne lučke uprave u Rijeci je evo nedavno me i obavijestio da što se tiče konzervatorskog odjela da su uspjeli dobiti sve dokumente da se to može napraviti. Tako da nas veseli da ovim novim zakonom se ova lokacija u stvari neće ukinuti, samo se ona fizički neće neće spominjati u zakonu. Ali apsolutno je lokacija kako je sad stvar o.k. jer jedini problem u toj lokaciji je mogao biti konzervatorski odjel. Zaštita okoliša i sve ostalo jasno nije nikakav problem zato što je to luka koja već ima sve te dokumente posložene za to. Znači ono što je bitno, što želimo postići ovim zakonom da se propulzivno i u svakom smislu potakne sve dionike koji će se uključiti u izradu, odnosno u razvijanje punionica za ukapljeni prirodni plin. Prvenstveno mislimo za prvi dio prvi dio tog projekta da to budu morske luke. Poznato je da je u zadnje vrijeme bilo i u medijskim natpisima i Gaženica. Jasno da su ljudi iz LNG Hrvatska išli napraviti prvi korak kojeg će inače raditi kod svakog takvog projekta. Prvo su ispitali što to znači sa ekološko-prirodnog stanovišta, da li tu imamo nekakve zapreke. Recimo za luku Gaženica koliko sam dobio informaciju dobili smo pozitivno da je to moguće, znači tamo će se razvijati. Pretpostavljam da će ista stvar se događati i u Dubrovniku i u Splitu i jasno da sukladno Zakonu o obnovljivim izvorima i visoko učinkovitoj kogeneraciji mi smo u završnoj fazi izrade nacrta programa za alternativnu infrastrukturu u prometu i jasno da ćemo ovaj kroz taj program kojega ćemo izraditi zajedno odnosno predložiti Vladi zajedno sa Ministarstvom prometa i Ministarstvom turizma predviditi stanoviti broj potencijalnih lokacija za ukapljeni prirodni plin i na kopnenom dijelu prvenstveno za kamionski, a eventualno i za željeznički promet. Znači ovaj zakon ide u pravcu toga da se jednostavno ovaj nemamo nikakav ograničavajući eventualni efekt tog istog zakona koji u smislu razvoja svih tih punionica, a jasno sve će se to naslanjati ove strateške dokumente koje sam spomenuo, a to je i strategija i Nacionalni klimatski plan i Nacionalni okvir za ovaj za alternativnu infrastrukturu. A sve ovo ide u pravcu toga da opće poznata činjenica koja i pretpostavljam da ovaj cijenjeni dom i uvaženi, uvažene zastupnice i zastupnici znaju da je hrvatska Vlada ozbiljno odlučila proširiti kapacitet LNG terminala ustvari duplirati taj isti kapacitete i da je u proračunu su već predviđena sredstva i da je već objavljen javni poziv za prvu fazu proširenja evakuacijskog plinovoda prema RH, jasno i Sloveniji i Mađarski, Mađarskoj indirektno, a to je Zlobin-Bosiljevo za koju su osigurana i sredstva u Državnom proračunu i jasno da imamo i sredstva iz repowera i iz NPO-a ako bude potrebno. Znači ovo sve ide u pravcu toga da osim LNG kao energent koji služi za opskrbu plinom ovog naše države, a tako i naših susjeda i projekta koji ide u pravcu toga da postanemo još ajmo reći dupli, duplo kapacitirani regionalni igrač u tom smislu, da se paralelno razvija i ova alternativna infrastruktura u smislu korištenja samog LNG-a. Vi znate da je sad LNG se već može puniti na samom LNG terminalu, da su prije cisterne iz Mađarske odlazile u Nizozemsku na punjenje, sad dolaze na Krk i to rade direktno iz broda. Znači i to je jedna niša koju smo napravili u smislu da LNG Hrvatska tu i dodatne prihode ostvaruje i da smo mi sami kao zemlja tu kapacitirani za to, ali to nije dovoljno. trebamo i punionice odnosno tzv. bunkering stanice posebno kad je brodski promet u pitanju razviti i po cijeloj zemlji. Prvenstveno ovo što smo rekli, vrlo izvjesno prva dva projekta će biti Rijeka i Zadar, ali onda dalje sve kako će ići. Eto, u to ime se zahvaljujem na pažnji i hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa, kao što sam rekao ima niz ovaj replika znači prije nego što ste počeli govorit. Krenimo redom. Prva je poštovanog zastupnika Kirina. Poštovani dopredsjedniče, poštovani tajniče, početak rada terminala obilježen je prilično lošim odnosima sa lokalnom zajednicom. O LNG terminalu se raspravljalo od 2006. godine da bi prošavši sve sile i …/Govornik se ne razumije./… pušten u promet tek 1. siječnja 2021. Molim vas da li je u kontekstu energetske krize danas, da li su stajališta lokalnih čelnika bila vizionarska ili nepromišljena jer po mojim informacijama ništa se spektakularno i štetno nije dogodilo za ekologiju, more, niti za turizam, a korist od terminala je jasno prepoznatljiva. Zahvalimo svi to ovoj Vladi. Ni ovaj puta ne razumijem dvojbu da je temeljna odrednica ovog zakona razvoj infrastrukture za korištenjem UPP-a u prometu pogrešna. Zahvaljujem se na vašoj replici. Što se tiče ovaj doprinosa lokalne zajednice, jasno sukladno Ustavu i Zakonu o regionalnoj i lokalnoj samoupravi lokalna zajednica ima pravo na svoje mišljenje, ima pravo na funkcioniranje na način kako ona ista to misli da je najpametnije. Stav lokalne zajednice je bio poznat. Lokalna zajednica je podržavala LNG terminal samo je imala dvojbu oko plutajućeg ili kopnenog. To je koliko, koliko sam ja čuo od lokalne zajednice, ali to je što se tiče lokalne zajednice. Što se tiče države, što se tiče države mi smo za razliku od lokalne zajednice vizionari takve vrste da nismo samo na viziji nego smo i na djelu i na činidbi na način da smo napravili pravu stvar u pravo vrijeme i to je se dokazalo i to nam priznaje cijeli svijet. **Reiner, Željko Izvolite./… kupljen je prastari brod, 15 godina star, 3 godine Indonezija ga je koristila kao tanker. 3 godine je bio na mrtvom vezu pa ste pa ste rekli zbog ušteda navodno da ćete ga, da ćete se doradit za terminal u Kini, pa je tu sad pitanje koliko je para tu potrošeno. I vi ste time ugrozili ne samo Omišalj sa ovim prastarim brodovima, ovdje je ugrožena nacionalna sigurnost. I vi sad povećajete i frekvenciju dolazaka brodova. Prema tome, vi ćete ugroziti znate šta znači doticaj plina koji nema mirisa ni okusa sa morem, vodom nebitno, pa cilu Rijeku vi možete dignut do Zadra u zrak. vi svjesni da ste kupili prastari brod? Stariji JANAF tu, tu je poveznica JANAFA gdje more planiti i nafta. Vi ste ugrozili nacionalnu sigurnost ne samo općine gdje se nalazi taj brod, nego, sad terminal, vi ste kupili nešto gdje je pitanje korupcije. Brod koji je kupljen, kupljen je na način da je kupljen u skladu sa svim standardima i da zadovoljava sve propise međunarodne i hrvatske. Prastari, stari, ne prastari to je vaše mišljenje šta je to prastaro 15 godina kad je brod u pitanju. To je mislim, to je, to je dječak, mladić od 15 godina. Mislim mi koji smo na moru rođeni, vi koji na moru možda niste rođeni ne znate o brodovima, ali ja znam šta je to. Što se tiče mora, plina, okusa i mirisa, ovaj, jasno da to nemamo nikakve veze, taj plin nema nikakvog doticaj ni sa morem ni s plinom ni okusom ni mirisom, taj plin se regasificira na način da se koristi plinsko upogonjeno ugrijavanje plina za regasifikacija zbog toga što ste spomenuli da se ne bi more previše ohladilo. Znači sve smo napravili u skladu da se sačuva okoliš u području gdje se nalazi terminal. Hvala lijepa. Povredu Poslovnika dignuo je poštovani zastupnik Kirin. U čemu je povrijeđen Poslovnik? **Kirin, Ivan (HDZ)** Čl. uzmimo 238 i to je povreda Poslovnika prema uvaženom zastupniku Bulju jer on govori stvari neke, neću reći iz trbuha nego napamet i sa dovoljnom tehničkom informiranošću i znanjem. Ono što su učinili tom brodu, on je savršen i u savršenom brodogradilištu. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to nije povreda Poslovnika pa vam moram dati opomenu. kolega Bulj, vi ste isto digli povredu Poslovnika? Ovaj, ja se nadam da niste jer vi već imate 3 opomene. .../Upadica oprostite, ja ne znam, ja ne znam gdje ovaj vi živite, ali odavno, odavno je praksa, odavno rekao je, rekao je da vam je, da vam je izdao opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi, to je treća opomena. 4. opomena je nažalost udaljenje sa sjednice za taj dan. To je praksa koja se već više od godinu dana, ma kakvi, dvije godine provodi u Saboru. Ja naprosto unaprijed pokušavam vas upozoriti na to, naravno, vi možete napraviti što god hoćete, uvijek možete i tražiti mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, ali takav je stav i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav zauzeo još prije dobrih godinu i po' ili dvije, ne sjećam se sad točno. Tako da, ja vam stvarno dobronamjerno želim upozoriti naprosto. Hvala lijepo. Povrijeđen je čl. 238, omalovažavanje zastupnika. Ja bih samo kratko rekao da je neistina da je ovaj brod najsigurniji, on je nesiguran, zbog toga trebali ste ga raditi uz puno ozbiljnijim brodogradilištima, zašto nije u Singapuru, nego ste ga odveli u Kinu gdje je upitno kako je napravljen i upitna je nacionalna sigurnost, makar me isključili do kraja mandata. Vi ste ugrozili s ovim prastarim brodom

nažalost, moram vam dati, unaprijed sam vam pokušao vas upozoriti na to, objasniti, itd., nažalost evo, nećete moći ovaj danas više, je li, govoriti.

Pa kad vi govorite o standardima, mi danas imamo i dangube zbog toga što brodovi koji dovoze taj LNG plin moramo plaćati dangube i troškove što nismo kupili odmah veliki brod. A s druge strane, istina je da je taj tanker bio napravljen u Kini, a ne u brodogradilištima kao što su Koreja i Singapur, star brod, na vozovima brod i koristila ga je Indonezija prije nas. Kolega Zekanović je isto dignuo povredu Poslovnika. Ja ne znam kako vi to, državni tajniče ne razumijete. Dakle sprema, to je katastrofa, star, bija u Kini pa bija u Indiji, dakle ako se tko razumije, onda se oni razumiju. Dakle mislim da to nije uopće sporno. Znači preispitate vaše odluke, potopite brod i kupite, nek vam Bulj naruči novi brod. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. To je bila replika, dobijate opomenu, imate dvije opomenu, vodite o tom računa, molim vas. kolega Okroša je isto dignuo povredu Poslovnika. **Okroša, Tomislav (HDZ)** Da, hvala lijepo potpredsjedniče. Evo povreda Poslovnika isto čl. 238, meni je zaista neshvatljivo, rekao bih čak pomalo i tužno slušati ipak, ipak sam i energetske struke, tužno slušati zastupnika Bulja koji kaže da smo ugrozili nacionalnu sigurnost države sa brodom za prirodni ukapljeni plin i izgradnjom LNG terminala gdje zapravo smo povećali nacionalnu energetsku sigurnost, a pošto je danas energetika tema i u fokusu br. 1, smatram da smo je iznimno povećali, ne mogu prešutjeti ovo od kolege Bulja koji kaže da smo ugrozili nacionalnu sigurnost. Isteklo vam je vrijeme, a osim toga, to je bila replika pa i vi dobivate opomenu. Sada ćemo dati riječ ipak državnom tajniku da odgovori na prethodnu repliku. Poštovani zastupnik Okroša ima repliku. Ajde, ajde, molim vas, molim vas, ajmo se prvo smiriti da jedni druge čujemo, čini mi se da više nitko nikoga ne prati baš previše. Poštovani zastupnik Okroša, izvolite. **Okroša, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, evo pred nama je po meni kvalitetan prijedlog zakona zato što ćemo ukupno, na ukupno 11 lokacijama moći odrediti te lokacije, a neće to trebati biti samo u, na lokaciji Mlaka-Rijeka kao što ste rekli na odboru jutros, neće biti izuzeta samim time, znači moći će biti tamo. Bitno je reći da nakon donošenja Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin doneseni su Strategija energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050.g. i Integrirani nacionalni energetski klimatski plan za RH za razdoblje od 2021. do 2030.g., a oba ta dokumenta definiraju razvoj tržišta UPP-a. Bilo bi bitno naglasiti danas i reći da nakon što smo osigurali terminal sa 2,9 milijardi m3 plina predviđena je ukupno povećanje na 6,1 milijarda i koliko ćemo time zadovoljiti naše potrebe i potrebe susjednih i okolnih zemalja. **Milatić, Ivo** Hvala. Što se tiče odluke o povećanju mi smo već sa ovim što danas imamo zadovoljili naše potrebe jer 2,9 je, kad bi sva industrija hrvatska radila punom parom jedva bi potrošila 2,9, a morate znati da 0,8 mi sami proizvedemo, znači mi sada kad sračunate LNG i našu proizvodnju imamo 3,7, a Hrvatska ovu godinu kako stvari stoje s Petrokemijom i sa industrijom neće potrošiti sigurno više od 2,6-2,7 znači mi smo tu itekako osigurali sami za svoje potrebe obzirom da više od 60, skoro 70% cijele količine ostaju u RH. Sa novih 6,1 onda ne da smo osigurali svoje potrebe nego osigurali smo prilično i potrebe svojih susjeda, posebno najbližih susjeda koji su, jednostavno imaju i taj dobavni pravac, onda su traka u alternativi. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče, dajte nam malo objasnite ovaj čl. 5. kojim mijenjate čl. 11. st. 2. gdje se kaže da nekretnine koje su potrebne za gradnju, rekonstrukciju i održavanje terminala se izvlašćuju u korist investitora umjesto u korist RH, investitor je LNG Hrvatska jel tak d.o.o., znači čime vi možete jamčiti da se danas sutra netko neće sjetiti u ovoj Vladi i nekoj budućoj da LNG Hrvatska koji je sad u vlasništvu HEP-a i Plinacroa koji su u vlasništvu RH, da se neće sjetiti da eto to jednostavno proda nekom strancu i da mi ostanemo bez tog našeg zemljišta, kako ćete vi jamčiti da će se štititi interesi RH ovakvom izmjenom? Hvala. Prvo i LNG Hrvatska nije vlasnik toga što je na pomorskom dobru nego to je pomorsko dobro i sukladno Zakonu o pomorskom dobru kao jednom specijalnom dobru to nikad ne može biti ni državno, ni ovakvo, ni onakvo nego pomorsko dobro i ima koncesiju, a tvrtka koja tu operira je LNG Hrvatska i logično da smo išli u pravcu da to bude LNG Hrvatska. Dok je ova Vlada, dok je ovaj premijer, dok su ovi ljudi ovdje ovaj vlast u ovoj zemlji prodavati ništa nećemo, otuđit ništa nećemo, a ako dođu neki drugi ja za njih ne mogu garantirat. Nikola (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovani kolega Milatić, svakako da treba pozdraviti ovaj prijedlog koji će ići u smjeru i ostvarivanja i povećanja sigurnosti i opskrbe, ali ono što je možda isto bitno za naglasiti za naše građane dakle da prirodni plin je i najmlađe fosilno gorivo, da je u širokoj potrošnji, dakle i u našim kućanstvima vezano i za toplu vodu i termičku obradu hrane, vezano i kao pogonsko gorivo za unutarnje motore i da u biti 50% manje ispušta štetnih plinova nego recimo dizel motori. Ono što je bitno za RH dakle da ta nalazišta nije obnovljiva, dakle da prirodni plin koji mi imamo s time daje dodatnu težinu i da praktički kroz povećanje kapaciteta LNG-a ćemo stvoriti ne samo da imamo sigurnu opskrbu u budućnosti nego da imamo i sigurnu cijenu za naše sugrađane, pa i u smjeru možda i kasnije i smanjivanja cijena. Prema tome, svakako da ovaj ukapljeni prirodni plin ide u smjeru naših sugrađana. hvala na vašoj replici. Jasno je, osnovno pravilo ekonomije je veća ponuda od potražnje, manja cijena. Nema nikakvog razloga da niste u pravu, u pravu ste jasno, što osiguramo veći dobavni pravac, što veću količinu iz dobavnih pravaca to je RH u boljoj poziciji i s pozicija cijene. Što se tiče ovoga što ste rekli da se naša nalazišta koja se crpe već istrošena, a ova nova koja se nala…, koja se otkrivaju će doprinjeti da do kraja '24. ćemo imati 1,2 milijarde kubika iz domaće proizvodnje, a inače da smo sjedili skrštenih ruku od 2016., da nismo dali nijednu koncesiju, a dali smo, a ova Vlada i odnosno ove Vlade su dale to ovaj imali bi 0,5, ali i ta istrošena ležišta su dobri za zbrinjavanje ugljikova dioksida,

Dakle mi imamo strategiju koja je donešena, govorim o Strategiji koja je, energetskog razvoja RH do 2030.g. s pogledom na 2050. koju smo donijeli 2020., od 2020., pa do 2023. su se neke stvari promijenile. Jedna stvar koja se bitno promijenila, a to je rat koji je u Ukrajini, koji je evo skoro pa će biti godinu dana i koji je tu sumnju na razini uopće i svijeta i Europe u smislu plina i korištenje plina stavio pod veliki upitnik i kad se govori o nekim ovim daljinskim dugim prijevozima, pogotovo željezničkim prugama, prevozima, željezničkim prugama, govori se o električnoj energiji, govorimo o vodiku i sve ostalo. Ja moram priznati za pomorski promet još uvijek nismo otišli tako dalje, ali se meni čini da u ovom trenutku kad i govorimo o LNG-u trebamo voditi računa o svim procesima koji su se desili u Europi i svijetu. Istina je da je rat u Ukrajini skrenuo pažnju cijele Europe i svijeta na to da se organiziramo. Organizirali smo se, skladišta su u cijeloj Europi puna, tako i u Hrvatskoj. Za vašu informaciju skoro 100%-tno je puno naše skladište u Okolima a vidite koji su minusi vani. Znači mi smo što se tiče sigurnosti opskrbe u redu, što se tiče svega ostalog nismo zaboravili nijednu zelenu agendu koju smo prenijeli u sve zakone koje je ovaj cijenjeni dom ovdje usvojio, a kad govorite mi o pomorskom prometu jasno da to nismo zaboravili. Pripremamo natječaje gdje će se jedan dio bodova, posebno trajekata ići na električnu energiju, to su ovi kraći. LNG je apsolutno prilika to se s vama slažem jer je ovo što je i kolega Okroša rekao to je u pola emisije CO2 40% svih zagađenja u zraku na području priobalja proizvodi pomorski promet znači zato je ovaj zakon pred vama. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče. Danas raspravljamo prije svega o mjestima za opskrbu ukapljenog prirodnog plina prije svega u prometu. Ne bi o tome danas imalo smisla raspravljat da nemamo sagrađen LNG terminal, a zakon upravo taj o kojem sad raspravljamo smo donijeli 2018.g. Vi ste i tad bili ovdje pa malo o vizionarstvu lijeve i desne strane sabornice i kako bi ovu zimu provodili da nemamo LNG-a? Pa ovu zimu bi provodili sigurno strepeći da li će se zatvoriti nekakav dobavni pravac sa istočnog dijela, sa sjevernog dijela, a ovako smo je proveli prilično opušteni i mogu reć jedna od rijetkih europskih zemalja koja je imala apsolutnu sigurnost da opskrba neće doć u pitanje zato što smo imali dobavni pravac od LNG-a, zato što smo podigli kapacitet na 100%. LNG radi rekli bismo ovim novim rječnikom u fletu, to znači radi non stop, on se ne gasi, on radi non stop. Za regulaciju sustava bilo nam je potrebno napuniti skladište, napunili smo ga i to je to. Jasno je da nismo imali zakon, da se ja ovdje nisam skoro srušio u nesvijest od onih silnih amandmana i da vi niste glasali i taj zakon napravili ne bi bilo LNG-a i šta ćemo sad tu govorit to su činjenice. potpredsjedniče povrijeđen je čl. 238. iznošenje neistina i obmanjivanje javnosti. Ja ne vjerujem da je bilo tolike strepnje, jel da je bilo tolike strepnje ne bi jednostavno g. Škugor u režiji HDZ-ovaca opljačkao milijardu kuna iz INA-e, znači da smo imali još prostora. LNG smo predali Mađarima, naftu smo predali Mađarima, plin smo predali Mađarima i samo je pitanje što će biti u budućnosti s LNG-om. I zaista vas molim u svrhu zdravog razuma nemojte vrijeđat sve naše građane. Dobro, to je bila naravno replika i neprimjerena baš, ali ovaj u svakom slučaju dobivate opomenu. Poštovana zastupnica Ahmetović. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče. A kolko bi tek sigurni bili da smo odmah izgradili kopneni, baš ovog kapaciteta kojeg sada predlažete i namjeravate učiniti. Ali ajmo vjerovat da ćete stvarno prijeći na drugu fazu kopnenog terminala koji je u prostornom planu naše općine. U ovom prijedlogu izmjena zakona uklanjate mjesto za opskrbu UPP-om u Rijeci na Mlaci, kažete da ćete se sada odabrati optimalna lokacija temeljem tehničkih, tehničkih, prostornih i financijskih parametara. Znači li to da kad ste stavljali lokaciju na Mlaci niste promišljali o tehničkim, prostornim i financijskim parametrima nego ste eto samo tako stavili u zakon pa ćemo vidjeti poslije šta će biti? Kažete revalorizirali ste lokacije pa me zanima i temeljem kojih kriterija? Ko je revalorizirao jel se zna da se odabir lokacija radi kroz izradu Studije utjecaja na okoliš i upravo taj proces, a znam da nije bilo izrada Studija na okoliš barem po pitanju Mlake? Hvala. Što se tiče kod samog donošenja zakona jasno da je bio totalni fokus na izgradnji LNG terminala i tada je od svih onih dionika koji su tada sudjelovali u cijeloj toj priči jedina potencijala lokacija koja se mogla na brzinu i po mišljenju tadašnje struke i ministarstva i svih ostalih napraviti je bila Mlaka i zato je to stavljeno odmah u zakon kako ne bi došlo do ovih eventualnih nekakvih problema. Jasno da onda je u međuvremenu tu došlo do problema jer su konzervatori rekli to je zaštićen spomenik, sve ostalo, a u međuvremenu se ovo sve razvijalo i jasno da smo onda počeli promišljati da je ovaj dio, a to se zove punionice trebamo osmisliti sistemskije i to smo tada napravili tu, a podržavam nema nijedne lokacije ako u okoliš ne bude, mislim to uopće nije tema, to ne možete niti razmisliti da ćete razmislit o nekoj lokaciji ako niste riješili okoliš prije. **Reiner, Željko Hvala vam poštovani predsjedavajući. Državni tajniče. Kada govorimo o samom zakonu o izmjenama u čl. 6. samoga zakona navedena je i druga faza izgradnje terminala za ukapljeni plin i tj. ona kopnena faza o tome se dosta i razgovaralo. Sad ste i sami spomenuli u odgovoru i zastupnici Ahmetović da ste se odlučili za izgradnju LNG-a plutajućeg terminala iz razloga što dokumentacija nije bila u toj fazi spremnosti i to je bilo brže rješenje. Kako bismo sad zaista postavili jasne i ove okvire strateškog opredjeljenja i Hrvatske da postanemo energetsko čvorište opskrbe za područje možda i cijele Europe važno je da ta dokumentacija bude na vrijeme pripremljena. Pa moje pitanje ide u smjeru u kakvom statusu je priprema kompletne projektno-tehničke studijske dokumentacije uključujući i ovaj važan aspekt okoliša odnosno utjecaja na sam okoliš te kakvi su neki rokovi za pripremu same dokumentacije, a onda i rokovi za izgradnju ove druge faze jel sada zaista vidimo da je ova strateška dimenzija zaista bila važna i bitna …/Upadica Reiner: Hvala./… ne samo u ovim vremenima već i za budućnost? Što se tiče izgradnje druge faze to znači samo nova regasifikacijska jedinica, brod je isti samo imate dva motora za regasifikaciju, sad imate jedan, a onda ćete imati još drugog govorimo iz 2,9 na 6 cijela nešto. Što se tiče našega opredjeljenja, mi smo se opredijelili za plutajući zato što je on jeftiniji, zato što je u momentu kada smo gradili LNG terminal svi su nas gledali kao prevelike entuzijaste koji su 200 milijuna eura odlučili uložiti granta u taj projekt, a da smo radili kopneni i da smo imali dozvolu za kopneni on bi, on bi stajao bar duplo. Znači tada kada smo radili 200 milijuna eura i nešto sitno vrijedan projekt mnogi su govorili da je to ludo što radimo,

To ste odlično rekli, ali to nije povreda Poslovnika pa naravno dobijate ovaj opomenu. Ja vas molim ajde nemojmo zlorabiti toliko tu povredu Poslovnika. To je već postalo doslovno Dretar. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam lijepa poštovani predsjedavajući. Poštovani gospodine Miletić, prije 20-ak godina sam sudjelovao u nacionalnoj kampanji tvrtke Proplin za promociju tzv. ukapljenog naftnog plina. Ovdje govorimo o ukapljenom prirodnom plinu i spominjemo do 2030. 11 punionica UPP-a koji su za, namijenjeni za cestovna vozila i plovne objekte. Dakle, već i onda smo imali jedan problem, a danas imamo drugi. Poljoprivredna mehanizacija koristi za sada plavi dizel koji im je nešto jeftiniji, ali znamo da takva vozila traktori, kombajni i tako ne smiju na njive na kojima je tzv. eko proizvodnja. Da li ste možda razmišljali da se na neki način poljoprivredne proizvođače motivira da pređu i da li je to uopće moguće, da pređu na pogon pogon ukapljenim prirodnim plinom u poljoprivrednoj mehanizaciji? Je li to uopće moguće i možemo li im pomoći da to učine? Hvala na odgovoru. Pitate me ustvari za nešto što je iz resora Ministarstva poljoprivrede jer bi oni trebali recimo to stimulirati, ali šta se tiče smanjenja CO2 u poljoprivredi i ostvarivanja svih ciljeva vaša ideja je apsolutno na mjestu. jednostavno svaki dizelski motor se može prebaciti i na ukapljeni prirodni plin, sad je samo pitanje da li ovaj, da li koliko ta preinaka stoji i da li se isplati uložiti jedan dio sredstava sredstava bilo europskih bilo državnih u smislu poticaja da se stimulira to. Mislim apsolutno nešto što je prihvatljivo, samo je pitanje olovke i računice koliko bi to stajalo i da li bi to imao neko za platiti, ali apsolutno prihvatljivo. **Reiner, Željko Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, dobro je da danas raspravljamo ovu temu i dobro je da smo načeli priču sa vizijama. Sjećam se 2018. godine naših rasprava u ovom saboru o Zakonu o LNG-u i što smo tada prošli. Upravo oni koji su danas najveći zagovornici nekakvih tih priča tada su bili protiv, stvarali su svoje karijere. Nas koji smo ustrajali u tome da ostvarimo taj cilj nazivali su izdajnicima, ljudima bez svojeg ja, ljudima koji rade svoju, štetu u svome kraju u kojem žive itd., gazili su preko ljudi da dođu do određenih pozicija. Danas, drugačija pozicija. Krama, loša karma ih je dohvatila očito u ovom trenutku koji je energetski važan za čitav svijet pa i RH. Vidimo danas raspravljaju opet na sličan način, sve im je nešto nejasno iako su i tada znali da nećemo ugroziti more, nećemo ugroziti turizam i sve ono što su nam stavljali ovdje sa 380 amandmana, rugali su se nama, a danas tu to radili i na Zakonu o pomorskom dobru. To su vizionari koji rade štetu hrvatskim građanima.

koji su u trenutku kad se odlučivalo kako će Hrvatska osigurati prostor za LNG terminal su zagovarali viziju kopnenog terminala koji sada vidimo da je ta vizija bila ispravna. Vi ste stvari silili mimo struke, mimo mještana Omišlja, a sada dolazite na naše. To znači da niste imali viziju,

ja sam bio ovdje i vi ste bili ovdje, ali gospođa koja je skakala pred bager nije bila ovdje, ona je bila načelnica Općine Omišalj. Jako dobro znamo što ste tada radili i što ste htjeli postići. Htjeli ste postići da se zakon ne donese i da mi danas nemamo LNG. …/Upadica se ne svatko, ali netko može biti i primjer lošeg ponašanja, a to ste vi gospodo u SDP-u. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je ovaj naravno opet bila replika pa dobijate opomenu. Druga je, vodite računa o tome. Odgovor poštovanog državnog tajnika. **Milatić, Ivo** Hvala gospodine potpredsjedniče. Znači LNG smo tada napravili na način da sukladno zakonu koji je donešen na način kao što je ovdje već izneseno ovaj je on napravljen sukladno prostornom planu Županije Primorsko-goranske i znači nije on napravljen sigurno protivno ni jednom zakonu. I to je to. Prodali nismo ništa Mađarima, ako su, ako je firma određena da je ne reklamiram ovaj zakupila dovoljan broj kapaciteta to ne znači da je LNG prodan Mađarima. LNG je hrvatski jer je u vlasništvu Plinacro-a i HEP-a, a oni su u vlasništvu hrvatske države. Znači LNG je hrvatska sigurnost, stabilnost. Krizni tim kojega sam i ja član upravlja sa sigurnost u opskrbi u RH i vi se ne brinite, ne brinite o zakupcima

pitanje za vas g. državni tajniče. U ožujku je vaše ministarstvo temeljem zahtjeva LNG Hrvatska izdalo rješenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu za izgradnju mjesta za opskrbu ukapljenim i s tlačnim prirodnim plinom u Luci Gaženica, to je bilo u ožujku. U svibnju kada je ta vijest pukla u javnost zapravo se shvatilo da ste svu zadarsku javnost i odgovorne ljude doveli u, metodom svršenog čina pred gotov čin, znači ništa o tome nisu imali pojma ni lučka uprava koja zapravo treba dati koncesiju, ni župan Longin koji je predsjednik, predsjednik upravnog vijeća te Lučke uprave Zadar. I ono što ja vas sada pitam bez da ulazim je li to ispravna odluka s obzirom da vi u zakonu izbjegavate definirate lokacije čak i za ova opskrbna mjesta, je li vama to normalno ponašanje, takva neka politika tajnosti bez komunikacije s lokalnom zajednicom, jel vama to normalno? Ja u najmanju ruku ne razumijem što me pitate jer koja je to politika tajnosti ako vi radite procjenu studije utjecaja na okoliš koja se isključivo mora radit javno.

prije nego što bi uopće počela razmišljat o bilo čemu, a Zakon to dozvoljava o zaštiti okoliša i prirode da vi možete iščekirat bilo koju lokaciju za projekt koji vi mislite da biste tamo radili neovisno to da niste ni vlasnik ni ništa tamo da platite studiju, da pokrenete postupak i da vidite da li tu ima nekih prirodno okolišnih problema i normalno LNG je to napravio i da je ministarstvo tj. naše ministarstvo reklo imate prirodno okolišnih problema, nema on šta onda ić u lučku upravu i pitat hoćemo tu nešto radit.

i upravo prirodni plin ima značajnu ulogu u prelasku na nisko ugljično gospodarstvo budući je to fosilno gorivo s najmanjom emisijom ugljičnog dioksida. dioksida. RH opskrbljuje se plinom iz domaće proizvodnje i iz uvoza i kako bi osigurali dostatne količine za gospodarstvo i građane potrebno je diversificirati dobavne pravce, ali i i povećati i skladišne kapacitete plina o čemu i danas govorimo. Isto tako bitno je povećati i domaću proizvodnju što svakako podrazumijeva istraživanje novih rezervi, te korištenje naprednih tehnologija u eksploataciji plina.

unaprjeđujemo domaću proizvodnju kao što sam vam rekao '24. ćemo vrlo izvjesno završit sa 1,2 milijarde znači umjesto da strmoglavo padamo počeli smo se dizati, znači LNG terminal je sada na punom kapacitetu 2,9, a '24., a za plinsku godinu '25. će biti na 6,1, pojačat ćemo sve ove, ove cjevovode tako da se taj terminal bez problema može evakuirati prema susjednim zemljama, znači sigurnost opskrbe u tom pravcu Hrvatske neće bit uopće upitna jer Hrvatska ovaj troši u najboljem slučaju 3 milijarde m3, a '25. očekujte da će Hrvatska raspolagat sa 7 cijela, 7,3 milijarde m3, pa ako to nije dovoljno za sigurnost opskrbe onda ne znam šta je. (Hrvatski suverenisti)** Hvala vam poštovani predsjedavajući. Poštovani državni tajniče, ruska agresija na Ukrajinu je pokazala zapravo kolko je energetika važna u državama članicama EU. U kontekstu toga ja bi rekao energetska sigurnost odnosno nacionalna sigurnost uvelike ovisi o energetskoj ovaj osiguranosti naših građana, pa u kontekstu toga i u kontekstu proširenja kao što ste rekli ovo je prilika da postanemo geostrateški jedna ova bitna točka na, na razini EU, u kontekstu Inicijative triju mora zapravo povezivanja LNG terminala na Krku sa Poljacima i poljskom mrežom i ostalim državama koje su članice Inicijative triju mora, zanima me da li je ministarstvo razmišljalo o tome ili da li se uopće ide u tom smjeru i da li je to opće opće? **Milatić, Ivo** Jasno, mi smo i dalje u Inicijativi triju mora i ona koja se proširila na Transatlantsku inicijativu, Pitak je za, za koji tjedan u Hrvatskoj, dolazi američka državna sekreta…, sekretarica za ovu, za, da baš sekretarica…/Govornik se ne razumije/…oni zovu, ne zovu dolazi, dolaze svi čla…, sve članice EU, dolaze čak i države tu, znači o tome se razgovara, ne razmišljamo mi samo o ovome što sam ja ovdje govorio. Mi nismo odustali od DIJAP-a, mi nismo odustali od Interkonekcije preko Zagvozda za BiH, mi smo sada sudjelovali u južnom plinskom koridoru i dalje se borimo za to da za sada Crna Gora još uvijek nije pristupila zajedničkoj tvrtci i samo njih čekamo već nekoliko godina, znači Hrvatska mora biti čvorište u pravom smislu te riječi osim, osim LNG-a mora i ovaj južni koridor proraditi jer je to bitno za buduće

komfornoj situaciji glede opskrbe prirodnim plinom. To je upravo zahvaljujući činjenici odnosno izgradnji LNG terminala na Krku sa sadašnjih 2,9 milijardi kubika i budućih 6,1. Hrvatska postaje geostrateško središte opskrbe prirodnim plinom za cijelu Srednju Europu, pa evo prema nekim navodima već i sada imamo na tržištu i Slovačke i Češke prirodni plin upravo sa, sa Kako će izgradnja ovih 11 punionica diljem RH utjecati na povećanje potrošnje prirodnog plina kao puno kvalitetnijeg i boljeg energenta sa svim svojim prednostima u RH u budućem Pa mislim vi ste u pitanju dali i odgovor. Normalno da ovaj da ovo ne radimo zato što da bi smo smanjili potrošnju prirodnog plina, nego da bismo je povećali supstituirali potrošnju dizela i ovih goriva koji emitiraju i štetne čestice i velike količine CO2. Ovaj mislimo da je tu velika šansa za promet, posebno za cestovni, a i za željeznički promet. Nešto što još uvijek se razgovara i razmatra tzv. kombinirani promet je isto opcija. Znači Hrvatska ulaže puno u željeznicu, kada se naše željeznice odnosno pruge poprave onda je velika tu šansa i da se kombiniranim prometom, a to jest da se na željeznici prevoze šleperi i prevoze kroz zemlju i tako smanjuju emisije i smanjuju troškovi. Znači ovo je apsolutno dobra, dobra stvar za hrvatski promet i smanjenje CO2. **Reiner, Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, pa evo moja replika je isto u tom smjeru. Zapravo činjenica je da prema strategiji od 2017. do 2020. odnosno 2012. do 2017. bilo je 0,4% povećanje potrošnje energije u Hrvatskoj godišnje jel, što je bilo zapravo jako malo. I tu je u potrošnji je dominirala uglavnom prirodni plin i električna energija. Ono što, i tekuća goriva, ono što je sada sa ovom novim, novom izmjenom zakona zapravo omogućava se da i potrošnja plina bude puno veća i upravo ovo što ste govorili da onda kroz ovih 11 lokacija se omogućava i dostupnost kako za teretna vozila tako i za ostali promet. **Reiner, Pa ponavljam, jasno da nam je u interesu da se fosilna goriva već ako ih jasno ne možemo smanjiti odjedanput jer je to praktično nemoguće. 120 teravat sati energije se godišnje potroši u RH, od toga, od toga se jasno veliki, veliki dio potroši od strane ugljikovodičnih izvora i jasno je da je nama u interesu da dok god bude potrošnje prilično velike što se tiče ugljikovodika da ti ugljikovodici budu zamijenjeni sa onim ugljikovodicima koji rade manju štetu za okoliš i manju štetu za zagađenje zraka u smislu i čestica i svega ostalog. Tako da ovo apsolutno ide u tom pravcu i i mi se nadamo da ćemo to i ovaj uspjeti i da, da je to dobro i nema nikakvog razloga ako imamo LNG terminal da ona i punionice ne razvijamo za sam taj isti LNG. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, evo nije loše malo se podsjetiti nekih vremena i neki su zastupnici podsjetili na neka vremena iz 2018. godine kad neki kažu sada, a ne nismo bi bili protiv u stvari mi smo bili za, ali za nešto, za nešto drugo. Ja mislim da se je išlo linijom onoga što će biti brže gotovo. Danas bi Hrvatska imala velikih problema da nema LNG terminal na Krku, no HDZ i Vlada HDZ-a je u biti uvijek za. Izgradili smo LNG terminal na Krku, gradit ćemo i kopneni terminal, povećavamo proizvodnju prirodnog plina kao što ste i sami rekli. Doći ćemo do kapaciteta koji garantiraju ne samo neovisnost našeg energetskog tržišta kad je u pitanju plin nego ćemo u biti biti i distributivno središte za ovaj dio Europe. Pa mislim da svaka vlada koja ima viziju ide ka tom smjeru i prema tom cilju. I prema tome ponavljati danas da smo bili za nešto, ali da je to nešto drugo mislim da je de pase i da je deplasirano i Ponavljam još jedanput, jasno da smo išli na ovaj plutajući terminal iz razloga što je to bilo vremenski dosezljivo, troškovno prihvatljivo, ekološki sigurno. Da ćemo nastaviti sa plutajućim terminalom dok god to bude na taj način isto ovaj prihvatljivo, a što će biti u nekim budućim fazama to ćemo vidjeti. Plutajući terminal može ići i do 15 milijardi. Tako da uopće to nije promašili, promašili ovaj cilj kad smo išli na plutajući terminal. Plutajući terminal je jednostavno dobra stvar i ako je ovaj brod sposoban sutra imati 6,1 onda u nekoj budućnosti neki drugi brod može imati i do 10.

bolje da imamo terminal nego da ga nemamo. Jel tako? I jasno ako Hrvatska bude imala pametnu politiku može biti energetsko čvorište i zaraditi od tog terminala. Ovdje što je želim pohvaliti je da država ne ubire harač nego da od koncesije 2/3 idu općinama, 1/3 ide županiji mislim da bi i općina i županija onda treba voditi računa o ekologiji odnosno da to bude siguran prostor da ne dođe do nikakvog zagađenja. možda drugo pitanje koje sam vam htio pitati, koliko mi zapravo trošimo danas energije iz obnovljivih izvora, a koliko fosilnih kakva će se politika voditi do 2050. ili 2060. godine, da li ćemo trošiti više energije iz obnovljivih izvora nego fosilnih goriva? Hvala. **Reiner, Što se tiče koncesije koja se plaća lokalnoj samoupravi ovaj ona se plaća. Tu bih vas ispravio nije lokalna samouprava dužna voditi računa o ekološkim standardima na brodu nego vlasnik broda i onaj tko je brod napravio. Tako da tu uopće nema dileme. LNG Hrvatska je odgovoran i mora voditi računa da se ne daj Bože šta ne dogodi. Općina Omišalj s time nema ništa. Općina Omišalj dobija novce na temelju Zakona o koncesiji koliko je zakonom propisano, to je amen. A što se tiče energije koja se u Hrvatskoj troši, ako me pitate za električnu energiju u prošloj godini znači od nekih 18 teravat sati energije koja je potrošena ako ćemo u ne karbonsku energiju uvažiti, a mislim da se slažemo svi zajedno i nuklearnu energiju koju smo uvezli, a naša je iz Nuklearne elektrane Krško, mi smo prošle godine bili već na 70% ukupne električne energije da je ili iz obnovljivih, a nekih 12, 13% je bilo iz nuklearne. Znači ostatak je bio iz …/Upadica: Hvala./… visokoučinkovite kogeneracije …/Upadica: Ankica (HDZ)** Hvala. Poštovani državni tajniče rekli ste da je napravljena revalorizacija optimalnih mjesta za opskrbu ukapljenog prirodnog plina kojoj je cilj optimiziranje financijskih, prostornih i tehničkih parametara za realizaciju projekata razvoja stanica do 2024. godine. Pa koje rezultate možemo očekivati od revalorizacije? Poštovani državni tajnik. **Milatić, Ivo** Pa možemo očekivati rezultate da se napravi ovaj što je moguće više od ovih 11 kojih smo predvidjeli do 2030. do '24., pa onako ako mene sad pitate što se meni čini, evo mogu reći svoje mišljenje da će to sigurno ovaj morski dio će do '24. biti ozbiljno upogonjen, a pretpostavljam da će i koja punionica biti na ovim glavnim pravcima kada su u pitanju autoceste i ostalo, ali recimo Rijeka, Gaženica koja je već spomenuta, Dubrovnik, Split to, tu sam siguran da će se do '24. najkasnije '25. napraviti ozbiljni pomaci, a onda je pitanje gdje na kojem dijelu će se ovaj u kopnenom dijelu ovaj pojaviti nekakve punionice, a vjerojatno će to biti ovaj dio koji ima ovaj veliki tranzit prema, prema istoku u ovaj gdje je veći kamionski promet nego prema jugu, tako da Hvala lijepa, evo poštovani državni tajniče možete se vratiti na mjesto. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govoriti poštovani zastupnik Davor Dretar. Izvolite. Najljepša hvala poštovani gospodine predsjedavajući. Poštovani gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege, svakako ovaj zakon koji je ovdje pred nama jest dobra namjera predlagatelja no ipak treba naglasiti da stanice za korištenje ukapljenog prirodnog plina sa prolaskom vremena, naravno ne sa prolaskom tjedana, nego sa prolaskom godina ipak vremenom gube na svom smislu. Naime, ukapljeni prirodni plin i nije jako zeleni energent. On je kao što svi znamo fosilnog porijekla i emitira CO2. Doduše puno je čišći od nafte ili benzina jer je i njegovo izgaranje čišće, nema čestica, manje je drugih zagađivala, no ukapljeni prirodni plin i dalje nije klimatski neutralni energent. Ono što nismo čuli u ovoj raspravi vrijedilo bi naglasiti iz aspekta modernih tehnologija. Postoji pitanje nekorištenja rashladnog potencijala ukapljenog prirodnog plina koji naime dolazi kao tekućina ohlađena na minus 162 Celzijeva stupanja. Pa umjesto da trošimo energiju na tzv. proces isplinjavanja postoje moderna rješenja visoke učinkovitosti u kojima se ova hladnoća ukapljenog prirodnog plina koristi za hlađenje odnosno snižavanje temperature određenih tijela. To mogu biti hladnjače ili recimo podatkovni centri ili ti ga tzv. server sobe što je u današnje vrijeme je li potrebno svima. Dakle, u takvim bi se procesima koristila ta hladnoća ukapljenog prirodnog plina umjesto da se energija troši na tzv. isplinjavanje. Svakako ću još jednom naglasiti vrlo bitno pitanje iz javne rasprave gdje moramo još jednom skrenuti pozornost na činjenicu da u ovom slučaju u Članku 4. predložena je izmjena o terminalu za ukapljeni prirodni plin u smislu da se te nekretnine koje su potrebne kako i piše u prijedlogu odnosno tekstu za gradnju, rekonstrukciju i održavanje terminala za ukapljeni prirodni plin izvlašćuju umjesto u korist RH u korist investitora odnosno u korist društva LNG Hrvatska d.o.o. Na to je poštovani gospodin državni tajnik odgovorio, a bilo je i nekoliko zastupničkih pitanja ovdje pa ćemo to nastaviti i dalje pratiti pa ćemo sukladno tome naravno i reagirati. Ono što bih još htio dodati jest dakle, ukapljeni prirodni plin jest prirodna materija, dakle dolazi nam iz, oprostite, fosilnih goriva odnosno produkt je

skroz do Aljmaša gore od Podravine, koristili smo jedan vanbrodski motor koji je bio prerađen na pogon ukapljenim naftnim plinom. I mogu vam reći da je to funkcioniralo jako dobro. Tako da za sada ne znam, a i hvala poštovanom gospodinu Milatiću što je i rekao da bi vrijedilo možda pokrenuti jednu pa neka barem počne od neke male ideje. Mi u Hrvatskoj naime osim turizma trebali bismo živjeti i od poljoprivrede i to po nekim izračunima čak i jako dobro. Današnja moderna poljoprivredna proizvodnja između ostalog uglavnom želi proizvoditi odnosno imati završni poljoprivredni proizvod u kojem je sve manje imanje tzv. tzv. loših čestica. Kažem loših da sad ne nabrajam sve vrste izvora iz kojih mogu doći tzv. zagađujuće čestice. Neke od njih su naravno i čestice koje nastaju sagorijevanjem uglavnom je to dizelskog goriva zato što poljoprivredna mehanizacija traktori, kombajni i sve ostalo što izlazi na naše oranice koristi tzv. plavi dizel, naftu. Znamo i sami da nam u Hrvatskoj dosta polako, ali ipak primjetno i raste broj eco gospodarstava na kojima se ne smiju koristiti takvi uređaji, takva poljoprivredna mehanizacija jer se ne može dobiti potrebni certifikat za sto postotnu eco proizvodnju, pa vjerujem i zahvaljujem se gospodine Milatić na odgovoru da bi možda eto u suradnji sa i Ministarstvom poljoprivrede mogli možda pokrenuti i jedno istraživanje koliko bi u stvari koštala prerada jednog dizelskog motora na prosječnom hrvatskom traktoru, na pogon ukapljenim prirodnim plinom i naravno da pokušamo jedan taj traktor preraditi na UPP pa onda vidjeti kroz neko vrijeme prateći emisije takvog jednog poljoprivrednog stroja što se u stvari događa, a nesumnjivo je da bi emisije svih mogućih zagađivala bile bitno manje. Eto kažem još jednom do 2030. po strategiji trebali bismo imati 11 punionica UPP-a za cestovna vozila i plovne objekte. Nesumnjivo ovo je dobar smjer, no moramo podsjetiti u smjeru smo tranzicije prema obnovljivim izvorima energije i gotovo pa energetskoj samoodrživosti Hrvatske iz obnovljivih izvora. sada raditi neke velike planove sa ukapljenim prirodnim plinom za ovo desetljeće ili za iduće smatram da je definitivno prekasno. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika MOST-a govorit će poštovani zastupnici Miletić i Troskot. Najprije poštovani zastupnik Miletić, izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Reiner, poštovana gospođo Kristina Zadro-Omrčen, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolege vladajući i kolege i kolegice iz oporbe. Ja ću u uvodu malo progovoriti o LNG-u naravno za jačanje energetske neovisnosti potrebne su dugoročne kontinuirane mjere na svim razinama počevši od one prve, dakle investiranje, suradnja, regulatorni cijeli oblik. I klub MOST-a je na samom početku, dakle priče LNG-a to znaju vladajući dobro, premijer Plenković to zna bio za i tadašnji naš državni tajnik Čikotić imao je tu vrlo zapaženu ulogu. Ali isto tako MOST-ovci su bili oprezni oko plutajućeg terminala radi opasnosti jer postoje, upišete dakle u doslovnom smislu u google opasnosti plutajućeg terminala i niz toga vam izađe van stavki. I mislim tko kaže da nema opasnosti nisam siguran da govori istinu. zato su moji MOST-ovci još tada na početku bili oprezni oko tog plutajućeg terminala, a naravno da onda i ja kao Riječanin i kao stanovnik, dakle cijelog Kvarnera mi je tu posebno stalo za za moje građane i za one ljude koji su me poslali u Hrvatski sabor. I zato još jednom evo pozivam sve odgovorne da se i dalje ulažu svi mogući napori u svakom pogledu onih procesa koji čuvaju stanovnike moga kraja, a onda isto tako i okoliš. Energetska politika EU kojom se nastoji za sve građane osigurati sigurnu, priuštivu i održivu energiju je potpuno prihvatljiva za Hrvatsku, a tako i za klub iz kojeg ja ovdje dolazim. Terminal za ukapljeni prirodni plin u Republici Hrvatskoj važan je iz nekoliko razloga – smanjenje ovisnosti naravno o uvozu energije, povećanje energetske cijele, dakle sigurnosti, omogućava skladištenje ukapljenog plina, povećava onda energetsku sigurnost zemlje. Evo vidimo, dakle ovu situaciju u kojoj živimo. Povećanje konkurentnosti u cijelom energetskom sektoru i povećanje investicija, jer moramo dakle biti jasni da i određeni onda i strani investitori i cijela priča, dakle imamo tu rast i smanjenja emisije stakleničkih plinova što je nama posebno u klubu MOST-a isto tako važno. Jer ukapljeni prirodni plin emitira manje štetnih plinova u usporedbi ne znam sa klasičnim gorivima kao što su benzin dizel što doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj. Dakle, isto čuli smo državnog tajnika. Dobro je da se sad može puniti na samom terminalu, jel' tako? Ali potrebne su i punionice koje daju veću pokrivenost i tako osnažuju sam projekt, a ja ću u pojedinačnoj raspravi posebno se onda pozabaviti tematikom punionica, a sada ću zamoliti svog kolegu Troskota da bude još malo konkretniji u ovoj stavci. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime kluba MOST-a nastavit će poštovani zastupnik Troskot, izvolite. Dosta se danas tijekom rasprave razbacivalo sa riječi strategija. E sad što se tiče samog terminala mora se znati da je to strategija zapravo tri mora. I onda kad mi sad dolaze ovdje da je to strategija da ćemo biti energetsko čvorište na Mediteranu, onda isto tako treba reći da je primjerice Turska završila svoj peti terminal, Italija je završila svoj peti terminal, Grčka je završila svoj treći terminal, ni manje ni više Albanija kreće u izgradnju terminala, a mi se sad postavljamo da ćemo biti sad nekakvo energetsko čvorište nekakvih energetskih vizija do 2050. godine hvaleći se sa terminalom koji primjerice bez ako govorimo o strateškom smislu, bez recimo jedne termo elektrane Rijeka koja je trebala biti napravljena pitanje je da li ima smisla jer je neisplativa investicija. Hajmo vidjeti gdje je ta strategija primjerice, govorimo ne možemo gledat to odvojeno. Imamo i onaj plinovod od Bosiljeva prema Sloveniji. 300 do 400 milijuna opet imamo investicija koja ide ispod zemlje. 300 milijuna eura investicije, a govorimo o obnovljivim izvorima energije. Šta recimo da se to uložilo primjerice u vjetroelektrane? Zna se da je negdje oko 1200 eura capex, odnosno izgradnje infrastrukture za proizvodnju vjetra. To znači da bi se mogao izgraditi kapacitet od 250 megavata novih vjetroelektrana. Pitanje je da li je to strategija, ja sad govorim strateški način razmišljanja. Znači 250 megavata, to znači da otprilike na 2800 sati vjetra godišnje mi govorimo o nekakvih 700 gigavat sati godišnje vjetra puta 180 eura koliko danas vrijedi struja na burzama. To vam je negdje oko 126 milijuna eura investicije. Znači da se u dvije i pol godine isplati ta investicija. To je strateški način razmišljanja kako to gleda klub MOST-a. Hajmo vidjet sunce, jel' ako se već toliko sad upumpava tih novaca u plinovode koji pitanje gdje će to završiti hajmo vidjeti sunce. Ako je 750 eura infrastruktura infrastruktura za izgradnju po kilovatu za sunce, ako je negdje oko 1400 sati sunca u Dalmaciji mi znači govorimo o nekakvih 580 gigavat sati električne energije iz sunca. Opet puta 180 eura, mi dobivamo negdje oko 100 milijuna eura od te od te investicije. Znači na 300 uloženih mi znači za tri godine vraćamo tu investiciju. Mi cijelo vrijeme hoćemo čuti gdje je taj povrat tih vaših strategija i gdje je taj povrat vaših strategija koje se treba staviti u kontekste susjednih zemalja koji itekako razmišljaju o povezivanju. Grčka je bila nedavno na sastancima i sa sjevernom Makedonijom, došao je i Orban, bio je i predsjednik Srbije tamo. Ja ne vidim gdje su te energetske strategije osim da kad dođe Austrija pa oko Schengena privije tamo našeg ministra vanjskih poslova i Plenkovića i tamo se i Austrijanci nađu na LNG-u. Gdje je ta strategija za termoelektranu Obrenovac primjerice, za našu Hrvatsku. Od '79. ta termoelektrana postoji. Imamo potraživanja od milijardu eura. Šta ćemo to u diskont dati Hamoviću? Jel' to strategija? Jel' to strategija? Evo recite mi. Znate zašto je bio donesen ovaj zakon? Nisam to čuo danas. Netko od stručnjaka je, mi govorimo sada o mjestu opskrbe, ne govorimo o terminalu. Terminal ima drugi zakon koji ga, mi govorimo o mjestu opskrbe. Zato što je netko spržio 12 milijuna kuna Plinacrovih novaca, HEP-ovih novaca i europskih novaca jer je od početka se znalo da luka Rijeka ne može bit mjesto opskrbe ukapljenim prirodnim plinom. Hoće netko istražit tih 12 milijuna kuna? To je ključ ovog zakona. Zakon sada napušta lokaciju, jer opskrba je tržišna djelatnost, a terminal je regulirana djelatnost. Postoji razlika. Tko će istražit tih sad 12 milijuna kuna sprženih novaca dokumentacijskih. To je ključ ovoga zakona. Ovo je ključ, 12 milijuna sprženih. Zašto se Zašto se zakonski pogoduje te lokacije? Kaže sad smo 11 novih smo otvorili. Ma kojim kriterijima ste vi to stvarali. Hoće opet doći neki lokalni šerif tamo upumpat te novce u lokalne dozvolbene tko zna kakve dozvole i onda će ga samo sa zakonom zatvoriti. Pa to bi bilo isto, isto kao da vi dođete i otvorite slastičarnicu i da vam netko zakonski pogoduje da vi slastičarnicu otvorite u Zvonimirovoj ulici. Po čemu? Koji su to kriteriji da se to radi? Ako je to tržišna djelatnost. Ako na kraju dana i postoje već investitori u Rijeci i u Zagrebu koji imaju opskrbna mjesta sa ukapljenim plinom. Gdje su oni u toj priči? Kako se sad baš reguliralo, iako se radi o LNG Hrvatska, zašto se pogodovalo i zašto kod izvlaštenja nekretnina se sad to pripisuje LNG Hrvatska, a ne Hrvatskoj državi na kraju dana? Nije istina da je samo vlasnik odnosno zakupac HEP i INA, ima tamo i privatnih investitora, ima Kataraca, ima Mađara. I Pavao Vujnovac je jedan od njih. Kako nitko ne govori o zadnjem povećanju zakupa tog prostora, tog jednog misterioznog dodjeljivanja tog javnog natječaja. Tu se razbacujete sa temama kao što su strategije. Jedini razlog zbog čega je donesen ovaj zakon o kojem mi danas raspravljamo jest da se sprži 12 milijuna kuna, nitko neće odgovarati. Čak neke osobe su za nagradu dobile kad su završile taj terminal još su dobile nagradu da odu u upravu INA-e. To je nagrada za te strategije o kojima vi govorite, da ne govorimo o starom brodu. 15 godina star je bio kad smo ga kupovali, tri godine na mrtvom vezu. Indonezija ga je prije toga koristila. Pa vi znate šta bi se dogodilo da sad to eksplodira? Zašto niste kupili brod od 180 000 kubika? Strategija vi govorite? Vi ste kupili 140. Em imate dangube dnevne iz razloga što brodovi čekaju dok se ne isprazne u dva ili tri navrata brod, em što postoji opasnost staroga broda, em što je Građevinski fakultet o strategijama govorite govorio da su kesoni, oni blokovi koji se stavljaju puno sigurniji od tih plutajućih rješenja koja ste vi našli. Ali kad je to bilo upozoreno Barbara Dorić je smijenila i odvjetnika koji nije htio potpisati javnu nabavu, nestali su inženjeri od tamo, maknuti su samo da se sprovedu plutajuće rješenje. Kako nitko o tome ne govori? Ali ćete se razbacivati strategija, promet, povezanost, čvorište. To su floskule i nema energetske tranzicije i nema energetske strategije. Samo iz šupljeg u prazno. Svakih 10 godina nova strategija, ništa nije implementirano.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 Hvala vam predsjedavajući. Poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege ovaj današnji zakon kao što su rekle kolege imate dosta upitnika, no mislim da se svi možemo složiti da je LNG terminal na Krku omogućio da potencijalno postanemo stratešku prednost u odnosu na ostale države oko nas i da postanemo zapravo to čvorište za ovaj dio Europe. A povećanje kapaciteta terminala putem europskih sredstava je svakako dobro došlo, no moramo biti oprezni pogotovo kada znamo na koji način se europska sredstva povlače od vladajućih. Pitanje naše energetske sigurnosti, naše neovisnosti i naše budućnosti uvelike ovisi o energetskoj neovisnosti Republike Hrvatske. rekao ugodnoj poziciji što se tiče plina, jer dijelom zbog niske potrošnje, a dijelom zbog domaćih izvora i kvalitetne infrastrukture donekle. Godišnje potrošimo negdje između dva i pol, dvije i pol ili tri milijarde kubika plina, a 30 do 40% potrebe podmirujemo iz vlastitih izvora. Kad bismo bili malo proaktivniji, odnosno kad bi vlast bila proaktivnija mogli bi zadovoljiti svu našu potražnju u nekakvom srednjem roku, pa čak i više od toga. Naša zemlja zapravo ima ogroman potencijal za istraživanje novih izvora plina kako na kontinentu, tako i u Jadranu i tu priliku moramo iskoristiti koliko je moguće imajući pri tome u vidu zapravo očuvanje prirodnog bogatstva i biološke raznolikosti Hrvatske i svega onoga zapravo zbog čega volimo svi Hrvatsku. Hrvatska je nedavno završila svoj plinovod, ako se ne varam, sustav koji ide prema Dalmaciji i zapravo, čini se, učinilo je da imamo reverzibilni u odnosu na naše susjede i njihove plinovodske sustave, što je sasvim sigurno pohvalno. Ne zaboravimo ni a LNG koji su većini, puno ljudi su smatrali besmislenim u onim trenucima 2018., no agresija na Ukrajinu je pokazala zapravo koliko je ta jedna neovisnost Hrvatske u energetskom smislu bitna, bitna za Hrvatsku i za budućnost, kao i stratešku projekciju za budućnost Hrvatske, ali ne samo Hrvatske, nego kao što sam rekao i ostatka Europe u ovom dijelu. Najava zapravo Vlade za povećanjem europskih sredstava utrostručila bi kapaciteta LNG-asa 2,9 na nekih najavljenih koji su bili 6,1, što smatramo dobrim i podržavamo to jer je plin već dugo, dugo vrijeme najelegantnije i ekološki najprihvatljivije rješenje za Hrvatsku, a mislim da će tako i ostati dugo vremena jer naša komunalna javna toplinska infrastruktura već je prešla na plin, većina naših višestambenih i privatnih stambenih zgrada koristi plin kao energent za grijanje, plin je čisti, učinkovit je, pouzdan, godinama bio kamen temeljac naše energetske sigurnosti, no ima i onih koji traže ukidanje plina i prelazak na obnovljive izvore energije, što ima smisla, no ti ekološki, ja bih čak rekao u nekim situacijama, ekstremisti, koji su zapravo godinama financirani od svojih njemačkih mecena ne razumiju realnost situacije zapravo u kojoj se nalazimo, odnosno možda u onom trenutku nije bila takva. Plin je čist, učinkovit izvor energije i ključan je za našu budućnost, a ti koji zagovaraju beskompromisnu obnovljivu energiju zapravo žive u nekoj vrsti, ja bih rekao, utopije. U utopijskom svijetu u kojem vjeruju da obnovljivi izvori energije mogu preko noći zamijeniti sve druge oblike energije, ali istina je zapravo da obnovljivi izvori energije još nisu spremni u potpunosti zamijeniti ostale i zahtijevaju značajna ulaganja u infrastrukturu kako bi zapravo ostali održivi. Prelazak na obnovljive izvore energije nije tako jednostavan kao što se to nekima čini pa proizvodnja obnovljivih izvora energije, poput vjetra, sunca, ovisi o vremenskim uvjetima koji mogu biti i nepredvidivi i nepouzdani, a s druge strane, plin je koliko-toliko stabilan, konzistentan izvor energije, a može se proizvoditi tijekom cijele godine. Prijelaz na obnovljive izvore energije također će zahtijevati značajna ulaganja u novu infrastrukturu, što je, poznavajući našu Vladu i državu na koji način funkcionira, bit će popriličan dugotrajan i spor proces. Dakle cilj današnjeg prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o terminalima za ukapljeni i prirodni plin, trebao bi biti prije svega u korist zaštite hrvatskog naroda, našu neovisnost i našu budućnost. Hoće li to tako biti, to će tek vrijeme pokazati. Kažem, opet, poznavajući način rada ove Vlade, vladajuće većina i općenito hrvatske države, najmanje što moramo, moramo napraviti sumnjati u to. Ovaj Zakon zapravo bi trebao jačati našu poziciju na tržištu energije te nam osigurati stabilan i konzistentan izvor energije u godinama koje dolaze. Također bi trebao pružiti priliku našoj zemlji da postane jedan od glavnih igrača na energetskom tržištu u ovom dijelu Europe, a time i donijeti neke ekonomske koristi samoj državi. Mi ćemo ispred Kluba Hrvatskih suverenista svakako razmotriti ovaj Zakon do drugog čitanja i očekivati određene promjene u samom zakonu te ćemo u konačnom obliku uistinu probati da napravimo da se osiguraju ti ciljevi ili barem da budemo jedan korak bliži njima. Dobrobiti koje bi zapravo izmjene ovog Zakona trebale donijeti našoj državi mogu biti taj neki prvi korak. Energetska sigurnost, kažem opet ključna, a opskrba energijom nam mora biti stabilna, mora biti sigurna i dostupna. Ja bih rekao zapravo prošle godine tijekom kraja godine, u zadnjem kvartalu u Dubrovnika sam zaklade New Direction čiji sam zamjenik predsjednika, organizirao konferenciju na temu Inicijative triju mora, što sam i pitao državnog tajnika i kako bi zapravo razgovarali o budućnosti te inicijative i načinima kako povećati utjecaj Hrvatske u energetskom sektoru u odnosu na ostale članice Inicijative triju mora koja je zapravo više od platforme za gospodarski razvoj i regionalnu sigurnost. Ona može postati jedan simbol za sve države koje zapravo imaju zajedničku povijest, povijesne sličnosti, zajedničke vrijednosti i zajedničke vizije za budućnost svih država Inicijative.

u slobodnom tržištu godinama kada smo mi zapravo stajali u socijalizmu, komunizmu, koje nas je zapravo ograđivao od svih ostalih susjeda i oni imaju tu prednost povezanosti svoje ekonomije, gospodarstava i svega ostalog dok istočni taj blok još uvijek to nema, a Inicijativa triju mora bi bila idealna prilika, idealna platforma da se upravo to dogodi kao i u energetskom poslovanju, ali i u ostalom gospodarskom, gospodarskoj Mislim da je naša dužnost zaštiti i očuvati tu Inicijativu te osigurati da ona postane glavni katalizator za napredak, povezivanje razvitka Hrvatske s ostalim državama od Baltika do Crnog mora. mi bi zapravo trebali iskorištavati više tu platformu kako bi ponudili jaču, jedinstveniji glas za naše države, kada su u pitanju sigurnost i obrana. Države Inicijative već su pružile ključnu podršku Ukrajinu tijekom rata, a sada postoji prilika da učinimo još nešto više. Zajedničkom snagom imamo priliku pomoći ponovno izgraditi jednu veliku naciju kao što je bila Ukrajina, ali i sve naše države članice kako bismo osigurali svjetliju budućnost za naše narode. No, kako bi ostvarili taj korak naprijed moramo biti ambiciozniji u našim nastojanjima da nadogradimo našu povezanost s ostalim državama. Znači ovo je jedinstvena prilika pristupiti mehanizmima financiranja EU i surađivati preko granica dovodeći Hrvatsku i područje Inicijative triju mora na neku veću razinu koju možemo vidjeti u zapadnim zemljama kao što sam i rekao. Trebamo iskoristiti ovu priliku i radi zajedno na izgradnji jače, povezanije regije. Pitanje energetske neovisnosti u Inicijativi triju mora nije samo pitanje ponude već pitanje sigurnosti i rasta. Vrijeme je da uzmemo stvari u svoje ruke, da razvijamo vlastite kapacitete za uvoz stranih zaliha goriva, ali razmišljati i o hrvatskim potencijalima i krenemo prema energetskoj neovisnosti. Poljska je u zadnjih godinu dana napravila velike napretke po ovom pitanju na Baltičkom moru koji bi trebao biti bolje povezan sa hrvatskim LNG-om. Ovi terminali upareni s novim cjevovodima povezali bi dva mora stvarajući zajedničku mrežu te skladištenje, distribuciju za države članice. Dugoročno postoji opcija uspostave zajedničke nabave. To je nešto o čemu ministarstvo treba razmišljati u kontekstu sigurnije energetske situacije za RH. Mislim da neću stići ostatak sada, ali nastavit ću na pojedinačnom govoru. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovana zastupnica Mirela Ahmetović. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Borić u obrazloženju zakona odnosno Prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin definira se da je osnovno pitanje koje se namjerava urediti izbor optimalne lokacije za gradnju mjesta za opskrbu UPP-om. A onda u prijedlogu izmjene zakona niti jedne riječi o izboru optimalne lokacije. Evo ja zaista moram priznati da ne razumijem zašto ni kako. Dakle, osnovno pitanje koje uređujete je izbor optimalne lokacije, a niti jedan jedini put u prijedlogu zakona ne spominjete riječi izbor ili optimalne ili lokacije. Niti u kombinaciji, niti pojedinačno. Pa evo mene zanima jeste li se u hodu predomislili pa ste zaboravili ispraviti obrazloženje iako onda ne znam što bi vam u obrazloženju uopće bilo navedeno jer samo izbor optimalne lokacije spominjete kao razlog predlaganja ovog zakona. Ili ste jednostavno na taj način htjeli zamagliti ono što zapravo činite ovim prijedlogom izmjene zakona. Mislim nemojte mi zamjeriti ali ili je onaj tko je pripremao ovaj prijedlog izmjene zakona naprosto potkapacitiran za taj posao, ne znam tko ga je pripremao ili ste ocijenili da su saborski zastupnici pa čak i oni iz vladajuće većine potkapacitirani da bi pročitali ovaj prijedlog zakona i da neće skužiti da vi obrazlažete ovaj prijedlog izmjene zakona jednim, a uopće to ne radite. Dakle, moram priznati iako je iz meni jako dobro poznatog ministarstva ovakav prijedlog došao, dame i gospodo previše je. odnosno potpredsjednik Furio Radin na raspravama nekih zastupnika kada promaše temu ili uopće ne govore o temi, pa daj bar spomeni naziv teme, pa ovo drugo pričaj šta hoćeš, reći ćemo spomenuo si temu. Dakle, ne možete reći da je izbor optimalne lokacije osnovno pitanje koje će se urediti prijedlogom izmjena, a uopće ne definirate niti problematizirate, niti se približavate načinu izbora optimalne lokacije. Mislim jednostavno ne ide. Kažete u obrazloženju da je napravljena revalorizacija optimalnih mjesta za opskrbu. Dakle, mi smo imali optimalna mjesta za opskrbu u množini iako svi mi znamo da je bilo samo u pitanju opskrbno mjesto u luci Rijeka na Mlaci, dakle jedno definirano zakonom, pa smo ta mjesta koja ne znamo koja su revalorizirali. Tko je radio revalorizaciju? Gdje su rezultati te revalorizacije? Po kojim kriterijima je rađena ta revalorizacija? Koji su rezultati za koju lokaciju dobiveni? Ništa od toga ne znamo. S obzirom da su prikupljeni podaci i provedena mjerenja o lokaciji zahvata dio postupka izrade studije utjecaja na okoliš za određeni projekt, a sve temeljem Uredbe procjeni utjecaja zahvata na okoliš, a ovaj zahvat će nedvojbeno utjecati na okoliš bilo bi dobro znati je li taj postupak proveden, ja mislim da nije jer javnost ne zna ništa o tome i na koji način se upravo revalorizirala lokacija luke Rijeka odnosno Mlake. Spomenuo je državni tajnik da je bilo prijepora oko konzervatora i može li uopće to opskrbno mjesto biti kao takvo tamo ili ne. Meni će biti drago ako može jer je ono bilo predviđeno i u projektu za kopneni LNG terminal. Međutim, ono što ja imam informaciju, a to činite u Članku 2. stavak 2. uklanjate luku Rijeka je da Grad Rijeka nije pristao ugraditi u svoj prostorni plan tu lokaciju. To je ono što je istina. Znamo i vi, znam i ja možda je to razlog bio upravo ovog prijepora s konzervatorima neću ulaziti sada u te ocjene, ali u svakom slučaju niste imali snage boriti se s gradom ipak je Grad Rijeka malo veći David od Općine Omišalj. Nažalost niste ono što stalno apeliram i ono što stalno upozoravam donijeli državni prostorni plan iako je odluka o izradi prostornog plana države napravljena 2018. Naravno to niste vi kao resorno ministarstvo dužni nego Ministarstvo graditeljstva, ali evo da smo donijeli državni prostorni plan makar za energetske projekte od interesa, strateškog interesa za RH ne bismo imali nikakvih prijepora oko ovoga. Znali bismo točno gdje se koje postrojenje treba nalaziti i apsolutno bismo sve riješili u ovom prostorno-planskom dijelu i ne bismo onda gledali što je čija odgovornost niti učili ovdje saborske zastupnike što je čija odgovornost, nego bismo znali država stoji iza tih strateških energetskih projekata, odredila je prostornim planom te pozicije i naravno učinit će sve da tu odgovornost podnese i da ostvari interese Republike Hrvatske. U svakom slučaju za informaciju saborskim zastupnicima koji o tome ne znaju, ali i pravosudnim tijelima na znanje opskrbno mjesto je već izgrađeno u Omišlju, opskrbno mjesto je već izgrađeno odnosno ja ću reći improvizirano u Omišlju iako ono nije bilo predviđeno važećim Zakonom o terminalu, niti Studijom utjecaja na okoliš i to znate isto. Dakle, vi ste isto državni tajniče ovdje rekli da funkcionira to opskrbno mjesto gdje se sa samog broda pune cisterne. Cisterne voze unatrag, unatrag što se nigdje u svijetu ne radi i odlično dok funkcionira. Ali znate kako? Kada jednom prestane funkcionirati odnosno kada se jednom nešto dogodi onda tko će biti prva žrtva? Nećemo mi u saborskim klupama. Možda hoću ja ako ću biti tamo? Ali znate što to znači za sigurnost ljudi u Omišlju? To je ogroman rizik, ne samo kršenje zakona Republike Hrvatske, ne samo ugrožavanje sigurnosti, nego zaista igranje tuđim životima. Ne znam zašto se to krije, zašto se to sada pokriva upravo ovim izbacivanjem točno određene lokacije opskrbnog mjesta da biste zapravo ono što ste već napravili protuzakonito samo pokrili sada sa zakonom? Ali ne znam zašto to radite i zbog čega ako imate sve poluge vlasti, i izvršnu i predstavničku. Predložite brate mili, ugradite u zakon, izglasajte, izgradite. Meni stvarno nije jasno zašto se radi retroaktivno. U članku 11. stavak 2. e sada ključna promjena ovih izmjena i dopuna Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin je upravo tu. Ali tu izmjenu uopće ne spominjete u obrazloženju. Dakle, uopće ni jednom jedinom riječju. Pa ne znam zašto. Ako stojim iza nekog prijedloga, vidite da stojim i ovdje danas na ovoj raspravi jer stojim iza toga da ste trebali kopneni terminal upravo u kapacitetu kojeg ste sada odlučili raditi započeti još 2018. godine. Prva faza kopnenog terminala upravo u ovom kapacitetu u kojem je sada plutajući. I nije istina da bi troškovi bili duplo veći, jer bi i kapacitet bio jednak kapacitetu plutajućeg. Dakle, ako nešto predlažete napišite to što predlažete. Zašto krijete da mijenjate način na koji se nekretnine potrebne za gradnju, rekonstrukciju, održavanje terminala za UPP-e izvlašćuju umjesto u korist RH kako je bilo do sada u korist tvrtke LNG-e Hrvatska? I napisanu primjedbu općine Omišalj na tu temu odgovarate odnosno pravdate se da se radi samo o jednoj nekretnini. Ja ne znam koga pravite glupim. Građane Republike Hrvatske ne sigurno. Previše i oni znaju o toj temi jer su i oni već izvlašteni s vaše strane, a sada to dajete tvrtki LNG-e Hrvatska. Evo nemojte molim vas, nemojte molim vas činiti to. Dakle, sve nekretnine i do sada izvlaštene i ubuduće izvlaštene i one u Omišlju, i u Zadru i gdje god budete gradili opskrbna mjesta a ne znamo gdje ćete ih graditi jer ne želite napisati i ne znamo kako ćete odabrati lokaciju će biti izvlaštene u korist tvrtke LNG-e Hrvatska. Dakle, da bi investitor mogao sam odlučiti koja mu lokacija paše da si ju lijepo izvlasti, otme od građana od fizičkih osoba kao što ste to učinili u Omišlju i onda slijedi epilog, a epilog je upravo to da u postojećem zakonu postoji odredba koja omogućuje Vladi Republike Hrvatske da promijeni vlasničku strukturu tvrtke LNG-e Hrvatska kada god hoće, kada god hoće i može tvrtku LNG-e Hrvatska prodati recimo MOL-u. Ali MOL neće investirati u ovaj biznis ako nema i vlasništvo nad zemljištem. I dakle sutra će dio Omišlja, dio Zadra, dio bilo koje luke, dio bilo kojeg kopna, čestice, zemljišne čestice biti u vlasništvu stranaca ako to odlučite. I sada trebali bi vjerovati na časna pionirska, nećemo. Hvala. Sada će u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Pred nama je nešto što se zove izmjena Zakona o terminalu za ukapljeni plin. Imamo relativno jednostavnu izmjenu zakona, 7 članaka. Ali sada dolazi ali, pa tri točkice. To naime uvijek izaziva raspravu koja je neusporedivo šira od same izmjene iz jednostavnog razloga što imamo i neke upitnike iznad glave ili imamo nekakvu povijest koju trebamo riješiti i o kojem trebamo govoriti. govoreći o ovom Zakonu ne možemo govoriti a da ne govorimo o situaciji koja se promijenila na području cijelog svijeta odnosno na području Europe. Mi smo Strategiju je ovaj Sabor izglasao 2020. godine. Pri tome govorim naravno o Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. u času kada rata nije bilo. ne otprilike nego 24. veljače bit će godinu dana od kada je započeo rat u Ukrajini koji je promijenio svašta, koji je promijenio dakle tu neku sigurnost koju smo mi imali i u opskrbi plinom. Dakle, on je promijenio puno toga. Ja uvijek kada je ovakav nekakav Prijedlog zakona onda se uvijek volim malo podsjetiti pa pročitam i tu Strategiju. Strategija je rekla da uopće odnos Hrvatske i to strateško opredjeljenje energetskog razvoja će ovisiti o gospodarskom razvoju i o demografskim kretanjima. Sada vas ja pitam uopće gospodarski razvoj koji će biti i kakav će biti u kontekstu svega toga, a i demografsko kretanje je pokazalo zadnje i popis stanovništva kolko nas ima. Što hoću reći? Hoću reći da u ovom trenutku ova Vlada, Vlada AP ili Andreja Plenkovića bi zaista trebala promišljati u onom kontekstu u kojem stručnjaci koji se bave energetikom govore, govore govore o značajno većoj upotrebi električne energije. Pitam vas kolege koji ste, vi ste iz resora koji se bavi zaštitom okoliša, da li je pred godinu i po netko mislio da će Vlada Njemačke, koja, u kojem su zeleni, otvarati ugljenokope i to onog ugljena koji je najviše opasan, da će iseljavati pojedina naselja i pojedina sela da otvaraju i dalje ugljenokope zbog ugljena i zbog proizvodnje električne energije. Da je to netko izgovorio s ove govornice ili govorio bilo gdje proglasili bi ga ludim, dakle stvari se mijenjaju puno brže nego što mi to očekujemo i onda uloga izvršne vlasti je uloga svih da aktivira sve moguće stručnjake i daje odgovore na to sve zajedno. E sad gdje smo mi tu i gdje je ovaj zakon? Kolegica Ahmetović je spomenula državni prostorni plan. Mi se uvijek ponašamo kao da svijet počinje s nama i nakon ovog zasjedanja sabora odnosno ovog, ovog saziva sabora mi ćemo donijeti nekakve, upisati i uklesati ili ne znam svoja imena i prezimena, ne, počelo je puno prije, ali kaže da je povijest učiteljica života. U doba Jugoslavije Hrvatska koja je bila jedna republika u okviru Jugoslavije je imala prostorni plan RH odnosno SR Hrvatska i taj prostorni plan RH je imala RH koja je u tom trenutku imala 101 općinu odnosno Grad Zagreb bio je 115 jel je Grad Zagreb imao nešto više, svi su imali svoje prostorne planove, imala je prostorni plan iz kog se čitalo. Šta se čitalo iz tog prostornog plana? Prometni razvoj RH, energetski razvoj RH u kontekstu Jugoslavije. Mi smo kad smo postali samostalna država se bazirali na Strategiji prostornog razvoja i Strategija prostornog razvoja je strateški dokument, nije provedbeni dokument i odlučili se imati državni prostorni plan, nemamo ga i pitam ovu Vladu Andreja Plenkovića, zašto ga nemamo? Dakle ovdje ništa nije slučajno, ja imam previše godina i previše iskustva da mislim da je nešto slučajno. U javnoj raspravi je za vrijeme onog nesretnog ministra Paladina je išla izmjena i dopuna zakona koja je rekla da će državni prostorni plan donositi Vlada. To vam otprilike znači kao da prostorni plan, ne vidim ovdje, vidim bivše načelnike, al ne vidim sadašnje gradonačelnike odnosno kolegicu Ahmetović, kao da prostorni plan Općine Omišalj više ne donosi Vijeće Općine Omišalj nego se vraćamo na ono izvršno odnosno izvršnu vlast odnosno načelnike i gradonačelnike. To je bilo u izmjeni i dopuni ovog zakona. Ministar Bačić je svečano, stavio je zakon sa strane i svečano obećao da ne. Dakle zašto treba državi državni prostorni plan? Da kaže šta je za državu važno, koji su joj važni prometni pravci, da li razvija cestovnu mrežu, željezničku mrežu, energetsku mrežu. Ja osobno mislim da nije dobro da se točno i jasno definiraju lokacije u jednom zakonu iz razloga što onda kad vidite kroz, ako radite pametnu analizu, procjenu na okoliš, ovo što ste vi govorili o zaštitarima i vidite da ta lokacija ne može funkcionirat, morate mijenjat zakon. Mislim da je puno bolje da se definiraju uvjeti i kriteriji za lokaciju, ali lokacija da bude šira ako treba definirana u prostornom planu države, vi mirno spavate, imate lokaciju definiranu u prostornom planu države, imate zakon da ju provedete i više nemate onih dilema kojih trebate imati. Ali postoji u ovom zakonu, vi ste naravno osnovna pitanja izbor optimalne lokacije, optimalnu lokaciju ste rekli kako ćete birati, birat ćete na temelju tehničkih parametara, najlogičnije i normalno, financijskih parametara, nemam tu što dodati i oduzeti i imate prostorne parametre da li prostorno odgovara, imate tu i okolišne uvjete, procjenu utjecaja na okoliš i sve ostalo. Nemam ja tu šta dodati niti oduzeti, to je okej. Ali postoji jedna, uvijek postoji ali, postoji jedna odredba u ovom zakonu koja je čl. 5. koji kaže, nekretnine, u obrazloženju, potrebne za gradnju, rekonstrukciju i održavanje terminala izvlašćuju se u korist investitora iz čl. 6., a ne kao, ne kao dosad u korist RH nego u korist LNG Hrvatske d.o.o. koji je u vlasništvu HEP d.d. i Plinacro d.o.o. koji su isključivi i jedini vlasnik RH. Onako Onako vizionarski jer smo počeli nešto vizionarski vezano u ovom zakonu, a državni tajnik u pitanje koje je bio i odgovorio slijedeće, dok je Vlade AP-a i dok je ove većine možete biti sigurni časna pionirska da se stvari neće promijenit, a što će biti za slijedeću mi ne znamo. E sad samo postoji jedan problem. Ako mi kažemo, to možemo imati, sad govorim zaista sarkastično da idemo do kraja, imamo zakon koji se provodi samo za vrijeme Vlade AP ili velikog Š, a šta će biti iza toga ne znamo, nemamo takve zakone, ne provodimo takve zakone, ne, ne činimo to. Ja moram priznati ja kad sam ovo bez obzira što će g. Borić reć da se razumijem u sve, ne razumijem se niti slučajno, niti se želim razumjeti, niti mislim da se razumijem, ima jedan aspekt koji je vezan uz prostorno planiranje za koji nekako mi se čini da se nešto više razumim neg što i to sam cijeli život radila, ali ovo tu je, nije dobro i sigurna sam da nije dobro. Što se mene tiče da otvorite lokacije i izbor lokacije i da nije definirana meni se čini da je korektno i ne bih tu imala nekakvih velikih zamjerki jer mislim da je to bolje nego da definirate lokaciju u zakonu, onda ste ovaj smrt bijela kost kad treba nešto izdefinirat, ali ovo tu otvara dileme, otvara, otvara upitnike. Ja još uvijek nisam dobila suvisli odgovor jer kad dobijem suvisli odgovor, bez obzira na to sve zajedno, ja nekako nastojim to razumjeti, ali nisam dobila odgovor zašto. Zašto odjedanput izvlaštenje ne idu u korist, ne idu u korist Vlade republike, odnosno RH, nije Vlada, nego odnosu, RH, nego ide u LNG d.o.o., kojeg su suvlasnici nešto što se suvlasnici sutra mogu promijeniti. Naime, postoji jedno pomodarstvo koje smo sad već imali u nekom zakonu, neka pomodarstva su zgodna, a neka pomodarstva su opasna. Pomodarstvo koja imamo sad već u setu zakona je sljedeće, da se ulogu Sabora smanji na najmanju moguću mjeru, da se ulogu zakonodavstva smanji na najmanju moguću mjeru, a da se to prebaci na Vladu RH, to jednostavno nije dobro i u konačnici je opasno. Hvala. U ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govorit će poštovana zastupnica Sandra Benčić, izvolite. Zahvaljujem se. Drage kolegice i kolege. Nastavit ću se na ono što su već prethodno govorile moja kolegica Ahmetović i kolegica Mrak-Taritaš. Ono što je navedeno kao svrha izmjena ovih zakona jer definiranje lokacije. Rekli bi lokacija, lokacija, lokacija, ali u zakonu lokacije nema. Međutim, zanimljivo je što se umjesto da se definira lokacija, zapravo zakonom mijenja mislim da je važno da ovo što ću pročitati čuju svi građani RH, jer bez obzira što se radi o zakonskom tekstu, razumjet će o čemu se zapravo radi. Postojeći čl. 6 zakona kaže, da je za promjenu vlasničke strukture investitora, a investitor je LNG Hrvatska d.o.o., dakle za promjenu vlasničku strukture te tvrtke potrebna je odluka Vlade, dakle o promjeni vlasničke strukture, podcrtavam, odlučuje Vlada, odlukom ili zaključkom o promjeni vlasničke strukture na ministarstva nadležnog za energetiku. Prevedeno na normalan hrvatski jezik, dakle promjenu vlasničku, prodaju udjela, itd., donosi odluku o tome isključivo AP, dakle onaj koji je načelu, a na prijedlog trenutnog ministra Davora Filipovića. Evo, to već ulijeva jako veliko povjerenje. Taj članak se ne mijenja, on ostaje isti. Međutim, mijenja se drugi članak koji govori o tome kome pripadaju nekretnine za gradnju LNG-a. Dakle, dosada je u zakonu bilo određeno da ako će bit potrebno, primjerice, izvlaštenje, da će se nekretnine izvlastiti, u korist koga, RH, što što je da, logično. Međutim, sada se taj mijenja i kaže da će se nekretnine koje su potrebne za gradnju, rekonstrukciju i održavanje terminala izvlastiti u korist investitora, odnosno opet prevedeno na hrvatski jezik, tvrtke LNG Hrvatska, o čijoj vlasničkoj strukturi i eventualnoj prodaji odlučuje AP. Dakle, ono što se ovim izmjenama radi jest, da će se lokacija koja je sada neodređena u zakonu, definirati tako da će se izvlastiti dosadašnji vlasnici, da će se ta nekretnina vrlo, naravno, koja će postati vrlo vrijedna, da se razumijemo, samom činjenicom da će na njoj biti LNG, dati ne u vlasništvo RH, nego te tvrtke, a ako se ta tvrtka proda ili se prodaju u njoj udjeli, naravno, prodat će se zapravo i udjeli na samoj toj nekretnini. I kako ja kažem, mislim da samo ovo što sam do sada pročitala je svima poznati recept kako je ono to je bilo javno ili što je bilo državno kroz nekoliko koraka, nekoliko izmjena zakona i prebacivanje odgovornosti zapravo za cijeli taj proces i izmicanje kontroli Sabora i stavljanje svega na Vladu, dođe do toga da to više nije svačije i zajedničko ili državno nego postane naravno, nečije ili privatno. Želim još naglasiti da je investitor, dakle ta tvrtka LNG Hrvatska trenutno u vlasništvu Plinacroa i HEP-a, istovremeno je Plinacro u vlasništvu RH i INA-e i INA-e, i INA-e, samo da isto tako podcrtamo. Ovo pitanje investicije nije samo pitanje koje se tiče ovog o čemu smo ovdje govorili, a to je ono određena podloga naravno za korupciju ili prebacivanje nečega što je trebalo biti državno u privatne ruke, nego je i pitanje koje je ključno i važno za energetsku tranziciju Hrvatske. Dakle svojevremeno je AP rekao da želi da je Hrvatska predvodnica u zelenoj tranziciji u Europi. Naše najveće investicije u području energetike i dalje idu u fosilna goriva ili u infrastrukturu za fosilna goriva. Znamo da je zelena transformacija energetskog sektora ključna za postizanje ugljične neutralnosti, međutim, mi ne vidimo ni u kojem planu, ni u kojem projektu ne vidimo masivne investicije obnovljive izvore energije i i jedino što vidimo je da Hrvatska planira, ne tranzicija nego trajna rješenja jer ovdje se radi o ugovoru na 99 godina, dakle trajna rješenja vidi u investiranju u infrastrukturu za fosilna goriva, kao što je plin i mislim da je jako važno ovdje podcrtati jednu stvar. Plin koji se marketinški naziva prirodni plin, mislim on nije, on nije klimatski neutralan, dapače, dapače. Plin kod svog sagorijevanja kada se koristi primjerice za grijanje je jednako štetan u smislu emisija CO2 kao što je sagorijevanje ugljena. Dakle, nije ništa bolje da ne govorimo, da ne bi išli u tom smjeru da je to nekakvo prihvatljivo gorivo budućnosti. Nije i svi znamo da nije. Prije desetak dana su stručnjaci sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje predstavili Studiju deplinifikacije hrvatske do 2035. godine koju su izradili za Zelenu akciju. je rađena temeljem znanstvenih i dostupnih tehnoloških metoda i razrađuje scenarije deplinifikacije i Sektora grijanja, ali i industrijskog sektora. Voditelj studije je prof. dr. Neven Dujić sa još 9 suradnika koji su radili na ovoj studiji. Studija sama predviđa nekoliko scenarija i izračunava različite scenarije u različitim kombinacijama. Iz nje se mogu zapravo izvući i hvale vrijedni podaci koje mogu naravno koristiti i HEP i ministarstvo. Ono što su oni pokazali jest da je moguće fosilni plin zamijeniti obnovljivim izvorima do 2035. godine uz povrat troškova do 2037. Ja ne Ja ne kažem ovdje da to nužno mora biti do 2035. ali kada vidim da ulažemo u infrastrukturu za sljedećih sto godina, onda vidim da trenutačna Vlada, odnosno AP koji se hvali da će biti predvodnik zelene tranzicije to ne namjerava napraviti niti u narednih, dakle sto godina a kamoli do 2035. Ono što su zaključci studije pokazali jest da je najpotentnije za deplinifikaciju Hrvatske deplinificirati Sektor grijanja i to na način, dakle da se umjesto ovih individualnih kotlova koje imamo po zgradama, dakle da se ide na centralne toplinske sustave, da se centralni toplinski sustavi, dakle baziraju na kogeneraciji, ali isto tako da se zamjenjuju sa sustavima koji se baziraju na određenim izvorima energije kao što je geotermalna, kao što su geotermalni izvori. Zašto je najveće, najpotentnije područje za deplinifikaciju područje Zagreba koje obuhvaća onda i Zaprešić i Veliku Goricu i koji čini 39%, dakle 39% Sektora potrošnje fosilnog plina za grijanje u kućanstvima i poslovnim subjektima. Dakle, provedena analiza je također pokazala i rezultati na kraju krajeva, da bi zamjena centraliziranim toplinskim sustavima rezultirala diskontiranim troškom toplinske mreže u iznosu od 14,1 euro po megavat satu. Također sama studija pokazuje potencijal i trošak, konkretan trošak za instalaciju 5695 megavata vjetro elektrana, 6187 megavata fotonaponskih elektrana i 120 megavata geotermalnih elektrana. Također studija predviđa instaliranje 3415 megavata dizalica topline i subvencioniranje dizalica topline zapravo smatra se najlakšim načinom deplinifikacije kućanstava u smislu individualnih pojedinačnih kuća, dakle ne toliko u sektoru zgradarstva koji se zapravo, zgrada, stambenih zgrada koji se može pokriti upravo ovim centralnim toplinskim sustavima kojima nedostaje. Također mi bismo voljeli vidjeti i u ovom zakonu i Strategiji, da kada se već ulaže u ovu infrastrukturu LNG-a i u cjevovode da se u njih ulaže na način da oni budu iskoristivi i za vodik. Nedavno smo ovdje donosili Strategiju za vodik, ali ja ne vidim nikakvu refleksiju te strategije niti u prijedlogu ovog zakona, niti u prijedlogu projekata koji se planiraju kao prateća infrastruktura za LNG. **Sanader, Ante (HDZ)** U ime predlagatelja poštovani državni tajnik Ivo Milatić. Hvala gospodine potpredsjedniče, uvaženi saborski zastupnici odnosno saborske zastupnice. Dužan sam malo reagirati na ove rasprave, posebno ove dvije prethodne. Stječe se tu dojam kao da sada ovaj zakon omogućava nekakvu privatizaciju državne imovine. Da pojednostavimo stvar. Ovaj zakon u smislu izmjena i dopuna bavi se mjestima za distribuciju ukapljenog prirodnog plina. Prevedeno ovako na jedan laički rječnik bavi se benzinskim postajama za distribuciju ukapljenog prirodnog plina. U Hrvatskoj danas kad gledate benzinske postaje imate u privatnom vlasništvu, u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu državnih kompanija, imate ih na koncesijama na autocesti di je Republika Hrvatska vlasnik tog zemljišta, a imate na privatnom zemljištu. kada smo donosili Zakon o ukapljenom, o terminalu za ukapljeni prirodni plin jasno da smo rekli država mora biti vlasnik i onog zemljišta koje nije pomorsko dobro i jasno da će to biti tvrtka od javnog interesa, odnosno u javnom vlasništvu i jasno da je danas to Plinacro koji je u vlasništvu Republike Hrvatske 100%. Ne znam od kud ideja da je u vlasništvu INA-e i HEP koji je u vlasništvu Republike Hrvatske sto posto. Kada gradimo te tzv. bunkering stanice kada je u pitanju more, a u stvari postaje za rastakanje ukapljenog prirodnog plina na području Republike Hrvatske onda je logično da će tu biti i investicija od strane LNG Hrvatska kao javnog poduzeća, da će biti privatnih investicija. Pa iz kojeg bi mi sad razloga tjerali da to mora biti državna zemlja da bi to bila privatna investicija? Drugo, apsolutno se slažem sa gospođom Ankom Mrak-Taritaš da tu nam fali prostorni plan državni i generalno i gospođa Ahmetović to je raspravljala. Ako ste pročitali na javnom savjetovanju novi Zakon o izmjeni i dopuni prostornog plana, prostornom planiranju on je jasno rekao da će se tim zakonom dozvoliti da resorno ministarstvo na inicijativu našeg ministarstva pokrene posebni plan recimo za za alternativnu infrastrukturu za bio goriva, za goriva, za plin i da se napravi posebni državni plan, tu se ja slažem apsolutno. Ja mislim da u ovoj sabornici s lijeve, desne i bilo koje strane nitko ne može biti protiv toga da se napravi takva vrsta zakona koja će na jedan efikasan način doprinijeti da se prostorni državni planovi makar u obliku pod planova A, B, C, D pa dokle god treba počnu provoditi da bismo imali ovo što smo rekli jednu lakoću u odlučivanju u smislu prostorno-planske situacije. I ja se nadam da će taj Zakon u ovom Saboru cijenjenom u vrlo skoro vrijeme i proći i on će nama omogućiti da rješavamo i problem dalekovoda, i problem svih tih alternativnih situacija oko infrastrukture i problem Trgovske gore i odlagališta nisko i srednje radioaktivnog otpada i problem sutra bilo kakav energetski, hidrocentrala, … reverzibilnih centrala sve to taj, ti prostorni planovi mogu rješavati. Ali nemojmo sada govoriti da će sada to kao na nekom pazaru netko neku državnu zemlju prodavati, davati ili ne davati. jasno je kao dan da je jasan stav ove Vlade a koliko vidim i opozicije da se sve ovo što je državno u 100%-tnom vlasništvu države ne prodaje. Da li će se jednog dana donijeti Ustavni zakon i svi se ovdje u ovom Saboru složiti i to Ustavom ozakoniti ja bih bio sretan kao građanin Republike Hrvatske koji plaćam uredno porez i živim na ovoj zemlji da se i to dogodi jednog dana da se doslovno Ustavom zabrani da se ne prodaju ni Hrvatske vode, ni Hrvatske šume, ni HEP, ni Plinacron, ni ništa da se ne prodaje ja sam odmah za to mene osobno ako me pitate. Ali ja mislim da da rijetko tko od vas ovdje ne bi bio za to. E, ali nemojte sada insinuirati da bi sada to da je ovo sada nekakva niša. Nije to nikakva niša. To je jednostavno način da taj dio posla bude operacionalizirano moguć provesti, a ne da bi sada tu bilo nekome će se oteti da bi se nekomu dalo. Postoji Zakon o izvlaštenju koji govori ako imate lokacijsku dozvolu da možete ići u izvlaštenje neovisno jeste li država, ili privatnik ako postoji za to nekakvi uvjeti i po Zakonu o izvlaštenju mogućnosti. Ante (HDZ)** Imamo nešto replika. Prva je poštovana Sandra Benčić. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Zahvaljujem se. Pa evo što se tiče podataka o vlasništvu moram reći da su podaci sa Poslovne.hr dakle suvlasništvo Plinacroa kao što i kod INA-e piše da ima udjele u Plinacru ali moguće je da je to njihova greška. apsolutno./ … Ali imam dva pitanja za vas. Prvo pitanje je, odgovorite mi. Može li Vlada sama donijeti odluku o prodaji udjela u tvrtki LNG-e Hrvatska? I drugo, koji je razlog, koja je motivacija da se umjesto u vlasništvo Republike Hrvatske izvlaštene nekretnine daju u vlasništvo LNG-e Hrvatska koja je motivacija bila za to? Hvala. Pa odgovorio sam vam prethodno i na jedno i na drugo pitanje. Znači Vlada može napraviti sve što joj je zakon dozvolio. To što Vlada to neće praviti to je jasno kao dan. dan. Govorimo o tome da ste rekli, jeste li rekli da li Vlada može nešto prodati, ne prodati? Jasno ako je Zakon rekao da može onda može. Ako je Zakon rekao da ne može onda ne može. A što se tiče koji je razlog, rekao sam vam. Kada su u pitanju stanice za ukapljeni prirodni plin tko kaže da že svaku stanicu napraviti LNG-e Hrvatska? Tko to kaže? Zar je to potrebno da LNG-e Hrvatska gradi sve stanice po ovome? Pa sam gospodin Troskot je fino ovdje u svojoj elaboraciji rekao, LNG-e je regulirana djelatnost e to je u redu, LNG-e terminal. Ali ukapljeni prirodni plin istakanje nije regulirana djelatnost. I zašto bi jedan regulirani subjekt po svaku cijenu jurišao na svaku stanicu za istakanje? Ne mora značiti, jer možda nema niti interes? Možda netko drugi ima interes.

Josip Borić replika. Gledajte, nemojte mene uvjeravati. Evo kolegica je tu koja je pravnica. Miro Bulj je imao istu situaciju i Miro Bulj je otišao van, to mi kaže kolegica. Ako vi hoćete ići vani OK. Ako nećete ni pravnik, nisam ni pravnik kao vi. Evo tu je pravnica. Bulj je imao istu situaciju kao vi, dobio je 4. opomenu. Pa možete ići vani ako hoćete onda. Ja vas moram upozoriti, korektno je.

Vlada može rasprodati te udjele ali to Vlada neće napraviti a mi to trebamo vjerovati na majke mi, jer naravno povijest nas nije naučila da bi HDZ-ove Vlade rasprodavale nešto što je državno zajedničko ili javno u privatne ruke. Evo to je ono što vi od nas i od građana tražite, barem ste tako rekli u svom odgovoru. Evo ja sada moram napustiti sabornicu. Hvala. Doviđenja.

2003., SDP-ova vlada je prodala INA-u, 25+1 dionicu, a sve ono ostalo što se ovdje hoće insinuirati, to neka ide njima na dušu.

HAC-a, u korist HC-a, u korist ne znam što i sve ćemo mi to prodali kao što smo i do sada prodali. .../Upadica se ne čuje./... Jedini koji su htjeli nešto prodati pod onim nazivom monetizacije autocesta koje su hrvatski građani platili i još uvijek plaćaju i gradili je bio SDP i ta Vlada, to građani moraju čuti i gđa. Mrak-Taritaš je za to dignula ruku i gđa. Glasovac. Jedini koji najavljuju privatizaciju jednom komunalnog društva, a to je Zagrebački holding je aktualna vlast u Zagrebu koje podržava SDP, a nositelj je Možemo!. Vi ste dobro rekli, dok je ove Vlade, nema takvih situacija i nećemo prodavati ono što je narodno bogatstvo ili naš, a to je Plinacro, a to je HEP. Zato se oni bore da dođu, da prodaju i ono što mi nikako ne želimo. ja još jedanput ponavljam da je stav Vlade da se ne prodaje ništa što je državno vlasništvo, da Ustav nije predvidio kategoriju da Vladi zabrani i bilo komu zabrani da prodaje i da jedini taj tko može reći reći Vladi da nešto može prodati ili ne može je zakon, a zakon ne može izrijekom reći, Vlado, nemoj prodati ako to Ustav to rekao i ja mislim, ja nisam pravnik, ali nešto sam o pravu naučio zadnjih 30 godina baveći se ovim poslom, tako da ja se tu apsolutno ovaj s vama g. Borić, slažem i te ideje kakav bi tko bio, obično u narodu se kaže da ovaj vrlo često neko govori o drugome iz svoga rakursa kako on možda razmišlja o tome problemu. Pa možda ste vi i u pravu ovo što ste tu tezu dali.

ali sam se naučila nekoliko stvari. Dakle u izmjenu i dopunu zakona idete jer kad utvrdite da vam važeći zakon ili ste pogriješili ili je krivo ili imate problema u provedbu ili vam onemogućava provedbu, to su u principu razlozi zašto idete u izmjenu i dopunu zakona. Ja sam tu kad sam govorila u ime kluba i razumjela neke razloge kad je riječ kad vi čvrsto kažete ta lokacija i nađete se na 122 problema s tom lokacijom, što ćete činiti nego doći tu. Pa sad vi meni recite, dakle vi ste se odlučili na izmjenu jer sad u zakonu kaže da te nekretnine za potrebe gradnje, rekonstrukcije, održavanje izvlašćuju se u korist investitora i da je to sad bio u korist RH. Odlučili ste da to više nije RH nego da ide LNG Hrvatska d.o.o. koji je u suvlasništvu HEP-a i Plinacroa. Koji su razlozi bili? Koji su vam problemi bili? Zašto ste se na to odlučili ići u ovom zakonu i raditi tu izmjenu i dopunu? Što se tiče prijedloga, mislim da su tu zakoni, šta bismo rekli praktične prirode jer tu se ne radi o nekim resursima i nekim kvadratima koji su toliko bitni i prebitni da ne bi bili u vlasništvu državne tvrtke, a opet, vraćam se na temu koju sam maloprije rekao, neće sve stanice za ukapljeni prirodni plin biti u vlasništvu ovog plina, ovoga LNG Hrvatska jer će sigurno biti i nekih stanica koje će biti u vlasništvu nekih drugih poduzeća pa onda sada tim drugim poduzećima nametnuti da to mora biti to znači da moramo uplesti RH da se uključi u izvlaštenje, to znači da bi RH morala vaditi nekakve papire, tipa lokalnih i građevinskih dozvola, pa zašto sebi stvarati posao koji je nepotreban i koji nema smisla. Znači nemoj, imamo lex specialise i prostorno planiranje i okoliš i sve ostalo i zašto sada ćemo se vezivati za vlasništvo zemljišta nad postajom. To uopće nije po meni Sljedeća replika, poštovana zastupnica Nataša Tramišak. **Tramišak, Nataša (HDZ)** Hvala vam poštovani predsjedavajući. Državni tajniče, evo dosta je sada razgovara vezano uz vlasništvo nad javnim investicijama. Možda je dobro ovdje za spomenuti da bude jasno da sve ono što se financira javnim novcem, a posebno ovdje iskorištenja sredstva iz fondova EU, vjerojatno će i ubuduće, da se mora napraviti adekvatna studija izvedivosti i analiza u koja mora dugoročno definirati i jasno pitanje vlasništva. Nedvojbeno je da je ova studija izvodivosti na temelju koje je izgrađena ova prva faza, terminal za ukapljeni prirodni plin nešto tu definirati. Ne samo kratkoročno na onaj rok od 5 godina koliko se prati tijek održivosti investicije, već dugoročno i više od 10 godina. Bilo bi svakako dobro da evo i svima i nama ovo što vi govorite, bude i potvrđeno, da se sve te naravno, i studije izvedivosti budu javno objavljene i da se dugoročno vidi kakva je pitanje struktura zadržavanja javnog odnosno državnog vlasništva nad svim investicijama di se ulaže javni novac. Hvala. Hvala na vašem replici. Jasno da sve što bude iz javnog novca i od strane javnih subjekata napravljeno, ono će imati svoju logiku kako i na koji način se mora, ovo što ste rekli i dokazati, fizibilnost i sve ostalo i kako i na koji način se mora vlasništvo čuvati, do kojega roka i do kojega vremena. Pa svi znamo da je brod kupljen između ostalog sa 100 milijuna eura europskih novaca i da mi imamo zabranu prodaje tog broda do nekog vremena. 10 godina. Da. Znači mi imamo 10 godina zabranu prodaje tog broda i to je sasvim nešto logično što nema nikakvog problema da se prihvati. Isto tako, ono to država Hrvatska financira, može nekomu dati i eventualno i zabranu, pa makar taj netko bio njezino poduzeće koje nije u 100 postotnom vlasništvu države nego indirektno u vlasništvu državnih da se nešto ne može napraviti, ali ja mislim da to ne treba opterećivati zakon, ako se to već stvari koje funkcioniraju, koje imaju svoju logiku, bar evo vi znate o tome kako se takva sredstva zaštićuju i po kojim sistemom i klauzulom. Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče, dakle ova Vlada nije prodala ništa, niti namjerava u tom smislu. Ono što treba još, istaknut još jedanput da je Plinacro osnovan 1. veljače 2001. kao kao i bila je Podružnica INA-e, a da je od ožujka 2002.g. Plinacro je u potpunosti u državnom vlasništvu RH, pa se to vidi i iz toga ko upravlja dakle CERP itd.. Prema tome, sve ono što ovi tzv. oporba hoće reći nije točno, dakle u potpunosti je u državnom vlasništvu. **Milatić, Ivo** Tako je, Plinacro je u državnom vlasništvo i s njime upravlja CERP iz razloga što je Plinacro certificiran kao ovlašteni transportni sustav od strane EU i ne smije bit u sukobu interesa sa Ministarstvom gospodarstva i zato ministar gospodarstva ne upravlja sa Plinacrom kao skupština nego upravlja ministar prostornog uređenja jer jedan drugome nisu uopće nadređeni u nikakvom smislu. Znači napravljeno je sve po PS-u i po zakonu i jasno da je RH vlasnik i ko će drugi biti. Ne možemo pustit da plinski sustav vodi privatno poduzeće neovisno koliko bi bilo moćno, jako i sposobno, to mora biti država jer se pokazalo da danas kada smo uveli tržište u energetiku i u sve ostalo da nema države što bismo imali danas, puno skladište, to bismo još vidili, funkcioniranje sustava, to bismo još vidili, stabilnost cijena, to bismo isto još vidili. Znači tema da ova Vlada misli nešto prodati, a energetika je u pitanju, zaboravite, to ne dolazi u obzir, hvala. lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Nakon Pa danas raspravljamo o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin, dakle Zakon o terminalu za ukapljeni plin donesen je 2018.g. i uređuje, s tim zakonom se uređuje realizacija projekta izgradnje infrastrukture terminala za ukapljeni prirodni plin koji je od strateškog interesa za RH, ali se isto tako uređuje i pod projekt gradnje mjesta za opskrbu ukapljenog prirodnog plina. Shodno očekivanom povećanju korištenja ukapljenog prirodnog plina u teškom teretnom prometu, pomorskom prometu i željezničkom prometu nužno je razvijati infrastrukturu za korištenje istog u prometu. Procjena je da bi se zadovoljilo tržište u kratkoročnom razdoblju do 2030.g. u RH treba postojati minimalno 11 punionica koje će omogućiti punjenje cestovnih vozila dok će neke od njih trebati omogućiti i punjenje plovnih objekata. S obzirom na to da je od izbora lokacije, za opskrbu ukapljenog prirodnog plina, prošlo gotovo 5.g. napravljena je revalorizacija optimalnih mjesta za opskrbu istih. revalorizacije je optimiziranje tehničkih, prostornih i financijskih parametara u cilju omogućavanja realizacije projekta razvoja stanica za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom uz ostvarenje punog potencijala samog terminala i za upotrebu u prometu. Donošenjem ovog zakona pitanje mjesta za opskrbu se neće vezivati isključivo uz određenu lokaciju kao što je to bilo dosada, u konkretnom slučaju područje Mlake u luci Rijeka već će se odabrati optimalne lokacije za opskrbu ukapljenim plinom uzimajući u obzir sve tehničke, prostorne i financijske parametre, a rukovodeći se pri tom Nacionalnim okvirom za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu Strategijom energetskog razvoja RH i Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom za RH. Također ovim zakonom mijenjaju se iznosi navedeni u kunama odgovarajućim iznosima u eurima sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH. Dakle izmjenama zakona ustvari za sve ovo što smo već i čuli i što sam ja sad još i ponovio stvaramo preduvjete da to onda i odradimo. Međutim ključni preduvjet za sve ovo je ustvari postojeći LNG. Bilo je puno rasprava o tome i upravo je HDZ-ova Vlada okončala gotovo 40.g. akademske stručne rasprave u energetskim krugovima treba li ili ne treba LNG Hrvatskoj. Odlučila je tada, dala je i novac iz proračuna, dobili smo dio novca iz europskog fonda i dio novca su uložile javne tvrtke kao što su HEP i Plinacro i sad imamo LG koji mnoge druge zemlje nemaju i još je Vlada donijela i stratešku odluku da kapacitet tog LNG od 2,9 proširi na 6,1 milijardu m3, kao kao i odluku da izgradi plinovode koji će Hrvatskoj omogućiti da bude zaista regionalni energetski hub i da iskoristi prednosti energetske infrastrukture koja je već tu, koju koju moramo i unaprijediti, a to se odnosi na korist onda i svih naših susjeda i mi da imamo korist od naših susjeda kako na istok tako i na zapad, sjever odnosno na sve strane. Međutim, kad pričamo o tom LNG koji je sad napravljen neminovno se trebamo podsjetit i kako je to izgledalo prije skoro sad već 5.g. 2018. ovdje u HS i koliko je tadašnji SDP želio zaustavit taj projekt. Dakle sad čujemo teze da ne mi nismo bili protiv LNG, mi smo samo bili za kopneni terminal. Ja ću vam upravo i dokazat da to uopće nije točno. Svi znamo da je kopneni terminal bio višestruko skuplji i da kroz duže neko vrijeme nije se uspjelo pomaknuti ništa kako bi se počeo graditi kopneni termina, a onda kada smo donosili zakon da se omogući da se gradi plutajući SDP-e je podnio 300, doduše ne sam, Most je podnio 2 ili 3 i Živi zid 2 ili 3, znači više od 370 amandmana je podnio SDP-e a ti amandmani su otprilike izgledali maknut ću jednu riječ iz zakona pa recimo amandman glasi: „Na članak 1. U članku 1. riječ „ovim“ briše se.“, i tako redom riječ po riječ 370 puta. Ja sada kada vas gledam kolegice i kolege iz SDP-a i kada govorite da niste bili protiv terminala ja se pitam nije li vas sada sram? Jer i vi ste znali da cijena tog terminala i da jedino sa novcima koje imamo može izgraditi plutajući terminal u tom trenutku. Ali još ste išli korak dalje u obrazlaganju zašto takav terminal ne trebamo graditi. Dakle tada ste tvrdili da taj terminal takav kakav je sada sagrađen sa količinom od 2,9 milijardi kubičnih metara plina će biti ustvari jedan ogromni gubitak za Republiku Hrvatsku i da nećemo imati uopće bilo kakvih potreba za tim plinom jer je ruski plin puno jeftiniji i nitko neće htjeti kupovati taj plin preko LNG-e terminala i zbog toga HDZ-e ulazi u projekt koji je ogroman gubitak za Republiku Hrvatsku. I tvrdili ste odnosno evo tvrdio je kolega Grbin da tadašnji Prijedlog zakona koji je danas na snazi dakle predmetni zakon je posebno sporan jer svim građanima Republike Hrvatske će se nametnuti plaćanje naknade kada ovaj terminal ne bude poslovao pozitivno. Dakle, vi ste bili 100% uvjereni da nam ne treba nikakav terminal, da nam ne treba ni terminal od 2,9 milijardi kubičnih metara plina, a kamoli neki veći jer da je i to gubitak i radili ste ama baš sve da taj terminal i izgradnju tog terminala zaostajete. Išli ste do te mjere da ste radili amandmane od po jednu riječ da se briše iz zakona i tako 370 puta ili još i koji put više od 370 i držali ste nas, ne 2, 3 su imali Most i Živi zid, a ukupno je bilo 380 i držali ste tu i državnoj tajnika cijeli dan da vam na te amandmane odgovara, a sada kada je netko predvidio da nam treba zbog sigurnosti opskrbe, zbog stvaranja raznih smjerova dobave plina u Republici Hrvatskoj da nam taj LNG-e treba sada vi kažete – ne, mi smo isto bili za to ali za još veći. veći. Jednostavno obmanjujete javnost, kao što obmanjujete javnost i sa ovim svojim pamfletom vezanim uz „Ne kradite nam plaže“, a ustvari mi sa ovim Prijedlogom zakona vraćamo i one plaže koje su ukradene zakonom iz mislim 2003. koji je donio SDP-e. E tako i sa ovim LNG-e terminalom, zamislite kako bi sada izgledalo da nemamo LNG-e terminal i da ga nismo završili tamo krajem 2019., 2020. kako bi provodili ovu zimu 2022.-2023. i kako bi se naši građani u ovom trenutku grijali. Nemojte više to raditi što ste radili na Zakonu o LNG-u, stvarno je smiješno i jadno. I sada se posipate pepelom tu i govorite mi smo ustvari cijelo vrijeme bili za LNG-e a niste. Bili ste cijelo vrijeme upravo protiv. No, da se vratim na ovaj prijedlog. Kao što sam već rekao ovaj prijedlog sada izmjena zakona ustvari više se ne bavi LNG-om, nego se bavi samo mjestima za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom diljem Republike Hrvatske i umjesto da to bude samo na jednom mjestu sada će to biti moguće raditi po cijeloj Hrvatskoj i zato HDZ-e će podržati ovaj Prijedlog zakona.

Marijan Bačić, Dinko Beaković, Dragutin Crnković, Marija Dujmović …, Damir Dumančić, Čedomir Dundović, Lovorko Gržac, Dario Konta, Rudolf Ljubičić, Vice Sep, Petar Valovičić vaši kolege HDZ-ovci zastupnici Primorsko-goranske županije su glasali baš kao i mi za kopneni kopneni zakoniti LNG-e terminal što vam je rekao i kolega državni tajnik Milatić koji raspolaže dokumentacijom, potpisanom dokumentacijom za razliku od vaše propagande u maniri Kardelja i njegovog učenika Plenkovića kojeg još niste dostigli. Malo se još potrudite, možda vam netko i povjeruje. Iskoristili ste ovo kao repliku. Dobivate opomenu. Sljedeća rasprava je Kluba zastupnika Socijaldemokrata. Povrijeđen je članak 238. Kolegica Ahmetović nije bila tada ovdje u Saboru i sada brani svog predsjednika stranke Grbina koji je decidirano rekao, evo imam njegov citat da LNG-e je ustvari šteta za Republiku Hrvatsku i da te količine od 2,9 su tako velike da ćemo imati ogromni gubitak i da će taj gubitak morat nadoknađivati građani Republike Hrvatske. A gle čuda i o vizionarstvu, par godina poslije da nemamo LNG-a građani Hrvatske bi danas bili smrznuti. **Sanader, Ante (HDZ)** Vrijeme. I vi dobivate opomenu jer ste ovo iskoristili kao repliku. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovanog zastupnika Erika Fabijanića. Poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Ne znam tko je šta razmišljao, tko je imao kakve umjetničke dojmove to je nesporno da imamo različita mišljenja ali ću vam pročitati, dakle iz službenih novina od petka 13. rujna 2013. godine prostorni plan Primorsko-goranske županije kojeg sam ja potpisao. U članku 218. to je terminal za ukapljeni naftni plin planiran je na području proizvodne zone Omišalj Urinj i na ostalim gospodarskim zonama prema odredbama ovog plana. Članak 219. Izgradnja terminala za ukapljeni plin predviđa se u proizvodnji, u proizvodnoj zoni Omišalj, općina Omišalj u tri faze s konačnim kapacitetom terminala 10 do 15 milijardi metara kubnih prirodnog plina godišnje. ne šest, ne? Dakle, od 10 do 15. To je vizija nekoga u Primorsko-goranskoj županiji, struke, struke. Tek toliko. Za potrebe terminala za ukapljeni prirodni plin i ostalih korisnika planira se izgradnja novih plinovoda promjera DN tisuću. Jer kad imaš veći kapacitet moraš i povećati plinovode kojim će se osigurati i evakuacijski pravci prirodnog plina prema državama Europe kapaciteta oko 15 milijardi metara kubnih godišnje. Sustav plinovoda određen je grafičkom prikazu 2B proizvodnja i cjevovodni transport nafte i plina. Dakle, 2013. kad govorimo o vizionarstvu. E sad, ne ulazim ja sad tu koja je Vlada, ali činjenica je da je vezano za kopneni terminal isto dala novce EU. EU će dati novce zato što smatra strateški da mora imati dobavne pravce baš zato da bi pojeftinila cijenu glavnog dobavnog pravca koji je u to doba bila Rusija. Ali onog trenutka kad ti imaš rezervu tog trenutka možeš pregovarati. Ako imaš samo jedan izvor onda si taoc te situacije, da se razumijemo. I već sam spomenuo ovdje kako je Dina Petrokemija bila u stečaju, a opasne kemikalije su se nalazile na području Dine Petrokemije koje nisu bile čuvane. One su se mogle zaplijeniti. A umjesto da se zaplijene kroz vremensko razdoblje moglo se provesti izvlaštenje kao što piše u Zakonu o LNG-u ali se to nije napravilo. Nije se napravilo, a isto tako uz to dan danas ili do jučer imamo spor između Hrvatskih voda i sadašnjih vlasnika zbog ne općeg, nego zbog javnog dobra nekakvih vodenih tokova koji se na tom području nalaze. Tako piše, tako piše. E sad, da ja zatvorim Prostorni plan Primorsko-goranske županije pa ću otići na zapisnik 7. sjednice Županijske skupštine Primorsko-goranske iz 2018. godine, da vam sada ne čitam sve, nego ono što su bitna dva zaključka ne da se prihvaća informacija, niti da se ovlašćuje predstavnica da to i to radi, nego Primorsko-goranska županija podržava sve strateške projekte Republike Hrvatske. Dakle, u 2018. jedna druga vlast koji nemaju negativne utjecaje na okoliš i postojeće gospodarske aktivnosti prije svega na turizam, te na one trajno donesene ekonomsku dobit lokalnoj i regionalnoj zajednici. Utvrđuje se da se zahvat plutajućeg LNG terminala kako je prikazan u Studiji o utjecaju na okoliš i izmjene zahvata prihvatnog terminala za ukapljeni plin na otoku Krku uvođenje fazi plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje, uplinjavanje UPP-a nije prihvatljiv prihvatljiv za Primorsko-goransku županiju jer ima negativni utjecaj na krajobraz, more i korištenje prostora, te ne donosi korist za lokalnu i regionalnu zajednicu. Primorsko-goranska županija stoga podržava nastavak realizacije projekta kopnenog LNG terminala za koje je doneseno rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i izdana lokacijska dozvola. Dakle, to je prošlo jednoglasno, jednoglasno i sa članovima HDZ-a. Od tih članova HDZ-a ja neću spomenuti Majdu Burić, ali za to je digao glas kolega Ivan Kirin. Sad tko tu laže, to su činjenice. I taj zapisnik sam potpisao. A šta ćete? Bolna istina, bolna istina! E sad, ako mi govorimo o tome koliko je to sigurno i ako govorimo o cijeni hajmo zažmuriti, hajmo zažmuriti. Dakle, ja hoću graditi kuću, cijenu, koja ima istu cijenu, dakle dvije kuće. Jednu koju ja gradim na kopnu drugu gradim na moru. Za onu na moru moram platiti i brod, moram platiti brod. Šta je jeftinije ako je ista kuća? Ako je ista kuća Ako je ista kuća šta je jeftinije izgraditi je na kopnu ili na moru? Pazi o.k. sad netko će reći vidi u prostornom planu piše tamo LNG, sad ćemo dignut cijenu jer se mora otkupit cijena, a možeš izvlastit. A da ne kažem da u jednom određenom periodu do jedno, mogli smo je čak i zaplijeniti, zaplijeniti. Ali šta je tu je. Ne? Toliko o ovom dijelu. A o tome koliko je to sigurno pogledajte šta se dogodilo prije dvije godine 26.12. Ne jedan, ne dva remorkera zbog bure od ne znam koliko na sat, nego tri remorkera i to ne bilo koja, nego koja imaju u sebi najjaču opremu za protupožar jure iz riječke luke. Zašto? Zato da bi bokovima gurali LNG brod na obalu. Već je bila varijanta da se spuste još, da se još bace i sidra da ga bura ne bi odnijela. Zato sam ja rekao barčica, baš ovdje za ovim jer se brod na 200 km na sat ponaša kao barčica a u njoj je plin koji se iskrcava, koji se iskrcava. Neka pukne jedan vod zato što će ga bura odnijeti. cijenim, poštujem da vi za to želite preuzeti odgovornost. Da izvinete, ja za takvo što ne mogu imati odgovornost ali tome je tako, je tome tako. A sada dok mi vrijeme dopušta, poslije ću ići na pojedinačnu raspravu, e sada što se zbiva pazite ovo. U članku 4. u stavku 5. „Radi osiguranja sigurnosti i opskrbe“ itd. „se moraju preventivne mjere moraju sigurnosti opskrbe u skladu sa člankom 10. briše se.“ Članak 10. Zakona se briše. Dakle, člankom 10., nego mora biti sa člankom 12. Što kaže članak 10. o LNG-u? Članak 10. o LNG-u koji je, dakle na koji se više ne poziva dakle jer se on briše taj stavak „Investitor je obvezan imati važeće police osiguranja kojim se osiguravaju odgovornost za štete prouzročene s terminala UPP, imovine investitora i trećih osoba, i zdravlje i sigurnost radnika, investitora i trećih osoba.“ Dakle, taj se članak više ne poziva na ovaj drugi članak, nego se poziva na jedan sukladno na jedan drugi stavak koji je … dakle sukladno Uredbi EU 2017.-2038. Dakle, oslobađa se čak i investitor odnosno LNG-e se oslobađa od imanja police za osiguranje o djelatnosti. Tko će to sada osiguravati? Bog te pitaj, Bog te pitaj. Tako da ovo je jedna lijepa pod navodnicima avanturica, jer to ne možeš nazvati nego avantura koja ima na žalost jedan izuzetan rizik. Sada tko će ga priznati? Tko će za to htjeti preuzeti odgovornost neka preuzme. Ali ja znam za što sam se zalagao i za što sam dizao ruku 2013., za što sam dizao ruku 2018. A isto tako i u ovom Zakonu o LNG-u pogledajte što piše. Prva faza morski, druga faza kopneni. Ja sam mislio ono idemo na novi Zakon o LNG-u, čitam u novinama mislim a konačno ćemo imati kopneni, konačno ćemo imati kopneni. Ne. Proširujemo kapaciteta barčice. Ok. Da li je to za Europu dosta? Ne znam. Ja sam sretan što se pregovara sada u 3. Maju za gradnju dva LNG-a. Europi treba 40. Mi danas imamo brodogradnju koju imamo. Baš u 3. Maju to gradi. Kada mi govorimo o lokaciji, ako već postoji evaluacija ili revizija nečega za lokacije, pa napišimo te lokacije. Ako vam se briše Rijeka, brišite ju. Mi znamo što znači pogotovo u mom gradu imati posla sa institucijom koja se bavi zaštitom kulturnih dobara. Zbog toga su nam uvijek redovno dosta projekata, pa i onaj autobusnog kolodvora bili dugo vremena blokirani. Ali činjenica je da ovdje državne institucije koče državnu instituciju u tom razvoju prije svega. A na kraju krajeva evo vam još jedna sugestija. Vi imate mješalište … plina dok je Rijeka koristila miješani plin to je idealna lokacija, idealna

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Da nešto kažem o ovim izmjenama i dopunama Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin u prvom čitanju, pa ću ja svoju istinu kao i kolega Fabijanić, jer mi je stalo do toga da znamo gdje smo bili i što smo radili. „Za ljude bez trunke savjesti ipak je važniji osobni interes, dizanje ruku po naređenju, strančarenje, podilaženje, ulizivanje velikom stranačkom vođi koji im određuje stranačku i političku budućnost, to su Josip Borić, Tomislav Klarić, Ivan Kirin, Anton Kliman i Ermina Ljekar Prljaskaj“, kazala je ogorčena načelnica. „Ne zaboravite, svojevremeno sam rekla da će krene li gradnja terminala bager morati prvo pregaziti mene“, Mirela Ahmetović. Čisto da znamo na kojim smo pozicijama, gdje smo danas, gdje smo bili prije evo gotovo 5 godina, tko je je bio vizionar, tko je lagao, tko se borio za svoju političku karijeru, tko je dizao ruke po savjesti, a tko pokušao opravdati i ono što nas optužuje a to je da smo mi neki ti uzimatelji nekih provizija. Pa ja i kontra pitanje što bi se reklo postavljam. A tko je desetljećima uzimao provizije da tog terminala ne bude? I to je legitimno pitanje u svjetlu ove energetske hajmo reći krize u kojoj i danas živimo. Jesu li to oni koji su 2012., a mislim da je i gospođa Mrak isto letjela za Katar – neka me ispravi ako lažem u dva velika aviona na veliki Gospodarski forum gdje su išli najpametniji da ostvare - niste, još niste bili ministrica - gdje su išli najpametniji svjetla budućnost Hrvatske. u Zagrebu je ostao bio samo predsjednik tada Sabora. od svih važnih ljudi tada na vlasti išli su riješiti konačno pitanje LNG-a u Hrvatskoj, tako što su tamo odletjeli, vratili se i rekli da ćemo ga izgraditi samo nisu rekli kada i imamo danas to što imamo. Čisto da raščistimo tu priču tko je bio vizionar, jer su nam vizionari stalno s ove strane, ali iza njih i njihovih vizija nema djela, nikakvih djela. I kada nas optužuju dužni smo to argumentirano pobiti. Zato sam čitao izjave. Bio je to veliki prosvjed na Korzu. Moja glava visjela je tamo. Ja sam bio izdajnik, a neki su ostvarili političke karijere. To vas u tom trenutku boli iako niti mi tada nismo moram reći bili svjesni što je na takav način htio netko postignuti kao što je jedna načelnica općine Omišalj. Tek smo kasnije u realizaciji vidjeli da je to ustvari bila odskočna daska daska za državnu razinu. To su se u međuvremenu posvadili, pa i taj župan, naš župan primorsko-goranski je ostao opet sam kontra i takvih koji su tada podržavali ga, to svakome na dušu. Ali ja sebi izdajništvo ne, izdajništvo, to građani moraju znat jel izdajnik onaj ko je omogućio da se nešto dogodi, pa danas imamo to ili je izdajništvo loša karma što sam danas rekao, što su znali i tada kao vizionari, pa ih dohvatilo par godina kasnije, eto u problemu su i fascinira me SDP koji u svojoj strategiji i taktici nastupanja u ovoj sabornici uvijek napravi krivo sve, postave loš okvir, a onda i igrače koji sve krivo rade. Tako i ova priča o ovom zakonu koji vrlo jednostavno u 7 članaka koji jasno moraju definirati ono što smo, evo i državni tajnik je to rekao, nećemo imenom i prezimenom odredit lokaciju punionice UPP-a, neka bude 11 lokacija da ne moramo stalno mijenjati zakon. Ja to razumijem, kao što razumijem zašto ne želimo prodati Plinacro i HEP, a zašto već vidimo neke, već ih vidim kako se najavljuju oko HEP-a, Udruga Zrin, pa malo ovamo, pa malo tamo, pa ih smeta HEP, već bi oni nešto. Građani u ovih godinu i po dana moraju spoznati koji su to ljudi, koji su to vizionari i što nakon njihovih vizija Hrvatsku čeka. Htjeli su prodati autoceste, stali smo im na put, najprije građani, a onda i politika i pokazali smo da su krivo i tada, kao i sada razmišljali, htjeli i neka ne govore nama o privatizacijama Plinacroa i HEP-a, jasno smo rekli dok je ove Vlade toga biti neće. Tko je privatizirao energetski sektor može i o tome koliko treba, ako treba i cijeli dan.

Da su Ćorić, Borić i Plenković tada slušali Ahmetović, struku, građane Omišlja mi bi već danas imali kopneni terminal, ne bi bili mađarsko skladište plina nego bi bili sigurni u opskrbu Hrvatske plinom, imali bi terminal koji bi imao sve dozvole, koji bi bio ekološki prihvatljiviji, a ne biste sad morali dolaziti naknadnoj pameti i u ovom zakonu predlagati u fazi 2 sve ono što je tada, što su svi ovi koje ste ovdje kao prokazivali što su vam predlagali i tada. I neka je kolegica Mirela ako je izgradila svoju karijeru na tome da zastupa interese građane, a ne tuđinske i mađaronske interese kao što to vi radite i sve ono što je naše

krivo, gđo. Glasovac, postavio sam legitimno pitanje. Ako nismo 10-ljećima, a o tome se govori 40-tak godina imali LNG, pa smo počeli u ovoj našoj suvremenoj državi o tome govoriti tamo negdje sredinom ajmo reći 2000.-tih, pa se to intenziviralo, pa ja pitao sada sve one koji su letjeli negdje, obećavali i ništa ne učinili, da li su oni uzeli proviziju da toga ne bude u svjetlu ovih odnosa i Rusije i Ukrajine s obzirom na način na koji ste glasali ovdje itd., imam li ja pravo sumnjati da je tamo negdje bilo nekakvih provizija? Imam i to je razlika između nas i vas, a to što vi mislite da ste opravdali vašu viziju koja je bila loša, nikakva, niste. Vi ste napravili najgore što ste mogli, napravili ste nered u sabornici, izašli vani, LNG je donesen, LNG je izgrađen…/Upadica Sanader: Vrijeme/…i imamo ono što imamo danas. To je razlika između nas i vas u svakom trenutku svakog dana. Kolega Ćorić, 23…, opet Borić, ovaj povrijedio je čl. 238. govoreći o nekim provizijama. To mu je vjerojatno ostalo iz vremena kad mu je šef u ministarstvu bio poznati ministar koji je bojao tunele par puta, a zvali su ga Mister Ovo je vaša replika, dobivate opomenu. Replika poštovana Mirela Ahmetović. **Ahmetović, ukoliko je vašoj državi uistinu toliko stalo do realizacije projekta LNG terminala, te ako ste voljni, a tvrdite da jeste Hrvatskoj pomoći na bilo koji način, pozivam vas da diplomatski, tehnički i financijski doprinesete izgradnji kopnenog terminala usklađenog sa zakonskim propisima i prostorno planskom dokumentacijom, ekonomski prihvatljivog, te ekološki i sigurnosno zasnovanog na najvišim međunarodnim standardima. To pismo veleposlaniku Kohorstu dakle američkom veleposlaniku osobno sam uputila ja, a vi ste očito pisali ili se družili sa ruskim veleposlanikom, pa ćemo tek doznati čiji je novac iz Moskve dolazio na tajne HDZ-ove račune da se ne izgradi kopneni terminal. Naime, Rusima je to odgovaralo da Hrvatska i dalje bude ovisna o ruskom plinu. Što se tiče moje vjerodostojnosti baš zbog toga kako sam i radila i radim treći put me je Omišalj izabrao za načelnicu, a HDZ tamo nikad na vlast baš zbog toga neće. Kolegice Ahmetović vi ste rekli ako krene izgradnja terminala ja skačem pod bager, to je jedino što ljudi danas razumiju, ako vi mene razumijete. Terminal je izgrađen, ali gđa. Ahmetović nije skočila pod bager, o tome se radi. Znači jednostavno je stvorila svoju političku karijeru i na nama je da objašnjavamo građanima kako je to stvorila, preko leđa svojih kolega danas, tada je bila načelnica i preko leđa nekih svojih drugih kolega ovdje i mi to možemo razumjet, ali dijelom ili LNG terminal, on stoji tamo i služi Hrvatskoj, služit će i nekim drugim državama i građanima. Vizija bez cilja i bez ostvarenja ostaje samo vizija, zato vas zovemo vizionari jer ste vi vizionari 21. stoljeća iza kojih nije ostalo ništa, niste napravili ništa, a legitimno ćemo pitati kome su išle te provizije da se to ne izgradi.

moram iskazati žaljenje što je rasprava na ovu važnu temu se pretvorila u klasično prepucavanje između HDZ-a i SDP-a tko je više Hrvatsku bacio u crno, tko je kome što rekao, kada, zašto, kako, tko je maznuo, tko nije maznuo, tko je uzeo, tko nije uzeo. Žalosti me to jer govorimo o važnoj temi i svi znamo da plin u biti jedan prijelazni energent, evo ja sad kad slušam, uistinu pozorno slušam zanima me gdje nestade zeleni plan europski, kako ćemo omogućiti našim građanima da postanu energetski neovisni. To je bit, to je ono što je važno, a tko je kome šta to će institucije odraditi. Hvala. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospođo zastupnice Vučemilović. Meni je važno kad netko kaže da će skočit pred bager, ako krene izgradnja LNG terminala, a onda na tome izgradi političku karijeru ustvari i izvara sve ljude dolje i dovede ih na prosvjed sa krivim vizijama i postavljenim ciljevima. I još je onda izaberu jer su uvjerili tada sve nas da ćemo zagaditi more, da ćemo uništiti tamo sve živo što postoji u podmorju, nadmorju, na kopnu itd. Sjećam se ja tih rasprava. Tko je bio ovdje i odslušao 380 amandmana gdje prvi puta puštate izjave svakog građanina koji je bio nešto protiv kao što to danas rade na pomorskom dobru. Ista priča sa njihovim željenim rezultatima. Neka ostane stari Zakon o pomorskom dobru, da bude nereda, da ljudi tamo možemo tj. da im možemo ograditi plaže kako treba kao što su oni u njihovoj, u našoj županiji 5 komada i da to SDP radi uvjerljivo. replika poštovana Anka Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Borić postoji jedna sportska disciplina vrlo raširena, a ona se zove nabacivanje blatom, pa se krene nabacivati blatom, na kraju su svi blatni, a tko je prvi počeo nitko ne zna. Jednako tako olako možete dati etikete bilo komu od nas i mrtav hladan otići dalje. Mene zanima jedna stvar. Kad vi ovako suvereno izađete za govornicu i kažete sve što mislite o kolegici Ahmetović ili sve što mislite o meni i odete na svoje mjesto jel se osjećate dobro? Hvala. Da li se osjećam dobro? Da. Zašto? Jer sam se u onom danu, a to je 13.8.2018. osjećao loše jer vas je netko na korzu stavljao na slike i napisao je izdajnik. Tad sam se osjećao loše čak sam razmišljao i o nekim drugim postupcima. I ne samo ja nego i moj kolega Klarić, kolega Kirin, kolega Kliman. Čak je uspjela gospođa i Erminu Lekaj Prljaskaj staviti u tu skupinu i ona ima stranačkog šefa i svi se nešto ulizujemo. Naravno da vas to boli jer znate da je neopravdano, neosnovano i da je čisto u funkciji toga da se narod zavara, da se ostvari politička karijera i da danas ovdje imamo priliku raspravljati. Kažem nema Bauka, nema Grbina, nema njihovih objašnjenja amandmana što su htjeli tada. Zašto? Valjda su se sakrili, znaju da ovo nije tema. Ne znam zašto su gospođu Mirelu pustili ovdje zastupnicu da ovaj ona ovdje to …/Govornik se ne razumije./… a ona je tu najslabija. Zato govorim o taktici, najslabija. Da. pojasnili određene situacije. Imali smo velike investicije Pelješkog mosta onda se sjetimo vlade Zorana Milanovića na koji je tu velebnu i veliku investiciju gonili od sebe, tjerali to nije hrvatska investicija. Terminal, u sabornici čujemo izdajništvo, veleizdaja. Evo sad smo imali nedavno Ukrajinu. Da li razmišljate za koju godinu da će pojašnjavati na Ukrajinu, da i mi smo htjeli pomoći Ukrajini, ali vi u HDZ-u niste razumjeli na koji način mi to želimo vi to ne razumijete da su tu tople deke, da su tu određene situacije koje ni premijer, ni vi kako nas nazivaju veleizdajnici ne razumijete empatiju ni svoga naroda, a kamoli ukrajinskog. A iz svih ovih događanja i događaja u zadnjih godina vidimo tko nije razumio i tko je radio protiv svog naroda. Hvala vam. Hvala, mogu, hvala lijepo. Uvaženi kolega Deur oni su radili najbolje što su znali i tada zato je današnje pozivanje na vizionarstvo po meni promašena njihova teza ili tema jer vizije njihove su bile krive i zato im je bila loša karma. Nisu oni računali da će se dogodit ova energetska kriza. Desila se nažalost, događa se, ali gaziti po ljudima, nagovarat ih na način da ih nazivate izdajnicima itd. je ispod razine bilo kojeg političara. Da slušate i te rasprave kao što je bila danas kolegica Ahmetović na slobodnim temama ista vam je stvar. Zato imamo pravo to reći. Kad netko pogriješi pokazat prstom i reći sve ste pogriješili, sve, pa i skakat po bageru za neki svoj interes. Krivo. Pratit će vas to kroz čitav politički vijek. Praktički zato …/Govornik se ne Slijedeća replika poštovani Goran Ivanović. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče i uvaženi kolega Borić ja sam siguran da kolegica Ahmetović i dan danas čuva vašu sliku na nekom mjestu u svom stanu i da ju to podsjeća na jedno vrijeme na koje možda i ne bi trebalo biti toliko ponosan. Da se u ono vrijeme slušalo SDP danas ne bi imali plina za upaljače, a ne za kućanstva i za gospodarstvo. I ne slažem se tu sa kolegicom Vučemilović da je ovo tema koja je otišla u krivom smjeru. Nije ona otišla u krivom smjeru, ja mislim da je ovo dobar smjer, da je ovo smjer koji u biti je dosta edukativan,

Slažem kolega Ivanović, mislim da evo danas sam rekao nešto u drugačijem smislu, ali sad ću reći onako kako ja mislim da to treba izgledat, da nitko nije beskoristan, a svatko može da posluži kao loš primjer, mislim ovdje na SDP i na kolegicu kao loš primjer političarke lokalne razine napravila to što je napravila i to će je pratiti i mi od toga nećemo odustati zato jer to čini razliku između politika koje vodimo vladajuća koalicija i oporba predvođena SDP-om. Na drugoj strani puno brige, puno riječi, laži, neistina to nam radi i na Zakonu o pomorskom dobru, da izvrću teze, izmišljaju članke, govore krivo i straše ljude to su radili i tada, to su radili i 2017. na Zakonu o koncesijama, ista stvar. Već smo naučili odgovoriti na takvu politiku odgovorit ćemo i na ovu na način na koju najbolje znamo argumentirano …/Upadica Sanader: Kolega Borić za razliku od vas ja se nisam osjećao tako loše zbog tih slika koje smo bili, ispali smo dobro na njima tako da što se toga tiče nije neki problem, ali još bitnije što smo bili vjerodostojni jer smo se zalagali za nešto što se u konačnici realiziralo i pokazalo kao dobro. A koliko su oni bili vjerodostojni mogu se pročitati naslovi raznorazni tamo 2009. pa na ovamo recimo 9.10.2010. župan Komadina „Da za plutajući LNG“ „… župan Komadina pozdravlja odluku o projektu plutajućeg LNG terminala“ i kad smo i to pokrenuli i kad smo vi i ja bili toliko vjerodostojni pa smo to podržali, a proglašeni izdajnicima on se zalagao kontra toga. Kolegica Mirela je za taj bager sam siguran da bi vi i ja sve učinili da ju spriječimo da jel nam je toliko simpatična i draga da jednostavno ne bi dozvolili da taj bager pređe preko nje. Ali eto dogodilo se to da je LNG izgrađen, da je izgrađen RMS Zlobin i da od njega na dalje prema ovamo kreće još jedan novi transportni cjevovod i to je uspjeh ove Vlade i nas koji smo podržali taj projekt. Hvala kolega Klarić. Evo upravo to je nekakva završna riječ i ove moje rasprave, svatko nek pogleda u sebe, nek unazad promotri što je radio i kako je radio, a mi smo tu ta njihova sjena koja ih stalno na neki način prati u djelu da vidimo koliko su vjerodostojni i čuvamo ih, kad pogriješe ispravljamo, ali ne dozvolimo da se po nama gazi da bi netko ostvario neke svoje političke ciljeve, a ustvari državi u kojoj živi napravio štetu. Tako i oko ovih 11 punionica UPP-a ili bilo sutra nečeg drugog, oni moraju znati da imamo sposobnosti da razmišljamo, da provodimo politike i da ostvarujemo ciljeve, to je kod njih do sada bio deficit. Vidimo i u Zagrebu da je to još uvijek deficit i da će biti problema predstaviti građanima bilo kakav rezultat njihovog rada jer ga jednostavno nema, a LNG je i priča o LNG-u njihov totalni promašaj koji će ih pratiti desetljećima. Sljedeća pojedinačna rasprava poštovana zastupnica Sanja RAdolović. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Iako sam se jako puno pripremala da ova rasprava bude stručna, detaljno elaborirana nažalost HDZ nikako da nauči lekciju i ova rasprava unaprijed upozoravam bit će nabacivanje blatom kao što ste vi do sad nas nabacivali blatom. Kaže kolegica GP govorit ću u inicijalima jer to je jedini jezik koji HDZ razumije još malo da prikriju svu svoju korupciju, kriminal i lopovluk će naučiti znakovni jezik svako od njih. Kaže kolegica GP da je SDP prodao INA-u 2003.g., budući da smo ovdje danas na satu od povijesti kolega JB nas je malo podučio njegovom viđenju povijesti, ja ću vam reći kada je prodana INA INA. Nemojte se dobacivati iz klupe i pustite mi da govorim, inače ću tražiti da mi se vrati vrijeme pa ćete me još i duže slušat. 25.10.2021.g. Vrhovni sud potvrdio je presudu bivšem predsjedniku HDZ-a, bivšem premijeru Ivi Sanaderu da je opljačko Hrvatsku državu, nanio tešku štetu ugledu RH i za mito od 10 milijuna eura prodao je i predo INA-u MOL-u i upravljačka prava. Ali ne samo to, ajmo dalje. Kažete vi državni tajnik kaže, šta se mi trebamo brinuti pa HEP je naš Plinacro je naš, da ništa se ne trebamo brinut s obzirom na ovu povijest kako je predsjednik HDZ-a prodao INA-u. A isto tako ne trebamo se brinuti jer znamo da je po naredbi vašeg premijera i sadašnjeg predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića iliti tzv. AP bivši ministar Ćorić dobio naredbu da potpiše memorandum kojim se zatvara Rafinerija u Sisku. Dakle, još jedna prodaja, još jedan dokaz koruptivne radnje. Kao da to nije dosta, što ste onda napravili? Onda u suradnji s MOL-om zatvara se Rafinerija u Rijeci, jedina hrvatska rafinerija. Ali niti to nije bilo dovoljno i valjda se u HDZ-u igraju igre tko će nadmašiti u lopovluku Ivu Sanadera, pa eto našao se jedan g. Škugor koji je onda opljačko INA-u za milijardu kuna. I kaže državni tajnik da nije bilo ovog LNG-a ja bi strepio, građani bi strijepili, ali gledajte meni nije jasno kako je onda moguće da se plin prodavao Škugoru po 20 eura, a da su ga HEP i hrvatski građani plaćali duplo skuplje i da je iz INA-e isparila milijarda kuna plina i da se to sasvim, sasvim slučajno otkrilo. No možemo mi i dalje. Kaže državni tajnik da možemo bit mirni po pitanju HEP-a, pa ja ne bi bila tako mirna i kad je već ovdje u sabornici, a znam da je ekspert u tom području ja bi ga zamolila da mi objasni kako je moguće da će projicirani gubitak od poslovnih aktivnosti HEP-a na kraju 2022.g. biti minimalno upravo upravo veličine ovog spominjanog Pelješkog mosta 4,5 milijardi kuna. Još uvijek pričam u kunama, jer su podaci bili u kunama. Također treba reći da su kratkoročne obveze HEP-a 8 milijardi kuna i da se HEP kako stvari stoje sada zadužuje po višestruko višim kamatnim stopama nego što je to uobičajeno na poslovnom tržištu. Naravno da smo stoga zabrinuti da će se opet pojaviti strateški partner kao što se to pojavio MOL u slučaju INA-e ali ne onako gospodo kako smo mi to napravili 2003. godine kada smo uistinu imali strateškog partnera, kada smo htjeli Hrvatskoj osigurati snažnu snažnu energetsku neovisnost za naše građane, za naše poduzetnike već ovako kako ste vi napravili. Ja bih zamolila državnog tajnika kad je već tu i toliko se dobro razumije i priča ovdje kolega JB da mi želimo prodati HEP, pa evo kako komentira situaciju da su Agencije za ocjenu kreditnog rejtinga već najavile da će sniziti ocjenu HEP-u i da je neminovno da će se HEP zaduživati po višestruko većim kamatnim stopama. I ove medijske špekulacije što se pojavljuju, a što i mi čujemo da se već pojavio i pokucao na vrata APU, strani kreditor spasitelj kako je to bio slučaj i sa Agrokorom i Forte novom, a isto tako i u slučaju INA, MOL.

gdje se sada nekretnine koje su potrebne za gradnju, rekonstrukciju, održavanje terminala izvlašćuju sad u korist investitora, a ne više u korist Republike Hrvatske. Njegov odgovor me baš i nije zadovoljio. Kao dok će biti ove Vlade nema frke. Ali mislim gdje je tu jamstvo da se društvo LNG neće danas sutra ući u nečije druge ruke, pitanje je dakle vlasništva kroz 2, 5 ili 10 godina i gdje je tu zapravo strateški interes Republike Hrvatske i što biste vi napravili u vezi ovih dopuna zakona. Jel' biste vi to mijenjali tako kako šta je sad predloženo ili ili biste ostavili isto ili drugačije? Hvala. **Radolović, Sanja (SDP)** Da, hvala vam kolegice na pitanju. To je dovođeno također u svezu i sa Zakonom o pomorskom dobru sa koncesijama. I ja ću vam samo pročitati jer se upravo o tome raspravljalo što je HDZ nama i što će nam podvaliti zbog njihovih žetončića Zekanović, njima sličnima. Kaže: „Koncesija se može dati kao zalog za osiguranje kredita, a u slučaju da koncesionar ne može vraćati kredit koncesija prelazi na banku ili treću osobu po odabiru banke uz pristanak davatelja koncesije.“ To isto žele napraviti i ovim zakonom. Cijelo vrijeme se peru ovdje da oni jadni ne žele ograditi plaže, da ne žele prodati javni interes, a zapravo to je sve ono što žele i to je sve ono što pokazuju da rade. I mene evo samo zanima državni tajnik u svom završnom izlaganju predlagatelja kad se bude prao ja zaista ne znam kako će oprat nešto što stoji u zakonskim odredbama?

malo se prisjetimo transferzalu uništenja INA-e. Vlada premijera Ivice Račana prodala je u srpnju 2002. 25% plus jednu dionicu INA-e MOL-u za 505 milijuna dolara. Nadalje, naftno polje Bijele noći kojeg je Vlada premijera Ivice Račana 2002. prodala ruskom, Rusima smatrajući da nema perspektive u 2012. je proizvelo 1,92 milijuna tona nafte što je više od svojedobno godišnje ukupne proizvodnje INA-e i MOL-a. Nadalje, odlukom Vlade Zorana Milanovića INA i Sirija otišla vrlo naglo i povukla svoje inženjere još 2012. Hvala vam kolegice na pitanju. Mislim da i vi i ja znamo koja je to strana. To je ispravna strana. strana. Ja ne znam da li ste ikada čuli, ja nisam čula da je SDP osuđen da je kriminalna organizacija, da je naš bilo koji bivši predsjednik osuđen za aferu vrijednu 10 milijuna eura jednu u nizu. Nećemo zaboraviti ni planinsku, ni ostale afere. HDZ je u cijeloj hrvatskoj povijesti jedini politički osuđen kao kriminalna organizacija. Cijelo vrijeme kad vam to paše zapravo govorite svi su nevini dok se ne dokaže suprotno. Ja ne znam kako onda sad to olako to izgovarate ako su svi nevini dok se ne dokaže suprotno. Ja ponavljam, a ispravite me ako griješim SDP, a niti bilo koja druga politička stranka u ovoj sabornici osim HDZ-a nije osuđena kriminalna organizacija i niti jedan predsjednik bilo koje političke opcije osim HDZ-a nije uzeo mito za što je dobio i presudu Vrhovnog suda od 10 milijuna eura i prodao Ustavom zaštićeni prirodni resurs naftu MOL-u i Mađarima. Sljedeća pojedinačna rasprava poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Nakon ove zanimljive rasprave kojom se ušlo u povijest tko je kome, kad, kako i zašto vrlo teško se vratiti na temu rasprave, a tema rasprave je u prvom čitanju izmjena Zakona o terminalima za ukapljeni prirodni plin. Dakle, samo dokazivati i to kao što sam rekla uvaženom zastupniku Boriću, to nabacivanje blatom je zgodna disciplina, ali nakon te discipline mene uvijek zanima da li se ljudi dobro osjećaju u svemu tome. Ali dobro, svak živi u svojim cipelama i mora svoje cipele nositi na odgovarajući način. Dakle, meni je tema ove izmjene i dopune zakona temu koju moramo otvoriti u ovom Saboru. Dakle, mi smo i to ponavljam svoju strategiju razvoja energetike do 2030. s pogledom na 2050. donijeli 2020., 2020. su stvari u Europi i svijetu funkcionirale apsolutno drugačije nego što funkcioniraju danas. Dakle, ono što, moram to ponovit, sve dakle danas kad gledate sve opredjeljenja koja jesu su da se probamo micati od plina koliko se micati možemo, da se okrenemo i to govorimo na ovim dalekim transportima pri tom prvenstveno se misli na željeznicu, a misli se nešto i na brodove odnosno pomorski promet, da se okrene električnoj energiji i da se okrene vodiku. Već te, dakle već su znanstvenici i mi svi zajedno sudjelovali u različitim eksperimentima koji su se pokazali ne tako dobri. Gospodin Milatić je jedan od državnih tajnika koji je najduže bio i bio je u svim mogućim vladama dakle od 2003. ako ste ne varam ste bili, bili ste 2003. onaj jedan dio za vrijeme Plenkovića niste bili, ali ste se onda uredno vratili i kontinuirano ste što pomoćnik ministra, što državni tajnik pa vi u toj povijesti, taj povijesni moment dobro razumijete i dobro možete sudjelovat. Sjećate se našeg eksperimenta sa biogorivom kad smo imali, koliko je država dalo poticaje za tvornice biogoriva, ali taj eksperiment nije bio samo hrvatski eksperiment. Taj eksperiment je bio i eksperiment na razini Europe i svijeta gdje su se za ovaj dugi promet, dakle pogotovo kad je riječ o brodovima odjedanput je biogorivo odnosno biodizel bilo nešto što je bilo jako dobro. I onda se pokazalo da se nisu tehnologije razvile dokraja, da su se tamo stvarale bakterije, alge i ne znam što sve ne i da su brodovi pogotovo ovi za daljinski nasred mora stali i stajali. E sad, znate naknadna pamet je najbolja pamet jer je naknadna pamet jesam ti rekao jesam znao. Tvornice koje smo imali za biogorivo kod nas ja više ne znam da i jedna postoji i jedna radi jer više se pokazalo da to baš ne funkcionira. Pogledajte dakle njemačka vlada u kojoj su zeleni u vladi su napravili nešto što se meni učinilo da mi je to netko rekao prije par godina rekla bi nije sam svoj. Vraćaju se ugljenima i koriste ugljen za proizvodnju električne energije. Ja sam za ovoj sabornici prije jedno godinu dana počela govoriti o atomskoj elektrani o izgradnji drugog bloka atomske odnosno nuklearke jer mi se čini da je to sve ok. Što zapravo hoću reći? Dakle, mi govorimo o 11 lokacija za izgradnju mjesta za opskrbu ukapljenim plinom. Dakle, ukapljeni prirodni plin naglasak je ukapljeni prirodni plin. Ja sam već i ovdje rekla da ja nemam principijelno ništa protiv i da mislim da je loše da se točno lokacije navedu u zakonu jer onda kad od te lokacije odustanete morate mijenjat zakon, ali ono što sam apsolutno sigurna i to sam sigurna sve više da ova država mora donijeti državni prostorni plan, da se mora opredijeliti što će pokazat u državnom prostornom planu jel u državnom prostornom planu treba pokazati zahvate i ono što je važnosti za razvoj države jer uopće sustav i piramida državnog prostornog planiranja se može izokrenuti na najjače. Ali jednako tako sam sigurna da cijela priča, da je uvijek istina u sredini. Nikad nije istina ni lijevo ni desno, da morate imati više izvora energije, da vam za to trebaju i vjetroelektrane i solari, da vam za treba još uvijek i plin, da vam za to treba nuklearna energija, da vam za to treba niz stvari koje trebate razvijati. Mi problem s plinom smo postali svjesni iako smo već imali tih najava, sjećate se ucjene koje je već Putin imao i sve vezano uz plin. Kad je krenuo rat u Rusiji onda smo shvatili gdje smo i što smo. Dakle, istina je u sredini, a sad bi trebali o toj istini probati moći govoriti i izaći van iz tog. Hvala. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovana zastupnice ja stvarno cijenim vaš rad, znanje, kompetenciju i kao ministricu pokazali ste u svom životu da poznate i da se vrlo jedna vrijedna, kvalitetna osoba …/Upadica: Ali./… ali me zanima vaše vrijeme ministarsko, imali ste priliku to sam vas pitao, niste mi dali odgovor, puno toga napraviti, predložiti i javno istupiti da se ne slažete sa premijerom oko mnogih stvari što sam rekao i gospodinu Boriću. Puno je toga i sami znate. Zašto to niste napravili? Danas iz sfere opozicije pa i u Ukrajini ja sam od vas očekivao za. Niste ni tu se pokazali da imate snagu, da imate tu građansku zrelost kako znate reći i to mi je jako žao. Evo kao čovjek sam nesretan jer vi to možete i znate, ali zašto to ne smijete, zašto se sjetite u opoziciji stvari koje ste puno toga mogli kvalitetnije i bolje napraviti? Evo, hvala vam. Kolega Deuro, kad je riječ o Ukrajini da gospodin Plenković želio ili premijer ili inicijali AP da bude podrška za Ukrajinu onda bi napravio sastanak kao što je napravio i sastanak kad su pali, kad je pao onaj dron na Zagreb, napravio sastanak i pozvao sve klubove i na sastanku to riješio, a možete gospodina Bačića pitati što sam na sastanku kad sam ja išla u ime kluba rekla koji su naši uvjeti i koji je način. I toliko o Ukrajini. A što se tiče mog rada u ministarstvu ja sam bila ministrica, bila sam zamjenik, zamjenica ministra godinu dana, dakle bila sam 4 godine. Za te 4 godine sam što se tiče prostornih planova u ovom saboru došla sa 7 prostornih planova područja posebne namjene odnosno nacionalnih parkova i parkova prirode. Iza mene je ostao jedan koji je trebalo dovršiti i taj je bio dovršen i nije pokrenut niti jedan jedini. Došla sam sa strategijom prostornog uređenja i sa programom prostornog uređenja koji je bio osnov i donijela odluku da se radi državni prostorni plan. Bila sam ministrica 4 godine, bila sam dakle zamjenica i ministrica ukupno 4 godine. Puno premalo da se napravi sve. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ja sam došao u sabor 2016. godine i bila je neka rasprava o HERI i tad sam naivno podijelio svoje razmišljanje o nuklearnoj energiji sa cijelom sabornicom i onima koji su u tom trenutku bili ovdje, moram priznat da sam doživio debakl, nema ko me nije napao i sa strane oporbe i sa strane vlasti u tom trenutku. E sad, vi spominjete nuklearnu energiju u ovom trenutku, jel mislite da osim proširenja Nuklearki u Krškom jel bi mogli mi sagradit neku nuklearku u Hrvatskoj i pri tom postić konsenzus u RH oko toga i ako inženjeri i oni koji se s tim bave znadu da je to puno čišća energija od mnogih koje u ovom trenutku koristimo i sigurnija čak? **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Kolega Totgergeli ja prije godinu dana sam počela govorit i rekla sam da bi to bilo da sam rekla pred dve ili tri godine čista hereza. Krenuli ste govoriti u trenutku kad je to bila spomenuti nuklearnu energiju je bilo apsolutno hereza. Probati u sustavu prostornog planiranja u našoj zemlji koja ima taj oblik kifle ili ptice ili što hoćete nešto napraviti je ravno ludosti, ravno ludosti jer nema šanse da vam na to na javnim raspravama prođe i sve ostalo, a da netko ima moć i da kaže da samo suoči argumente. Ja tu uvijek govorim iz svog iskustva, ja sam u svom radnom vijeku imala jedna prostorni plan gdje sam bila nositelj izrade gdje sam imala javnu raspravu sa 3.000 ljudi, riječ je o gradu Zagrebu. Došla sam pred 3.000 ljudi koji su apsolutno imali stav da je tu krivo napravljeno. Čovjek me je pitao koja budala je to nacrtala? Ja sam rekla ja. Recite mi šta imate protiv? Taj plan je prošao. Nema ga, gubi pravo. Slijedi pojedinačna rasprava poštovane Mirele Ahmetović. Poštovane kolegice i kolege. Prijedlog i ovog zakona trebao bi jačati neovisnost naše zemlje i interes naših građana, ali omogućavanje rasprodaje hrvatske zemlje, hrvatskog prostora to sigurno nije. Ja ću se osvrnuti samo na činjenicu koliko je dobar postojeći Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin govori i to da mi samo četri godine od njegova donošenje već radimo velike izmjene, iako se one pokušavaju u obrazloženju prikazati tek malima, sitnima omogućavanjem investicije u opskrbne stanice koje su već izgrađene u Omišlju odnosno već je izgrađena u Omišlju, ali se sad naknadno to treba popeglati i ozakoniti. Pa je državni tajnik rekao da zahvaljujući tome da se regasifikacija radi plinom ne hladi more i to je kao pozitivna stvar, međutim zaboravlja se reći da baš zbog toga što se regasifikacija plina na LNG terminalu radi plinom da je veći trošak rada terminala. Pogodite tko plaća taj trošak? A kako se peru izmjenjivači topline, kako se peru izmjenjivači topline? Da li mehanički ili kemijski? O tome ni A. A pazite ovo, Tvrtka LNG Hrvatska nije obveznik davanja informacija temeljem prava na pristup informacijama. Kad smo spominjali tu nekakve prihode od koncesije, ne znam tko je od saborskih zastupnika problematizirao to kao dio prihoda od općine da demistificiramo i taj ogroman prihod općine od čak 900.000 kuna godišnje, pa uzmemo još i onu naknadu prema Zakonu o tržištu plina koji je negdje oko milijun kuna, pa to dođe milijun i 900.000 godišnje to iznosi nekih 4% općinskog proračuna. Jel sad vidite koliki je to iznos ako znamo da u odnosu na tih milijun i 900.000 godišnje samo od malog kampa pet zvjezdica bez ograđenih plaža, dakle sa otvorenom plažom za pristup svim građanima Općina Omišalj uprihodi oko pet milijuna kuna. Nije li to tužno u odnosu na najveći energetski strateški projekt RH? Spominjali ste da idete u širenje terminala, ali opet plutajućeg. Što da vam kažem? Nemojte molim vas, pa nemojte molim vas sad vam je prilika, savršena prilika da izgradite makar modul na kopunu i to je inženjerski i bolje i moguće. Ako već toliko patite za tim plutajućim odvežite ovaj plutajući ili dofurajte novi plutajući ako ga baš toliko želite kao novog i pozicionirajte na jednu od platformi npr. blizu Ivane K jer je tamo kompresorska stanica i od tamo se može plin slati na kopno. Ajmo malo o ovom blatu što se maloprije bacalo. Zašto nisam stala pred bager, ne bacila, ja se ne bacam? Zato što su veliki domoljubi promotori ovog projekta bagere doveli morskim putem na jedan od najvećih kršćanskih blagdana Cvjetnicu, tad se radilo. O da, mora da ste ponosni na to. Što se tiče kolege Borića šegrta u ministarstvu ministra koji je dva puta farbao tunele, koja je njegova uloga u tom farbanju tunela? Mogli bi o tome. Osim što je naučio farbati javnost, barem ono malo neinformirane koja definitivno nije s otoka Krka niti iz Primorsko-goranske županije jest da njih može ofarbati tada bi HDZ bio tamo relevantna stranka. Al vidite nije, možete samo pjevati moje pjesme, moji snovi, pogotovo u Omišlju, pogotovo u Omišlju jer su ljudi svjesni toga da smo branili zakon RH, da smo branili njihove interese kao što i danas stojim ovdje i samo tražim da branite zakone RH i da istinu pišete u svojim prijedlozima. Kolega Klarić, moram se osvrnuti i na vas, vi biste me spriječili da se „bacim“ pod bager, pa vi niste u stanju ni umiriti me po nalogu vašeg šefa Plenkovića kako mi je rečeno neki dan na obilježavanju Dana PGŽ-a vi ste me trebali umiriti, a sad je palica prenesena na gradonačelnika Kraljevice valjda kako biste me zaštitili od bagera. Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovan kolegice, nešto ste sad iznosili o vašim zapravo prijedlozima načina kako proširiti postojeći terminal odnosno ići na neki drugi modul, pretpostavljam da ste se razgovarali tj. da ste razgovarali s nekim od stručnjaka, to je prva stvar koja me zanima, a druga stvar oni koji malo više prate što se događalo oko teme plutajući terminal, kopneni terminal sigurno će biti zadovoljni s tim da još malo pojasnite onu zapravo činjenicu da plutajući terminal ne funkcionira pod zastavom RH nego Republike Maršalovi otoci, jel to i dalje istina, čisto da nam to objasnite i gdje je tu ustvari strateški interes da se gura neki projekt za koji ste sami utvrdili da za razliku od kopnenog kojeg ste vi predlagali i koji je imao tada sve dozvole i koji bi bio bolji, a ovaj sada plutajući zapravo nema te karakteristike, pa evo ako možete malo još više pojasniti tu razliku plutajući odnosno kopneni, hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Povreda poslovnika poštovani Tomislav Klarić. 238. vrijeđanje zastupnika, dakle ovo je očiti primjer na koji način SDP i gđa. Mirela Ahmetović radi konstrukcije, dakle nit je bilo kakvog naloga za ušutkavanje gđe. Ahmetović, dapače meni je simpatično kad ona nastupa, a kamoli da sam ja uopće imao namjeru ić na tu proslavu Primorsko-goranske županije, tako da nemojte dezinformirat javnost, a samim tim i kršit poslovnik jer vrijeđate jednostavno zastupnika iznoseći laži. Dobro, iskoristili ste ovo kao repliku, dobivate opomenu. Odgovor na repliku. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Poštovana kolegice Marić, pa lako o tome što su moji prijedlozi bili koje sam sad iznijela. Stručna javnost, konkretno g. Štern je nemali broj puta dao prijedlog da se ovakav vid plutajućeg terminala ofšor ostvari ovdje kao najbolji mogući oblik, kao već poznati oblik u Hrvatskoj odnosno u svijetu, da to učinimo i u Hrvatskoj, ali nikoga nije briga što struka kaže, pa čak ni renomirana struka kakav g. Štern sigurno jest i sigurno ga se ne može pripisati SDP-u ili SDP-ovoj Vladi, čak prije HDZ-u. Što se tiče zastave Maršalovih otoka naprosto ne mogu stići svaki dan se baviti time što je sve nezakonito u RH. Da, FSRU je plovio pod zastavom Maršalskih otoka barem godinu i pol, dvije, ne znam dal je trenutno, što samo pokazuje gdje je plaćan porez

poštovani potpredsjedniče. Poštovana zastupnice, svi znamo zapravo da se za razliku od drugih terminala prekrcaj plina na Krku vrši tri dana, a prosjek je drugdje na drugim terminalima jedan dan. Zapravo zašto mislite da su, bili su ili nesposobni ili su imali nekakav interes da kupe taj stari polovni brod užih i manjih kapaciteta kojima će se umjesto u jednom danu izvršit prekrcaj, prekrcaj sad se radi kod nas tri dana, a troškovi su enormni, dakle trošak prekrcaja u jednom danu iznosi između 100 i 200 tisuća dolara. I druga stvar, nije vezano za Maršalove otoke već je vezano za to kako oni nazivaju da je ovaj LNG terminal u Omišlju njihov strateški projekt, pa zašto su ga onda iznajmili Mađarima i zašto su ga iznajmili firmi iz Katra? Evo samo to mi objasnite i molim vas još jednom naglasite da li je istina da je HDZ Primorsko-goranske županije zajedno sa cijelom oporbom glasao za kopneni LNG, a ne za plutajući i njihova kolegica…/Upadica Sanader: Što se tiče ko je glasao za što ja sam maloprije nabrojala sve zastupnike u Primorsko-goranskoj županiji iz redova HDZ-a Marijan Bačić, Dinko Beaković, Dragutin Crnković, Marija Dujmović-Pavan, Damir Dumančić, Damir Dumančić, Čedomir Dundović, Lovorko Gržac, Dario Kontar, Rudolf Ljubičić, Vice Sef, Petar Valovičić koji su glasali za kopneni LNG terminal, neka nastupila. Što se tiče ovoga što ste vi spomenuli i činjenice da se umjesto 24 sata plin u Omišlju prekrcava i 4 dana, a troškovi sežu do 200 tisuća dolara po danu za koje ne znamo još tko ih plaća, a valjda ćemo i to saznati, razlog tome jeste činjenica da se umjesto standardnog broda od oko 170 tisuća kubika nabavio van standardni brod dakle manji od 140 tisuća kubika, što je razlog tome ne znam, vjerojatno zbog toga što se našao polovni stari brod, 15.g. prosječni, prosječni rok trajanja broda je 25.g., pa evo imat ćemo ga još 8-9.g., a onda ćemo ići na silne remonte …/Upadica Sanader: Slijedeća pojedinačna rasprava poštovana zastupnica Vesna Vučemilović. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS, poštovane kolegice i kolege zastupnici i predstavnici Vlade. Moram još jednom iskazati žaljenje što je ova rasprava tako otišla u tom klasičnom smjeru ko je kome šta kada rekao zašto, govorimo o ozbiljnim temama, je li tamo sad jedan stari i ruzinavi brod ili kako to tehnički izgleda neću ulaziti u to jer stvarno nisam te struke, ali evo samo ću reći da je činjenica da cijela Europa mora napraviti, mora se jednostavno diversificirati taj, ta nabava plina jer previše je, prevelika je ovisnost bila o ruskom plinu, to je činjenica, pa tako evo jedna Njemačka radi ni manje ni više 11 LNG terminala, od toga 3 stacionarna koji će biti gotovi do 2026. i 8 plutajućih terminala. Struka kaže što kaže, u rekordnom roku u 200 dana su jedan već napravili, evo i drugi je sad već u pogonu i neku trećinu potrošnje Njemačke će oni sa tim LNG terminalima podmiriti. Činjenica je da mi na svu sreću trenutno taj LNG terminal zbog toga da ne budemo previše ovisni o ovim pravcima iz Ruske Federacije s obzirom na geopolitičke okolnosti. Činjenica je da 24.11. je premijer Plenković dogovorio suradnju sa Austrijom i sa Bavarskom kako bi Krk bio jedno energetsko čvorište ili kako se to lijepo hrvatski kaže HAP za plin i obnovljivi vodik. I meni je interesantan ovaj dio vezan za vodik, evo ja idem malo korak dalje. Znači plin je prijelazni energent prema zelenoj energiji i svi stalno slušamo tu mantru zeleno digitalno, zeleno digitalno jel tako, pune su nam strategije, dokumenti, akcijski planovi zelenih politika i možda bi trebali razmišljat o tome što se cijelo vrijeme govori da će se plinovodi koristiti za transport vodika i mene taj dio pomalo brine. mi imamo otprilike 2.500 km plinskog transportnog sustava i još 18.000 km distributivnog sustava za prirodni plin, 680.000 potrošača, daleko više kućanstava itd. da sad ne nabrajam. Svi znamo da je vodik u principu agresivan, ulazi u strukturu čelika, dolazi povećava jednostavno dolazi do pucanja. Kako to mislite riješit? Kako mislite riješiti transport vodika kroz plinovodnu mrežu? Evo mene taj dio zanima jer znamo da je Europa krenula još prije dvije godine u izgradnju novog transportnog sustava za transport vodika. Tu će se potrošiti milijarde i milijarde eura, Hrvatska nije bila u tome uključena, ne znam jeli se u međuvremenu uključila, ali na kartama je nije bilo tada zadnji put kad sam gledala jer vodik za razliku od plina čim dođe u dodir sa kisikom imamo bum, imamo eksploziju. Znači ne treba nam iskra, ne treba, a ako ulazi u strukturu čelika, ako će nam cijevi pucati to bi moglo biti sigurnosno najblaže rečeno pa me interesira taj dio jer to se stalno ponavlja. To sam jednom i premijera Plenkovića pitala zato što u izvješću sa europskih sastanaka se također govorilo o tome da će se postojeći plinovodi koristiti za transport vodika i niko mi još nije dao odgovor na to pitanje, a meni se čini ovako krucijalno i važno jer ovo je u principu prijelazna faza, a vodik je energent budućnosti i činjenica je da ćemo mi vodik koristiti i za prijevozna sredstva i za sve ostalo. Ali ostaje to pitanje visiti u zraku na koje nikako da dobijemo odgovor, a čini mi se poprilično važno iz sigurnosnih razloga, pa evo u pojedinačnoj raspravi sam imala potrebu se osvrnuti na taj dio jer mi se čini izuzetno bitan. Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava poštovani Erik Fabijanić. Poštovani potpredsjedniče, predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Dakle, van onoga što sam već napomenuo oko samog zakona, a po potrebi javit ću se i završno u ime kluba, ima neke stvari koje su tekstualno sporne u ovim izmjenama i dopunama. Teatar je apsurda činjenica da ja i za ono što sam zalagao i što sam rekao u ime kluba da bi čak trebao bit u stanju braniti važeći zakon u odnosu na dakle van ovaj dio koji sam već govorio da je sad društvo izuzeto od police od osiguranja od djelatnosti, što važeći zakon nalaže, imamo neke stvari koje su sporne jer meni je sasvim jasno da vezano za tečajne razlike da se odredbe zakona mijenjaju jer sad smo već ušli u eurozonu, ali onda umjesto toga imamo novu odredbu koju predviđa ovaj zakon, „Godišnja koncesijska naknada usklađuje se u slučaju izmjene ovog zakona u djelu u kojem se uređuje visina i način plaćanja naknade za koncesije odnosno u slučaju nastanka gospodarskih okolnosti koje značajno utječu na ravnotežu odnosa naknade za koncesiju i procijenjene vrijednosti koncesije koja je bila temelj sklapanja ugovora o koncesiji.“ To je vrlo proizvoljno, subjektivno i kontradiktorno, tako da ta odredba de facto ispada da je koncesijska naknada nešto što je vrlo fluktuirajuće. Po meni do drugog čitanja smatram da bi to trebalo puno, puno bolje definirati. S druge strane imamo još jednu stvar koja je na koju bi htio ukazat, a to je da zbilja već su neki drugi rekli, ne slažem se s time da kod postupka izvlaštenja da to postaje de facto vlasništvo LNG-a Hrvatska. Zašto to, kako već država daje za to novce, država se uknjižuje može dat pravo služnosti, može dati i kao država dakle može dati i dokapitalizirati kroz to zemljište trgovačko društvo, ali to onda ostaje, ostaje naše. Znam i ja razumijem zato što u protivnom imamo rezerve jer ako to postane društveni kapital LNG-a, a a ne RH dakle kao udjeličara, nažalost imamo ružne scene gledali smo ih Roberta Ježića i Ive Sanadera. Ja ne kažem da se to može opet dogodit, ali da izvinite ja vam to moram to primit s jednom određenom rezervom. I treća stvar vrlo formalne naravi, dakle u starom zakonu piše da nekretnine koje su potrebne za gradnju, rekonstrukciju, održavanje terminala izvlašćuju se u korist RH. Bolje, rješenje nego sadašnje. Prijedlog za izvlaštenje nekretnina iz stavka 2. ovog članka u ime i za račun RH podnosi investitor iz Članka 6. stavka 1. mi sad imamo situaciju da nekretnine koje su potrebne za gradnju, rekonstrukciju itd. se izvlašćuju i postaju i idu u korist investitora. A tko će to platiti? Tko će plaćat to izvlaštenje i na čiji prijedlog, ruskog, američkog veleposlanika, francuskog veleposlanika? To se ne zna, to se ne zna. Moramo imati nekoga tko predlaže, pa moramo ili ćemo to skrivati ko zmija noge tko predlaže, tko a propo povijesti terminala samo ću napomenuti jednu stvar da prva studija isplativosti vezano za LNG i to kopneni datira još od '95., dakle ja ne znam tko je bio na vlasti '95., ali baš i nemam kratko pamćenje. Glavni izvršitelji dakle tih dokumenata su bili INA Naftaplin, HEP, Plinacro i tadašnje Ministarstvo gospodarstva. 2006. godine osniva se konzorcij Adria LNG, osnivači ONV, njemački EON, francuski Total, češko-njemački RWE Transgas i slovenski Geoplin. Poslije ta stvar ide u stečaj, jednostavno je planula. Sada ako već idemo u, pa moramo pogledati genezu tih, genezu tih problema. Kad se likvidira Adria LNG onda odjedanput imamo 2010. HEP i Plinacro osnivaju tvrtku LNG Hrvatska. dakle a da se razumijemo ono što sam rekao za prostorni plan od 2013. kojeg sam potpisao pa nije to rađeno zato što je to htio Fabijanić niti zato što je to htio župan Komadina, to je bilo na njihovu inicijativu. To je bilo na njihovu inicijativu. A završno ću reći zašto je bolji kopneni neovisno o cijeni. Hvala vam poštovani predsjedavajući. Kolege saborski zastupnici, Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin i njegove izmjene na samom početku uvodnom naravno osvrnut ću se na zeleni plan EU i strategiju energetskog razvoja RH do 2030. sa onim sa onim dužim planom do 2050. godine odnosno s tim pogledom. Termin za ukapljeni prirodni plin u Omišlju zasigurno je jedan od važnih infrastrukturnih projekata posebno u ovom smislu energetske infrastrukture i to treba spomeniti kako u Hrvatskoj tako i u širem susjedstvu. Strateška dimenzija energetske sigurnosti time je zasigurno i osnažena. No, ono što je danas bilo puno polemike, a to je tko je kriv, kada, u kojem razdoblju, zašto on nije bio izrađen puno ranije jer kada govorimo sada u kontekstu unatrag 10 godina da smo tada bili spremni i izgradili terminal terminal za ukapljeni prirodni plin mi bismo zasigurno već sada bili energetsko čvorište šireg područja jugoistočne Europe. Danas u EU postoji više od 36 punionica na ukapljeni prirodni plin. Također je to netko ovdje i spomenuo, međutim one zadovoljavaju 40% potreba na području EU za plinom. Bez obzira na ovu dugoročnu strategiju i Zeleni plan EU o razvoju svih drugih vrsta i korištenju obnovljivih izvora energije pa spomenut je i vodik, ali i korištenje energije sunca, vjetra, geotermalna energija i sve što smo i dosada govorili još uvijek i dugoročno će također i ovaj konvencionalni energent posebno prirodni plin imati važnu ulogu. Kada govorimo o razvoju gospodarstva mi sada već znamo trenutno da bez ovog energenta ne možemo govoriti o daljnjem razvoju i RH i EU. Važno je ovdje naglasiti da i u ovom zakonu i u izmjenama samog zakona ponovno u Članku 6. u stavku 3. točka 2. stoji i dalje druga faza izgradnje terminala za ukapljeni prirodni plin kopneni. No, ono što ste vi svi ovdje naglasili, a mnogi zaboravili spomenuti da je ta ideja nastala od 2005. godine, pa 2010. godine, 2013., 2015. ništa se nije realiziralo, nije bila spremna dokumentacija i 2016. godine kada je bila prilika povući 102 milijuna eura iz instrumenta za povezivanje Europe Vlada RH tada jedino što je imala na raspolaganju da bi se stavila na ovu kartu EU koja ima terminale za ukapljeni prirodni plin je bio najbrži način što je spomenio državni tajnik, a to je terminal za ukapljeni prirodni plin u Omišlju ovaj plutajući. Naravno da treba i dalje nastaviti i to ubrzano pripremati dokumentaciju za ovu drugu fazu. To svakako evo moje pitanje je bilo već upućeno i državnom tajniku u tom smjeru kako bismo što prije bili spremni i ne propustili ovu novu priliku koja će sigurno doći. Za spomeniti je da od 2021. do 2027. također iz instrumenta za povezivanje Europe na raspolaganju imamo 364 milijuna eura. Kako ćemo koristiti ta sredstva i hoćemo li sada biti spremni povući ta sredstva da bismo izgradili ovu drugu veću i važniju fazu to je sad na nama koliko brzo ćemo svi zajedno reagirati i pripremiti dokumentaciju. Pohvaljujem da je dosada već izrađena nacionalna strategija, da se prilagođava zakonodavni okvir, ali i potičem svakako evo ovdje i državnog tajnika da što prije krenu sa pripremom kompletno studijsko-tehničke projekte dokumentacije da bi se to moglo i realizirati. Napomenut ću samo i kolega Fabijanić je spomenio 2013. godinu izdavanje lokacijske dozvole, da, ali nakon toga i nakon izdane lokacijske dozvole ostala dokumentacija da bi se dobila građevinska dozvola nije bila spremna. To sada leži na odgovornosti svih onih koji su tada bili i predstavnici vladajućih, ali i oni koji su sjedili upravo u ovim tvrtkama od javnog interesa. Napomenit ću da kada se zalažem za izgradnju druge faze, posebno kopnenog govorimo o još važnijem povećanju kapaciteta. Spomenuto i Vlada je donijela odluku da se sadašnjih 2,9 milijardi kubika poveća na 6,1. Međutim, da bismo zaista postali ovo što geostrateški možemo, a to je energetsko čvorište te količine moraju biti višestruko veće i to nam garantira zapravo izgradnja ove druge faze. Ona i dalje stoji u zakonu, na njoj treba inzistirati i ono što je najvažnije ona mora ostati i biti u državnom vlasništvu. (HDZ)** Imamo nekoliko replika, prva je, imamo najprije povredu Poslovnika, Mirela Ahmetović. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Riskirajući opomenu ne želim reć da ste uvrijedili ikoga ili obmanuli javnost, vjerujem da ste naprosto se zbunili u toliko dokumentacije, samo ispravak netočnog navoda. Lokacijska dozvola za kopneni terminal izdana je pravomoćna od 2016. do 2018.g. mijenjana je ta lokacijska dozvola da bi se izdala za plutajući terminal, dakle dokumentacija za izgradnju kopnenog terminala jest bila gotova, ali je argument bio da je prevelik kapacitet kopnenog terminala od 6 milijardi kubika koji je sada dostatan,

Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice, imate iskustva sa EU fondovima i pretpostavimo da je postojala dokumentacija za kopneni već i u tom trenutku 2018., a nije, taj kopneni je u tom trenutku barem duplo bio skuplji od ovog plutajućeg kojeg smo napravili. Jel bi nam EU dala dvostruko više novaca neg što nam je dala, da opet 50% od terminala, skoro 50%, jel bi dobili umjesto 100 200 milijuna, a mi bi još iz proračuna morali dat opet umjesto 100 200 milijuna? Svakako kada govorite u kontekstu mog iskustva vezano uz fondove EU na prvom mjestu je zaista važno da imate kompletno svu dokumentaciju spremnu da biste mogli dobiti sredstva za financiranje. Ako je dozvola izdana 2013., mislim da se spominje, vi kažete '14., bez obzira na to rok za izdavanje građevinske dozvole je bio 2.g., znači 2.g. vam važi lokacijska dozvola, ako niste došli do građevinske dozvole ona je neupotrebljiva i morate ići ponovno. Tada u tom trenutku je trebalo predati svu kompletnu dokumentaciju, to su one sada informacije ja imam iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, dokumentacije nije bilo. Ono što smo mogli napraviti i ono što je napravljeno to je svakako pozitivno da se krenulo u ovu prvu fazu, a to je što prije stavljanje na europsku kartu Hrvatske da ima terminal za ukapljeni prirodni plin i to sada i nama u ovim vremenima jamči da imamo sigurnost i stabilnost opskrbe plinom. Znači i dalje napominjem da se svakako zalažem i za nastavak izgradnje druge faze. Uvažena kolegice ja mogu samo pohvalit vašu raspravu jer ste studiozno se pripremili za nju, dakle vi ste spomenuli upravo bit dakle od 2005. pa naovamo, točno se vidi redoslijed i sama realizacija svih projekata. I ja bi se nadovezao samo na još jednu činjenicu da je upravo HDZ-ova vlast izgradila magistralni plinovod Pula-Karlovac i platforme na koje se one vežu jer su one opskrbile plinom čitavo priobalje, ovaj dio Hrvatskog primorja i Kvarnera i dalje se spojila na Janaf koji ide i ova trasa plinovoda sa LNG-a. Jedini period kad su svi projekti zastajali je bio ovaj period SDP-ove vlasti i to je činjenica koju ne može niko pobit, dakle magistralni plinovod Pula-Karlovac izgradilo se za vrijeme HDZ-ove vlasti, LNG se nastavio ponovo kad je HDZ došao na vlast i drugih činjenica ovdje nema. Da, evo hvala vam, dodatno bi se još osvrnula na jedan važan podatak iz 2018.g. kada znači je već bila dana suglasnost i odobrena su financijska sredstva 102 milijuna eura da je Hrvatska i to je podatak uvozila više od 2 milijarde kubika plina i to isključivo iz Rusije, znači sada nakon što je izgrađen plutajući terminal mi više ne ovisimo o uvozu isključivo iz onog kanala kojeg smo imali, a to je dobavni pravac iz Rusije, već sada imamo alternativnu mogućnost drugih izvora izvora i dolazaka tog važnog energenta. A svakako ovo što sam rekla i u kontekstu zelenog plana i zelene energije vidimo da plin nije na crnoj listi i da će se sigurno još dugi niz godina koristiti kao važan energent.

smo došli do toga da je danas ovaj pred nama nacrt prijedloga zakona zbog toga jer se osjeća i povećanje korištenja UPP-a u teškim, u teškom teretnom prometu, pomorskom prometu i željezničkom prometu, kao i temeljna odrednica promjene navodi se razvoj infrastrukture za korištenje UPP-a u prometu kako bi se zadovoljilo tržište u kratkoročnom razdoblju do 2030.g. u RH treba postojati minimalno 11 UPP-a punionica koje će omogućiti punjenje cestovnih vozila dok će neki od njih trebati omogućavati i punjenje plovnih objekata. Znači ima potrebu da se promijeni ovaj zakon i smatram da ovoga je i potreba da se nadopuni dosadašnji zakon, hvala Hvala vam. Da, važno je da ovaj zakon predviđa i nastavak razvoja potrebne infrastrukture da bi se ta opskrba onog dobavnog pravca znači mogla i širiti odnosno da bi se zaista moglo koristiti kao pogonsko gorivo kako za cestovna vozila, ali tako i u pomorskom prometu. Vidimo da je to jasan smjer, da u tom ovo što sam spomenula u tom kontekstu se i plin može tretirati kao vid zelene energije i da je zato potrebno razvijati daljnju infrastrukturu što ovaj zakon zapravo i predlaže. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice, evo sve ste lijepo i kao bivša ministrica, nabrojali ste argumentirano stvarno stanje događanja, ali još uvijek kolege opozicije to ne prihvaćaju, razloge svog vremena, dal nisu imali političke hrabrosti, prepoznatljivosti, energetske krize koja je nažalost došla, to je HDZ napravio, to je napravila Vlada sa predsjednikom Andrejom Plenkovićem, to je ono što HDZ razumije, radi, prepoznatljivost svojih građana. Zašto kolege iz opozicije ne prihvate argument razuma, argument znanja i stranke koja zna vladati kvalitetno i prepoznatljivo u interesu svojih građana. To je sigurno danas energetska kriza koja je nažalost u cijelom svijetu i sigurno danas što je najbitnije nismo o nikom ovisni, ni o ruskom plinu, Hrvatska je danas prepoznata snažna država, evo Da, evo hvala na ovoj konstataciji, naravno slažem se bilo je važno tada u tom trenutku prepoznati tu mogućnost i iskoristiti ju i da bismo evo danas bili sigurniji i stabilniji sa opskrbom prirodnoga plina. Međutim, ja sad evo ponovno ću apelirati da se zaista i dalje nastavi u tom razvoju kao što vidimo da zakon predlaže opskrba dalje punionice ali sigurno i razvoj druge energetske infrastrukture, druge faze terminala na ukapljeni prirodni plin i sve ostale druge energetske infrastrukture koja garantira veću mogućnost i korištenje obnovljivih izvora energije s kojim Hrvatska obiluje kako ponovno ne bi došli u situaciju da za nekoliko godina raspravljamo što smo trebali, što smo kada propustili ili nismo na vrijeme sve pripremili i izradili dokumentaciju. Znači sve ono što sada smo suočeni to treba, to je trebalo nekad prije nekoliko godina možda i desetljeće prepoznati i na vrijeme početi se pripremati. Sada imamo ponovno takvu priliku, vidimo što se događa, a ako propuštamo neke korake ili na vrijeme nismo spremni onda moramo neke planove i mijenjati, a kad nešto mijenjate ili donosite prebrzo onda nije možda na onoj mjeri kako bi moglo

Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Pa evo ova današnja rasprava je korisna jer sad više nema nikoga u sabornici ko misli da terminal za ukapljeni prirodni plin nam ne treba, tog više nema. Sad se samo još trebamo malo, trebamo se još samo malo dogovorit oko toga kako smo do njega došli. Sigurno ako je 40 godina se raspravljalo o terminalu za ukapljeni prirodni plin da su inženjeri i oni koji su radili razne strategije kroz to vrijeme energetske već tad uvidjeli da Hrvatskoj bez obzira što je u nekom trenutku i proizvodnja plina, nafte u Hrvatskoj bila tad i veća da nam treba još neki pravac dobave plina, dakle to nije upitno. A zašto do 2018. ipak se taj terminal nije napravio? Pa vrlo jednostavno, zbog novaca, kao što i Pelješki most nismo uspjeli napravit prije, zbog novaca, ne zato što nije bilo volje, želje nego zbog novaca. I kad smo došli u priliku da 2018. možemo pokrenut gradnju LNG terminala, kad smo dobili 100 milijuna eura iz EU, osigurali 100 kod sebe, e tu je ključ, SDP tadašnji je bio protiv cijelog zakona i ovog dijela zakona u kojem kažemo u prvoj fazi idemo sa plutajućim, a u drugoj fazi idemo sa kopnenim bili su protiv cijelog zakona, davali su amandmane kojima su brisali doslovno sve riječi ovog zakona i tako 370 amandmana. Dakle, s tim postupkom se ustvari htjelo nas spriječit da napravimo terminal, htjelo se Vladu spriječit da napravi taj terminal, a opravdanje je za to bilo mi nismo protiv terminala jer ipak znanstvenici svi kažu da nam treba taj drugi pravac dobave plina, mi smo za ali kopneni koji zna da ne možemo sagradit, a ovaj za koji je plutajući za koji imamo novce, e protiv toga smo jako i to je ono što se događalo i 2018.g. A sad u ovom trenutku ne pričamo još uvijek gradnji kopnenog terminala, pričamo o onome što možemo na brzinu napravit, možemo sa 2,9 na 6,1 prijeć dakle milijardi kubičnih metara plina godišnje tako da ovaj postojeći preradimo i da on može preuzimat te količine plina. Pa da smo imali te 2018. na raspolaganju milijardu eura da gradimo terminal pa mi bi možda gradili i dva, ali nismo. Zašto Njemačka sad gradi ove silne terminale? Pa zato što je ostala bez plina iz Rusije, pa to je potpuno jasno. Sad ga želi sagradit u što kraćem vremenu. Pa i mi želimo u što kraćem vremenu omogućit susjednim zemljama da preko našeg terminala mogu doć do plina i zato želimo što prije preć s ovih 2,9 na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje. Ali ono što je jako dobro to je da i nije loše procijenjen kapacitet LNG-a kod nas jer mi ustvari tu negdje tri milijarde nam treba kubičnih metara, a on je 2,9. Dakle, nije istina da mi preko njega ne možemo dobit količine koje su nam potrebne. E sad ako se malo još prisjetimo te rasprave 2018., tada se jako govorilo sa strane SDP-a da taj terminal će stvarat ogromne gubitke. I tada se prozivalo HDZ-ovu vladu što nije već našla one koji žele zakupit količine plina u LNG-u. A sad sa naknadnom pameću, sa odmakom gle čuda sad kaže, pa ne vi ste njega prodali Mađarima. Pa nismo ga prodali Mađarima, tad smo nagovarali Mađare da uzmu dio kako bi ustvari bio rentabilan u tom trenutku 2018., al ono što je činjenica taj plin prolazi kroz Hrvatsku, mi imamo LNG i da nama treba taj plin bi ostao sav kod nas kao što sad ostaje i sva proizvodnja plina Inina kod nas. E to su malo razlike dal ga imamo ili ga nemamo. RAdolović prva replika. **Radolović, Sanja (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Totgergeli, nešto vam ne vjerujem al evo možda nije do mene. Ajmo sad razgraničiti još jednom. Dakle, mi nismo niti smo ikada bili kao niti HDZ-ovci iz vaše PGŽ-a protiv LNG-a. SDP-ova vlada je 2015.g. napravila daleko više nego sve vaše vlade da se to upravo i ostvari. Međutim, ono što želimo LNG u interesu građana RH kopneni, dakle za koji ste i vi u HDZ-u glasali u PGŽ-u. Ono što nas plaši ovdje, a poučeni poviješću afere INA-MOL, poučeni poviješću afere g. Škugora i pljački milijardu kuna plina, poučeni poviješću onoga što sada radite sa pomorskim dobrom jednostavno kako mi vama možemo vjerovati? Kako mi možemo vjerovati sad AP-u i možda će doći nekakav xy nakon njega da vi kad izvlastite svo ovo zemljište jednostavno LNG Hrvatsku nećete prodati. Da, iznajmljujete sad Mađarima i firmi iz Katra, to je činjenično nepobitno stanje. Hvala. Prvo niz neistina. Broj jedan. Plin nije ukraden iz INA-e, plin je ostao u Hrvatskoj. Uhvaćen je lopov. Tko je uhvatio lopova? Ministarstvo financija, to je broj jedan. Hajmo dalje. Količina plina koja je potrebna Hrvatskoj može preko LNG terminala proći i ostati u Hrvatskoj ako energetske okolnosti budu takve da to tako treba kao što je Vlada donijela uredbom da INA poveća proizvodnju i da taj sav plin ostane u Hrvatskoj. A znate koji je najskuplji plin ili energija? Onaj koje nema. Mogli bi mi dubit na glavi, ali da nemamo od kud dovest plin mogli bi imat novaca koliko god hoćete ali ga ne možete kupiti i ne možete do njega doći. Imamo LNG i možemo do plina doći. **Radolović, Sanja (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Povrijeđen je članak 238. Molim da ovo uđe u anale rasprava Hrvatskog sabora, da HDZ odobrava pljačku. Ako se pljačka održava kod nas, a ne održava se u inozemstvu. Dakle, onu očito vašeg bivšeg predsjednika Sanadera ne odobravate jer je prodano Mađarima. Ovo je o.k. Dakle, poruka građanima i molim vas svim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj kradite, ali radite to doma. Niti slučajno u inozemstvu i radite na nacionalnoj ekonomiji obujma cirkularnoj po HDZ-u.

i uhvatilo ga Ministarstvo financija. To vas muči, vi to želite prikačit HDZ-u. Ali kad ste tako ispravni pa recite svom predsjedniku Grbinu da vrati već jednom te novce koje je uzeo a nije trebao.

točno redoslijed kako je išlo. Nitko nikoga ne opravdava. Dapače, vidite da su ljudi zatvoreni za nešto što su napravili. Ali redoslijed poznamo jako dobro, a ne nešto je kazneno djelo, nešto nije kod vas. Daj odlučite se šta je kazneno, što nije. Budimo tu pošteni.

ali jednostavno ovo je stvarno uvreda zdravog razuma. Da, INA je rekla sam kad vam je pravomoćno prodana 26. listopada 2025. godine presudom Vrhovnog suda Ivi Sanaderu prodana je od strane HDZ-a koji je za to osuđen za 10 milijuna eura. A ono što mi dan danas još ne znamo po kojoj cijeni sirovu

(HDZ)** Poštovana kolegice da, evo sve ste za vrijeme Vlade Zorana Milanovića imali ste priliku svaku grešku popraviti, sve dobro procijeniti, INA-i napraviti redoslijed, kvalitetu vođenja. Sve to ste imali priliku. Zašto ste dozvolili da to, ništa se ne događa i da mi sumnjamo i pretpostavljamo što je moguće da se tad događalo, zašto da ostavljamo u toj sumnji kad ste mogli to kvalitetno, jasno našim građanima reći da svi znamo, nego je sve bilo prešućeno i mi ne znamo što se događalo. …/Upadica Sanader: Vrijeme./… Danas je sve transparentno i zna se. **Sanader, Ante (HDZ)** I vi ste ovo iskoristili kao repliku. Dobivate opomenu. Miro odgovor na repliku. Hvala potpredsjedniče. Kolega LNG definitivno jest i politički ako hoćete i geopolitički projekt. Naravno da on ima i svoju komercijalnu stranu, ali prvenstveno je sigurnost opskrbe ključno pitanje nacionalne sigurnosti. Deutshe Welle iz prosinca 2018. izvještava kako je stav tada SDP-a bio da nitko razuman neće na štetu svojih građana kupovati skuplji plin samo da bi se dodvorio kakvoj velesili. Samo je Hrvatska spremna pljačkati svoje građane ne bi li se umilila američkim i europskim klaunovima. Kraj citata Deutsche Welle, prosinac 2018. I tu je problem. Jest i Nijemci su i mnogi drugi isto tako razmišljali, bolje jeftin ruski plin, nećemo graditi LNG on je skuplji, međutim to je bila kriva geopolitička procjena a točno je bila upravo procjena Vlade da se mora izgraditi LNG terminal čisto zbog toga da se kaže kakve su bile stvari i pozicija. Hvala poštovani kolega. Potpuno se slažem da vama. I danas cijeli dan u tom kontekstu i raspravljam. SDP je 370 i nešto puta, nije imali ste, dva, tri su imali MOST i Možemo, tako da ste vi 370 i nešto puta bili protiv terminala plutajućeg. Ali bez tog terminala danas bi naši građani se smrzavali. To je činjenica. Tu i sad pričate o viziji tko je kad imao kakvu viziju. Pa vizija je bila sagraditi terminal, a vi ste znali da tad ako idemo graditi kopneni terminal da ga nećemo nikad sagraditi i htjeli ste nas u tome omesti. Kao što sad nas želite omesti u promjeni Zakona o pomorskom dobru, jer vama je u interesu da ostane ona iz 2003. i dalje da ograđujete plaže kao što ste to radili i dosad. Klarić. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvaženi kolega Totgergeli, uvažena zastupnica SR je u više navrata ovdje danas spomenula kako je LNG predat Mađarima. Dakle, nije predat Mađarima već su Mađari zakupili dio kapaciteta LNG-a. Dakle, LNG Hrvatska zarađuje na Mađarima, u LNG-u zakupljeni kapaciteti ili transportu plinovoda kroz Hrvatsku jel tako. I još kad budući da imam vremena da opet napomenem strategiju energetsku koju je HDZ-ove vlade od 2005. na ovamo provodile to je izgradnja plinskog polja Ivana K, to su plinovodi do kopna na Istri i plinovod Pula Karlovac izgrađen za vrijeme HDZ-ove vlade i LNG izgrađen opet za vrijeme HDZ-ove vlade. Dakle, isključivo što se gradilo po ovom energetskom planu po plinifikaciji Hrvatske i energetskoj neovisnosti izgradile su i odradile HDZ-ove vlade. Sve ostalo su bile puste priče i markovi konaci. Hvala, poštovani kolega u pravu ste, Mađari masno plaćaju za to pogotovo s obzirom na cijene koje su išle gore u međuvremenu. S druge strane zašto mi ne moramo sav plin u vremenu kad ga trebamo uzimati preko LNG-a, pa zato što smo napunili i svoja skladišta preko ljeta. Pa zato i gradimo još jedno skladište za vršna opterećenja u Grubišnom Polju. Zato što imamo plan i viziju i to kontinuirano provodimo. Činjenica da nemamo LNG-a ne bi imali dobavni pravac koji imamo i ne bi onda mogli ni Mađarima ni bilo kome pomoć. Pa nama je interesu, zašto ga proširujemo sa 2,9 na 6,1, pa zato da pomognemo i Srbima i Mađarima i Austrijancima i Slovencima, ali da na tome i zaradimo. ovaj terminal u Hrvatskoj s kombinacijom s onim u Litvi i Poljskoj čini novu točku na koridoru sjever jug da za diversifikaciju opskrbe plinom i konkurenciju u srednjoj i istočnoj Europi. I možemo slobodno reći da izgradnjom i otvaranjem mijenja položaj Hrvatske na energetskoj karti Europe. I možemo slobodno reći da je i Vlada i premijer su uvidjeli potrebnu i mogućnost države i prije nego je nastala ova energetska nesigurnost. I možemo slobodno reći daje već u svom prvom mandatu lobiranjem u Europskoj komisiji uspjela osigurati 101 milion eura sufinanciranja tog projekta. I možemo slobodno reći da bez obzira i žalosno je to da sve što Vlada RH pa i HDZ predloži ili napravi nije dobro, možemo reći da to nije dobro u ovim teškim vremenima. Hvala lijepo. Hvala, slažem se s vama i lako je sad raspravljati sa odgodom od 5 godina, ali trebalo je imati 2018. i hrabrosti pored takvih žestokih napada koji su dolazi sa strane SDP-a i svejedno izdržati i napraviti ono što je tad bilo moguće, a bilo je moguće napraviti plutajući LNG, uzet 100 milijuna iz EU, dodat svojih 100 milijuna, 30 milijuna su dali HEP i Plinacro i sagradit terminal. Ponovit ću SDP je tad tvrdio to će biti najveći debakl, radit će gubitke, građani će morati snosit troškove rada LNG. Sad je potpuno druga slika, već je bila od prvog dana, LNG ni u jednom trenutku radio sa gubitkom. Prema tome, potpuno je jasno da su sve promašili te 2018. A priču o kopnenom terminalu radili su samo zato da nam ustvari sruše gradnju bilo kakvog terminala. Hvala lijepa. Poštovani zastupniče kažete malo prije kao odgovor na repliku kolegici Radolović da mi želimo lopova HDZ-ovca Škugora prikačiti HDZ-u. Pa vi ste ga prikačili, to je vaš član, šta ću ga ja prikačavat HDZ-u kad je HDZ-ovac lopov Škugor, ja da ga prikačavam. Vi ste itekako prikačili sve lopove koje ste mogli valjda, ali ajmo konstruktivno. Kako vi komentirate činjenicu da je FSRU plovio pod zastavom Maršalskih otoka poznatoj poreznoj oazi. Dakle, nisu se plaćali porezi našoj lijepoj državi Hrvatskoj. Dajte mi malo to prokomentirajte, nekako svi šute o tome, a želim znati vrlo vjerojatno i vi nešto znate o tome, zanima me, ne mogu doći do podataka, brane se da nisu obveznici prava na pristup informacijama, pa evo recite mi malo zašto FSRU plovio 2 godine pod zastavom Maršalskih otoka, a ne hrvatskom zastavom kako i predviđa Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin. **Sanader, Kolegice vi ste majstor izvrtanja onoga što netko kaže. …/Upadica se ne razumije./… Ja sam jasno i glasno objasnio da na pitanje vaše kolegice da je plin ukraden iz Hrvatske, plin iz Hrvatske nije izašao, a novac isto nije nikud otišao, novac je uhvaćen, vraćen, novac je stavljen u Državni proračun. I tko je to gle čuda napravio, Ministarstvo financija. To isto Ministarstvo financija gdje je ministar HDZ-ovac. Je, čovjek ima svoje ime i prezime i on je lopov i treba pokazati da je on lopov, ali mene zanima zašto vi svom predsjedniku stranke ne kažete pa daj vrati taj novac koji si uzeo, a ne pripada ti. Slijede završne rasprave, prva je poštovanog zastupnika HDZ-a, u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovanog Žarka Tušeka. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče sa suradnikom, već sam u ranijim raspravama za ovom govornicom ispred Odbora za gospodarstvo kada su bile teme oko energetike naglašavao važnost našeg LNG terminala za energetsku neovisnost i sigurnost pogotovo u kontekstu odgovora trenutnoj energetskoj krizi i nastojanja da se smanji ovisnost o uvozu plina iz Rusije. Diversifikacijom dobavnih pravaca plina značajno je smanjena ovisnost o uvozu još samo jednog izvora i kao što nam je sada svima jasno moguće ga je dopremiti iz bilo kojeg dijela svijeta u kojem se plin u ovom trenutku može nabaviti po povoljnijoj cijeni. Znači osim što je LNG terminal novi opskrbni pravac za dobavu plina za Hrvatsku za Srednju Europu i regiju u cijelosti, on je lokacija i za opskrbu brodova i kopnenih vozila LNG-om kao pogonskim gorivom. Kao što svi znamo prošle je godine učinjen veliki korak prema dodatnom povećanju sigurnosti opskrbe energenata izgradnjom plinovoda Zlobin-Bosiljevo te odlukom o povećanju kapaciteta LNG terminala sa 2,9 na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje. Znači time osim što ćemo pokriti sve naše hrvatske potrebe, veseli nas što ćemo biti u mogućnosti pokriti i potrebe naših susjednih zemalja sa kojima smo na tu temu potpisali određene sporazume i deklaracije. Tom odlukom, tim odlukama Hrvatska, a to nam je svima jasno uistinu postaje energetsko regionalno čvorište i jedan poseban, jedna posebna točka interesa energetike Europe u cijelosti. Nema potrebe govoriti da je to politički uspjeh aktualne Vlade, to su projekti koje je ova Vlada realizirala. O tehničkim razinama tih projekata ja se uistinu ne bih usudio govoriti, danas smo čuli različite rasprave pa eto i jednu informaciju koju nisam znao da od velikog broja LNG terminala koje gradi Savezna Republika Njemačka, velik dio tih terminala su također terminali koji su plutajući. Jedna od strateških ciljeva Hrvatske je razvoj tržišta ukapljenog plina UPP-a, stoga je potrebno izgraditi energetsku infrastrukturu za njegovo korištenje. Sljedeći korak je realizacija pod projekta gradnje bunkering postaje, a to je mjesto za opskrbu brodova i teških cestovnih vozila UPP-om. Sve navedeno u Strategiji je energetskog razvoja RH do 2030.g. sa pogledom na 2050.g. koja predviđa izgradnju nove infrastrukture za korištenje alternativnih oblika energije, uključujući i UPP sa ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova. Nacionalnim okvirom politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva UPP je definiran kao alternativno gorivo najpovoljnije za korištenje u pomorskom prometu i prometu unutarnjim plovnim putovima, a k tome je i jedina alternativa dizelskom gorivu za uporabu u teškim teretnim vozilima zbog dometa koje on nudi. U važećem zakonu se mjesto za opskrbu UPP-om veže isključivo uz područje Mlake u Luci Rijeka što se sada ovim zakonom mijenja. Optimalna lokacija mjesta za opskrbu UPP-om birat će se uzimanjem obzira svih tehničkih, kao što smo čuli, prostornih, financijskih parametara što znači da nema unaprijed određene lokacije. Izgradnja bunkernih postaja iz koje bi se LNG putem svih vrsta prometa mogao dalje otpremati zasigurno bi doveo do razvoja manjih opskrbnih stanica po cijeloj zemlji i kao što je rečeno za efikasno korištenje UPP-a u teškom teretnom prometu, pomorskom prometu i željezničkom prometu treba nam minimalno takvih 11 punionica. Otvaranje takvih punionica pridonijet će povećanju korištenja UPP-a u prometu kao i poboljšati okolišnu učinkovitost prometnog sektora. Zaključno, ovaj zakon će dati doprinos strateškom planu Hrvatske za kvalitetnim korištenjem terminala za UPP, a time i a time i jačanju energetske otpornosti autonomije Hrvatske. Također imati će utjecaj na podizanje udjela obnovljivih izvora u neposrednoj potrošnji energije u prometu te promicanje čistih i energetskih učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu. I prije naravno nego što završno ispred kluba podržim ovaj prijedlog zakona, ja uistinu ne vidim potrebe da se danas, to je moje osobni i privatno mišljenje, toliko rasprave posvetilo nekakvim debatama i polemikama iz 2018.g. neovisno čak i o političkim motivima koje je netko tada u bilo kojoj razini komunikacije lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj imao, kontekst i vrijeme se generalno u globalnom smislu uistinu promijenilo. Danas je sasvim jasno da ovaj LNG koji imamo nudi jednu energetsku neovisnost i Hrvatsku stavlja na pozicije koje možda niti nismo mogli zamisliti da ćemo danas imati, sa naglaskom da ovaj zakon koji danas donosimo to omogućuje u budućnosti na jednoj puno većoj i jednoj puno široj razini. Upravo zbog toga Klub zastupnika HDZ-a podržat će ovaj prijedlog zakona. Hvala vam lijepa. poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče sa suradnikom. Puno je toga rečeno i kolega Tušek prije mene je rekao da ne vidi zašto je rasprava o ovim izmjenama zakona krenula u smjeru događaja iz 2018.g., ali kolega Tušek krenula je jer su tako htjeli vaši kolege zastupnici koji su i počeli tu priču nemajući nijedan jedini, nijedan jedini argument osim nabacivanja blatom, osim crvenjenja na spomen njihovih kolega HDZ-ovih zastupnika u županijskoj skupštini koji su tada imali zaista dobre namjere obraniti zakone RH, obraniti prostorno-plansku dokumentaciju i PGŽ koju zastupaju i Općine Omišalj. Ali eto prebrzo su bili ušutkani jer da nisu, jer da nisu danas bismo imali tri milijarde kubika kopnenog zakonitog LNG terminala i možda već u fazi izgradnje drugih tri milijardi kubika druge faze kopnenog LNG terminala i bili bismo potpuno potpuno neovisni o Rusiji. Ali eto netko valjda nije smio tada kada smo 2014.g., 2014.g. dobili pravomoćnu lokacijsku dozvolu nije smio krenuti u izgradnju kopnenog terminala kako to zakon nalaže nego se eto povinuo nekakvim improvizacijama pa nastavio i danas improvizirajući opskrbno mjesto u Omišlju, radeći manipulacije kakve se nigdje u svijetu ne rade, riskirajući sigurnost i živote građana u Omišlju, a danas predlažući prijedlog izmjena zakona kojim se upravo takva ilegalna, nezakonita situacija legalizira. I da ne bude zabune, ja i dalje mislim da sam i 2018. kao i danas potpuno u pravu kada branim zakone RH, prostorni plan Primorsko-goranske županije i prostorni plan Općine Omišalj i zalažem se da makar ta druga faza koju najavljujete bude u potpunoj varijanti, kontaktirajte stručnjake i inženjere, moguće je napraviti kopneni model, kopneni regasifikacijski modul i to je jedan korak ka ipak cjelokupnoj legalnosti tog projekta. Da tako ne mislim onda bih valjda mislila da sam kompromitirana, pa jesam li kompromitirana jer sam se zalagala za zakonit i kopneni LNG terminal, jesam li kompromitirana što sam u Vladinom Povjerenstvu za strateške projekte glasala za kopneni terminal, jesam li kompromitirana jer sam tražila od američkog, pazite američkog ne ruskog veleposlanika da pomogne izgradnji kopnenog terminala, jesam li kompromitirana što sam govorila sve informacije javnosti vrlo transparentno bez krzmanja hoće li se neko složiti sa mnom ili ne i raspolagala sam dokumentacijom. Jesam li trebala šutit kako me je tražio ministar Ćorić, jesam li trebala pristati na mito koje mi je u Ministarstvu zaštite okoliša nudio ministar Ćorić pred nekoliko svojih suradnika, jesam li trebala? Mislim da ne i stojim iza svake svoje riječi i stojim tu pred vama čistog obraza sa jasnom namjerom da i kod ovog prijedloga izmjena zakona branim isključivo interese građana RH i pravni poredak RH i zbog toga tražim nemojte ni otvarati mogućnost da sutra prodate prostor RH, da sutra neki stranac, netko čiji interesi nisu istovjetni strateškim interesima RH raspolaže sa njezinim prostorom i njezinim strateškim projektima projektima bilo da se radi o energetskim, bilo o bilo kojim drugim. Ja vas molim u ime građana RH ne dajte, imate tu poziciju da to onemogućite, imate tu poziciju da kažete dosta je, pa ne moramo otvarati mogućnost u zakonu da rasprodajemo nacionalno blago, a prostor je sve što nam je ostalo, prostor je ono gdje trebamo vratiti ljude koji su otišli baš zbog ovakvih netransparentnih postupaka. Recite istinu i stanite iza istine, ma tko stao iza vas. Slijedeća završna rasprava je u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovanog zastupnika Erika Fabijanića. Poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. A šta reći na ovo sve što sam čuo, dakle čuo sam, dakle upozorit ću ja sam ipak inženjer brodostrojarstva, rekoh jednu stvar polovni fićo je sigurno jeftiniji od Mercedesa, ali ako vi gledate cijenu po kubiku, dakle po kapacitetu onda ćete vidjet da što je nešto veće to je jeftinije ako gledamo u tom, u tom dijelu dakle kad govorimo o milijardama kubnih, kapacitet je taj koji je. Ja ću bit sretan ako taj kapacitet bude 100% hrvatski, ja vjerujte mi ono malo što znam o tržištu plina, jedno je terminal koji pruža uslugu prekrcaja čiji plin dolazi, znate tanker napuni plinom, on se kupuje dok plovi, taj plin se kupuje dok plovi dakle, a da ne kažemo da u Ženevi već imate ljude koji se bave biznisom da 10.g. unaprijed kupuju kapacitete plina, čiji je to plin i kome će ga prodat, dakle unaprijed zakupljuje, a onda poslije toga to se ukrca na brod, gdje će brod završit ni to se ne zna i čiji će to bit plin. Ako je sve to hrvatski plin što dolazi u LNG Hrvatska nema sretnijeg od mene, a pitanje prijetnje da se onda građani Hrvatske zbog ako nema LNG-a, pa ni nije ga bilo do, do jučer, da zbog toga se neće grijat na plin. Ma ja ću vam reć, Riječani se uopće ne griju na plin, ne griju se na plin, mislim jer im se ne isplati, nije im se isplatilo ni prije 5.g. grijat se na plin. Ovaj tako da, nije, ovdje nije pitanje toga ni ove jeftine retorike, ali ako mi imamo dakle ajmo napravit jednu stvar, uzet ono postrojenje koje je na brodu i kolko je plaćeno, stavite ga na kopno jer mi moramo gledat samo ono što je u nadgrađu, onda ćete vidjet da je kopneni jeftiniji, ali kopneni ima svoje prednosti. Pogledajte, zguglajte si malo morske terminale dakle na moru, na brodu vezano uz LNG, pa nađite mi jednoga van onoga u Omišlju koji je vezan za obalu, svi su na otvorenom moru i zbog određenih rizika, svi su na otvorenom moru, pogledajte, ono što Njemačka isto gradi pogledajte svi su na otvorenom moru, imate ono zbilja jako dugi put do kopna zašto je dobar kopneni, pustimo sad ajdemo licitirat o cijeni iako je kopneni jeftiniji ako pogotovo kad ga uzmemo u omjer sa kapacitetima. Dakle na njega se može priključit jer ovdje je riječ o hladnoći dakle o plinu koji se de facto grije i oslobađa određenu energiju koja se može koristit, a to je niska temperatura. Da li to koristi farmaceutska industrija, da. Da li to koristi prehrambena industrija, pa mi bi mogli tamo robne zalihe u mesu držat kao rashladno, što sad ne možemo, ne možemo jer nije na kopnu. Čak i industrija kod gradnje motora, recimo ako vi grijete blok motora, a hladite, u tekućem plinu hladite ventil onda ga možete uglavit bez da ima šarafe, bez da ima ičega. Mi bi te stvari i te procese mogli raditi za puno nižu cijenu jer imamo ljude koji su stručni u metalnom sektoru umjesto da se to radi u Ferrariju u …/Govornik se ne razumije/…ili negdje drugdje jer imamo hladnoću koja nam je dža-ba. To ne možemo iskoristit na, na toj barčici jer to je barčica. Gđo. Tramišak, ja s vama se slažem faza 2, al mi smo to uvijek govorili, ne mi, struka je to govorila neovisno o tome ko je bio na vlasti sto milijuna eura. Yes, sto milijuna eura bi EU dala i da je riječ o kopnenom i da je riječ o morskom. To je vaš problem. To je vaš problem. Pa niste vi jedini koji ste razgovarali sa predstavnicima iz EU pogotovo oni koji se bave energetikom. Ovdje se spominje i veleposlanik. Ja sam i sa prethodnom veleposlanicom razgovarao vezano za taj dio. Dakle, postojala je dokumentacija, sve je gotovo. Postoji onda jedna druga stvar, jedna opravdana sumnja. Tko je imao hipotekarni kredit i tko je najviše bio izložen? Dina Petrokemija prema kome? Prema Hypo banci. Po toj gostioni i restoranu sa Sanaderom nije moja slika. Tko je štitio? Zašto se nije napravilo izvlaštenje? Milanovićeva Vlada, konfiskacija. I poslije toga. A imaš lokacijsku dozvolu. Zašto nije i po Zakonu o LNG-u napravljena nacionalizacija odnosno otkup otkup na temelju nacionalnog interesa. Neki se vjerovnici i dan danas štite ili su se štitili … …/Upadica Završna rasprava u ime predlagatelja, poštovani državni tajnik Ivo Milatić. **Milatić, Ivo** Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi saborski zastupnice i zastupnici. Zahvaljujem se na ovoj iscrpnoj raspravi. Nisam ni sumnjao da ću doći na vrijeme doma. Dobro je, ovo je šest i pol, u redu je. Zahvaljujem se svima. Bilo je kao i obično interesantno. Razmotrit ćemo sve ove prijedloge posebno ovo kada je u pitanju vlasništvo i sve ovo oko vaših dilema. Još jedanput ćemo to pogledati. Evo i ja ću se osobno i potruditi da malo se i konzultiram sa Državnim odvjetništvom čisto da vidim šta oni o tome misle. Nije prvo čitanje sveto pismo da je zaključano i kamen da se ne može o tome raspravljati. Jednostavno vidjet ćemo. Svakako nadam se da ste shvatili intenciju zakona. Intencija zakona je da se te punionice naprave i da se napravi što je na moguće bolji, efikasniji i u svakom smislu dobar način i po mogućnosti da se uključi što je moguće veći sudionika u tom. Ovdje radi hrvatske javnosti moram i najviše sam se u stvari radi toga i javio obavijestiti da što je uvažena saborska zastupnica Mirela Ahmetović rekla kako se tamo nešto ilegalno pretače iz broda, iz broda, odnosno iz FSRU jedinice i LNG terminala u cisterne. Znači, za to nije bilo potrebno nikakvih dodatnih lokacijskih uvjeta, jer se ništa praktično tu nije dogodilo. Ta istakalačka ruka je postojala na brodu i kad je brod došao. Ono što je bilo potrebno trebalo je bilo dobiti rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o tome da li je potrebno provesti određene postupke. To rješenje je bilo pozitivno što se tiče LNG Hrvatska i 10. ožujka pod klasom UP-1351032109/330 je objavljeno na web stranicama ministarstva. Znači što se toga tiče taj dio i ta operacija ima svoju dozvolu i može Ono što bih volio radi hrvatske javnosti ovdje malo reći oko te dileme i oko tog gorljivog objašnjavanja kako je kopneni terminal bio kada smo gradili terminal bolja opcija nego što je to plutajući. Kopneni terminal tada koji bismo gradili i kao što kažete mogli smo ga odmah napraviti na 6 milijardi, a on je u stvari bio tada čak i nešto manje kapacitiran u tim dozvolama. On je svakako stajao tada bez ovih poremećaja poremećaja koji su se u međuvremenu dogodili oko 400 i čini mi se i 20 milijuna eura. Vi morate znati da ovo što mi sada pričamo da ćemo iz 3 milijarde kojeg smo bez problema napravili kao plutajući za 200 i nešto milijuna eura i sa onom intervencijom onog 15 kilometarskog cjevovoda spojili se na postojeći transportni plinski sustav. Danas bez problema kroz njega guramo 2,9 iz terminala. I morate znati da smo sada teoretski išli u tu investiciju o kojoj vi govorite i napravili 6 milijardi. Gdje ćete sa tih 6 milijardi? Za prevesti dodane tri milijarde kroz hrvatski transportni sustav da može ići u pravcu Mađarske i Austrije trebate dodatno 300 milijuna eura za to napraviti. Znači govorit u momentu 2020. godine da smo mi trebali ići na kopneni, znači sagraditi ogromnu investiciju koja u startu znamo da ne može proći više od maksimalno tri milijarde kroz transportne sustave. Tog časa nismo imali niti ovih 180 od Zlobina do Bosiljeva, a kamoli sve ovo ostalo što bez problema ćemo sada nabaviti jer imamo ta sredstva, jer postoje sredstva što u Repauru, postoje i u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, postoje financijski instrumenti koji govore da se po praktično nikakvoj kamati može i ta sredstva koristiti za to ako država to tako odluči. Tada u tom času toga nije bilo. Samo je bilo 100 milijuna eura iz EU i hrabra i stvarno vizionarska, ali baš vizionarska odluka premijera, ministra financija i ministra gospodarstva da se da se sto milijuna eura iz proračuna kada nije proračun bio u situaciji da je tek tako mogao izbaciti sto milijuna eura da garanta da se napravi taj terminal. Znači terminal je plutajući, jer jednostavno on drugačiji nije mogao biti. I ovo sve što radimo idemo u pravcu da stvarno Hrvatska ide u tom pravcu da osim što jadranski naftovod koji ima takve kapacitete da može preuzeti praktično umjesto onoga što preko družbe dolazi iz Rusije u Slovačku i Mađarsku da to sve ide preko Omišlja gore. Jasno u Srbiju ionako ide oko 4 milijuna kubika, 4 milijuna tona godišnje nafte preko ovoga Znači JANAF može prebaciti 22, a skoro i 25 milijuna tona sirove nafte u Hrvatsku i susjedne zemlje. I zašto mi ne bismo išli u ovom pravcu kako smo sad odlučili i da dižemo ovo na 6 i to ustvari sa najracionalnije mogućim troškovima a to je kao što smo 25 miliona kuna …/Govornik se ne razumije./… 175 milijuna kuna do Zlobina i ako se ide prema Slobožnici i ovamo prema Rogatecu to je još 100 i nešto milijuna kuna i vi imate, eura i vi imate, vi imate 6 milijardi i 100. Da li će se u nekoj budućnosti razmišljati o nekim drugim varijantama to ćemo vidjeti, a ovo je to. A kad govorite o hlađenju, nemojmo paušalno govorit kako bi se ta energija mogla bez problema koristiti za hlađenje. Što ćete hladiti? Gdje su vam hale koje treba sagraditi, gdje je, gdje je cijela logistika koju bi trebalo sagraditi vjerojatno na Krku. Kažete da se iz brodića ne mogla prenosit ta energija za hlađenje. Tko kaže da se ne bi mogla prenositi iz brodića ta energija za hlađenje tih hladnjača? Te hladnjače treba napraviti. Pa nemojmo se sad ovdje razbacivat možemo hladit, možemo grijat. Pa nije to šala sagradit hladnjaču. Nije to šala, šta ćete u toj hladnjači hladit. Koje ćete vi zalihe robnih, robne zalihe hladiti tamo? Pa naša cijela stoka je u živom. bi, koji bi proračun mogao podnositi taj teret da mi robne zalihe sada koljemo, stavljamo u ovaj zamrzivač i nakon 6 mjeseci moramo prodat, po kojoj cijeni, po cijeni 20-30% jeftinijoj nego što je kad je bila vrijednost toga. onda bi ovaj sabor ovdje ovaj nonstop govorio pa čekajte što bacate naše novce. Jasno je da stoka u živom i kad treba onda se, onda se ta stoka liferuje iz farmi i ide u prerađivačku industriju. Tako da to jednostavno govorit, šta ćete tamo hladit banane, ko da nema dovoljno skladišta u Hrvatskoj. Pazite, to jednostavno najlakše je tako govorit paušalno, mogli bismo ovo, mogli bismo ono. Činjenica je slijedeća. kad je u pitanju plin mi radimo sve da Hrvatska stvarno postane energetsko središte i učinit ćemo i sve da se južni tok našeg plinovoda koji je došao do Dugopolja koji je od samog početka kad je sagrađen se ne koristi dovoljno da se i on upogoni prema BiH i da se konačno spoji dole sa Albanijom i ovaj i sa Grčkom jer to je budućnost. u plina će trebati uvijek neovisno što ću se složiti i sa lijevom i sa desnom stranom ovog cijenjenog doma da energetsku tranziciju i zelenu tranziciju jasno ne smijemo zaboraviti, ali plina će trebati i kad energetska tranzicija bude 100 puta veća veća i razvijenija nego što je danas jer plin će trebat za industriju. Plin će treba uvijek za ono za što plin treba, a jasno da će se ugljen i ovi drugi ugljikovodični ovaj svesti na minimum, a možda će se i ukinuti u nekom vrlo skoroj budućnosti. Ali plina će trebati i zato ulaganje u plin nije bezvezno. Plus jednu stvar vam moram reći. Pa ne gradimo mi ove plinovode i ovo sve da sutra to ne bi služilo za vodik. Pa vi ne možete EU da vam da iz Repowera ako u programu ne govorite i ne predviđate i ne razvijate to sutra za vodik. Ja nisam tehničke struke, ali slušam ljude koji jesu tehničke struke. Svi ovi naši plinovodi mogu sutra biti za vodik jasno pitanje tlakova koliko čega šta, pitanje umješavanja gdje, kako nije vodik plin koji se može gurati iz jednog kraja da bi izašao na drugi kraj. On mora imati kontinuirano utisne stanice i sve to. Mi razvijamo ogroman broj megavata će se u idućih 5-6 godina razviti u području Dalmacije, u području Hrvatske. Šta će ti silni megavati u solarima i u vjetru raditi kad nema gostiju, kad nema potrošnje? Pa proizvod će vodik. Gdje ćemo s tim vodikom? U cjevovode. To vam, možda vama sve ovdje zvuči bajka što ja sad pričam, a ja ću vam reći ja sam na ovaj posao došao prije 6 godina. čim sam došao nakon jedno 2-3 mjeseca otišao sam u Berlin na onaj berlinski dijalog. To je jedan poznati sastanak godišnji gdje se govori o Energiewende o energetskoj tranziciji o kojoj mi ovdje pričamo. I kad sam tamo prije 6 godina slušao pošto će biti solari, pošto će biti financiranje obnovljivaca, kako, u kojem pravcu se razvijaju, razvijaju ovaj količina odnosna snaga agregata na vjetroelektranama jer su počele sa megavat i po, a danas iz imate od 7,5 megavata. ja sam tada mislio na početku jel to moguće da se to, da će to tako ići brzo kao što ti ljudi tu govore. Ali osobno sam rekao pa to bi bilo super da tako bude jel. Jasno da se to danas događa. E i sada vi ovdje kad govorite što vi to radite, ja vam tvrdim radimo posao koji ima smisla i vidjet ćete da će to biti dobro za RH i radimo i radimo ono što je najoptimalnije, najekonomičnije i u strateškom i svakom drugom smislu sada najbolje za RH i u to u to ime nadam se da ćemo brzo doći u drugo čitanje. Ovo ćemo sve pogledati, preslušati ćemo stenograme i očitovat ćemo se jasno o svim vašim prijedlozima tako da bi u drugom čitanju ja se nadam taj zakon ovaj bio usvojen što je moguće od više klubova.

Članak 238. nego je to učinio zastupnik Totgergeli čini mi se u svojoj raspravi, a vi ste ga sad demantirali. Rekli ste da je kopneni terminal od dvostruko većeg kapaciteta koštao 420 milijuna eura, a on je tu lupio milijardu eura ne bi li eto javnost obmanuo kako je zbog toga dobro da smo išli u prvu fazu plutajućeg terminala. Napominjem da smo mogli prvu fazu kopnenog terminala za isti novac napraviti kao što smo napravili plutajući, a danas imati već izgrađenu možda i drugu fazu kopnenog Vi ste ovo iskoristili kao repliku ne znam zašto se niste javili za repliku dobivate treću opomenu i nemate više pravo rasprave. A sad Totgergeli povreda poslovnika. Povrijeđen je poslovnik 238. kolegica Ahmetović opet laže. Rekao sam dvostruko više od plutajućeg terminala i u tom trenutku nismo imali te novce, a vi ste to znali i zato ste forsirali priču i uništavali taj zakon amandmanom po amandmanom sa skidanjem riječi po riječ jer ste htjeli nas spriječit da uopće taj terminal možemo sagradit. A mi smo ga u inat vama ipak sagradili, ali za dobrobit

Ovo što sam naveo za govornicom nisu moje riječi niti su to moja zamišljanja nego su dio prezentacije na sajmu projekata i to je prezentacija od 13 stranica o HGK ovo što govorim, dakle ja sam samo izvadio dio te prezentacije. Ako hoćete ja ću vam je mogu i dat, a kao što rekoh ja jesam tehničke struke i znam što se može radit, brodostrojar, znam što se može radit na moru, a što se na moru ne može radit. Tako da, ali neka. se ne razumije./… **Sanader, Ante (HDZ)** Zahvaljujem državni tajniče. S ovim smo iscrpili raspravu. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.